Dobro jutro poštovane kolege i kolegice. Započinjemo današnji dan kako smo i najavili. - Konačnim prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti,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 Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku, Odbor za lokalnu i područnu samoupravu i Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Prije nego što predstavnik predlagatelja da dodatno obrazloženje konačnog prijedloga zakona imamo nekoliko zahtjeva za stankom. Prvi je na redu kolega Zekanović. Izvolite. **Zekanović, Hrvoje (Hrvatski suverenisti)** Poštovani predsjedniče HS-a. Tražim stanku ispred kluba Hrvatskih suverenista u trajanju od 10 minuta da bi se dodatno konzultirali o ovom prijedlogu zakona. Ovdje moram upozoriti na nekoliko činjenica koje su očite kroz čitavo trajanje epidemije, a radi se o mjerama koje su nedosljedne, ja ću reći i nelogične. Ja ću vas sada kroz stanku upozoriti na jednu mjeru odnosno na jedan konkretan slučaj, a upravo ta nedosljednost o kojoj su sada reći odnosno nelogičnost je razlog zbog čega vi niste zadovoljni sa brojem procijepljenih građana. Konkretno, radi se o Hrvatskoj pošti, u Hrvatskoj poštu kada građanin želi platiti račun može ući bez covid potvrde, on će covid potvrdu tek pokazati radniku na šalteru. Stoji u redu sat, vremena, dva sata, tri sata sa drugim građanima koji žele obaviti neku transakciju u poslovnici Hrvatske pošte i tek kada dođe do šaltera Hrvatske pošte onda mu službenik ili službenica traži covid potvrdu. Dakle, ako se u trgovine može ući bez covid potvrda, ja vas pozivam da ista stvar se primijeni i za Hrvatsku poštu. Pošte nemaju zaštitare kao što ih ima FINA, kao što ih ima ne znam neke banke, dakle pošta mora ići po drugom kriteriju. Druga stvar koja je jako bitna, tko će snositi gubitak Hrvatske pošte zbog toga što će ljudi prestati odnosno izgubiti naviku obavljanja transakcija u Hrvatskoj pošti, tko? To je državna tvrtka. Dakle, o tome nitko ne razmišlja. Dakle, ja predlažem da se Hrvatska pošta stavi s obzirom na specifičnu situaciju u kategoriju trgovina. Stanka je odobrena. Kolegice Marić, izvolite. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa poštovani predsjedniče Sabora. Uvaženi ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Hrvatska javnosti. tražim stanku u ime kluba SDP-a u trajanju od 10 minuta kako bi se dodatno konzultirali vezano uz ovaj prijedlog zakona, ali kako bismo i upozorili na nedorečenosti koje ovaj zakon nosi. Klub SDP-a i čitav SDP itekako je svjestan potrebe da se što prije izađe iz pandemije, itekako smo više puta u svojim istupima naglašavali koliko je potrebno poštivati odluke struke, poštivati znanstvenike, pridržavati se epidemioloških mjera, toliko puta smo pozivali naše građane da se cijepe jer je cijepljenje najvažniji alata kojim možemo zaustaviti pandemiju, međutim ono što nam je sporno u ovom zakonu je sljedeće pitanje, da li se primjenom pojedinih epidemioloških mjera između ostaloga ostvarivanjem određenih prava posjedovanjem covid potvrda, da li se ipak ograničavaju određena ljudska prava i slobode, pogotovo kada imate situaciju da u neke ustanove možete ući u neke ne možete ući, negdje vam treba testiranje, negdje vam ne treba testiranje? Što se tiče odluka stožera više puta smo govorili da su nedosljedne, nekonzistentne i zapravo nejednake u propisivanju mjera, prema tome u kafić, restoran u ovom trenutku možete bez problema u druge institucije ne možete. Pitanje je što nosi nastavak pandemije, kako će se zapravo ograničavati dodatna prava i stoga tražimo i to smo već više puta naglašavali da je potrebno jasno donijeti ovakve odluke koje iza sebe mogućnost da se dodatno ograniče i zapravo navedu dodatna ograničavanja prava, dakle da se donose dvotrećinskom većinom. Dakle, tražimo da ovakvu odluku donesemo dvotrećinskom većinom ovdje u Saboru. Hvala lijepa. Stanka je odobrena. Kolegice Mrak Taritaš, izvolite. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo. Molim vas stanku u trajanju od 10 minuta u ime kluba Centra i GLAS-a. Ajdemo razgrnuti sve i reći o čemu mi danas raspravljamo odnosno o čemu ćemo raspravljat. Nećemo mi raspravljat o covid potvrdama, mi ćemo raspravljati o tome da je u Hrvatskoj u Domovinskom ratu poginulo otprilike oko 15.000 ljudi, a da je od korone do sad umrlo negdje 11.500 ljudi. To je činjenica. O tome raspravljamo. I kroz ovu izmjenu i dopunu zakona samo se pokušava popeglati i nekako izdefinirati posljedice svega toga. Često čujemo u ovom viskom domu da je oporbe bezidejna, da oporba samo priča. Ja ću vas podsjetiti na, sutra će biti točko godinu dana kad imali interpelaciju o radu stožera i rasprava je bila duboko u noć i s nama je duboko u noć bio i ministar Beroš i tad smo upozoravali, tad smo govorili, tad smo davali ideje, tad smo već znali da situacija nije dobra, tad smo tražili da se na određeni način neke stvari riješi. Mi se sad nalazimo godinu dana poslije sa rezultatima koji govore da je Hrvatska jedna od najgorih zemalja ne samo u Europi nego i u svijetu po broju umrlih na milion stanovnika. Ljudi moji situacija je zaista da mi danas raspravljamo o životu i o smrti. Ne raspravljamo o Covid potvrdama nego raspravljamo o toj situaciji. Stoga ja bih se vratila možda i na tu raspravu koja je bila 10. prosinca prošle godine. Tad smo pitali ministra Beroša i vladu kako ste se pripremili vezano uz cijepljenje, kakvu imate strategiju, kakvu imate ideju, da li ste pripremljeni. Dakle, u ovom mi slušamo u nekim drugim zemljama čija je procijepljenost 70-80%, a vidimo gdje je Hrvatska.

ali ne samo na ovaj zakon jer kritizirati ovaj zakon i upućivati na neke nedosljednosti u ovom zakonu bilo bi krajnje neodgovorno i mislim da opozicija treba prestati sa takvim praksama. Zašto? Zato što mi ovdje govorimo o debelo zakašnjelim reformama, o debelo, debelom kašnjenju u bilo kakvim mjerama i treba razgrnuti veo nad ovom farsom o nekoj opoziciji i nekim vladajućima gdje vam netko traži da uvedete liberalnije mjere, mi imamo najliberalnije mjere u Europi. U svemu drugom se volite uspoređivati i vladajući i dio opozicije sa Njemačkom, sa Austrijom, a ovdje se ne uspoređujete sa tim zemljama. Nema opozicije HDZ samo traži da mu MOST i druge opozicijske strane daju legitimaciju za nastavak neodgovornog vođenja pandemije. I to je pravi razlog, i to je prava priča iza ovog zakona. Mi imamo preko dakle 11.300 mrtvih ljudi, mi imamo povećanje smrtnosti od 13% na godišnjoj razini u listopadu smo imali 12%, znači 500 ljudi umire mjesečno više nego što je potrebno. I onda mi govorimo o tome da li i zaraženi, da li i cijepljeni prenose zarazu. Ja ću ovdje u ovoj raspravi apelirati da se ljudima u alkoholiziranom stanju dozvoli da voze automobile jer i oni koji nisu alkoholizirani su odgovorni za prometne nesreće. Svaku znači takvu elaboraciju ću pretvoriti u ovaj tip prijevoda. Pa ajmo onda, ajmo onda organizirati prosvjete za ljude koji žele piti i voziti. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Stanka je odobrena. Imamo povredu Poslovnika, kolegica Selak Raspudić, izvolite. Članak 238. omalovažavanje saborskih zastupnika, MOST se jedini bori da se hrvatski narod konačno čuje i stopira ovakvo neodgovorno, nelogično, diskriminacijsko upravljanje ovom pandemijom. Možda kolegica Peović ne želi razgovarati o tome da je protuzakonito donositi zakon nakon što se mjera već uvela i da mi imamo najniže poniženje sabora ikada što ćemo uopće raspravljati o ovom zakonu. kada netko krene u repliku, a ne u povredu Poslovnika i davat ću i više opomena onda po jednoj takvoj intervenciji. Za sada samo jedna. Sada je na redu kolegica Urša Raukar, izvolite. Zahvaljujem. Dakle, tražim stanku u trajanju od 10 minuta u ime Kluba zeleno-lijevog bloka kako bi se još jednom konzultirali oko načina na koji se epidemiološke mjere donose. Tražit ćemo zajedno s kolegama iz oporbe od Ustavnog suda, ali sada prvo tražimo od ovog doma da se odluče da se izmjene i dopune ovoga zakona kojim se reguliraju Covid potvrde donesu po Članku 17. po Članku 17. Ustava RH 2/3 većinom. Naime, svima je jasno da smo već godinu i pol dana u izvanrednom stanju. Jasno je svima da se ne bi tražilo donošenje odluka koje jednom djelu stanovništva stavljaju ograničenja, a drugome ne ovisno da li rade u javnom ili privatnom sektoru. Broj umrlih govori jasno da smo u izvanrednom stanju. Postoje mjere i mjere. Ova mjera ograničava određena prava građana na način koji predstavlja ograničenje i ne možemo reći da je razmjerna jer test razmjernosti ni ne možemo raditi za situacije koje su toliko nove da je nemoguće procijeniti neophodnost mjere, hoće li se ili ne ostvariti legitimni cilj. Ova mjera je izrazito polarizirala društvo, a takve polarizacije imaju dugotrajne negativne učinke. Poruka političkog konsenzusa ovdje u parlamentu imala bi vjerujemo pozitivan društveni utjecaj. I stoga nam je potpuno nejasno zašto premijer inzistira na

U ime Kluba zastupnika HDZ-a tražim stanku od 10 minuta kako bismo još jednom poslali poruku hrvatskim građanima kako je problematiziranje Covid potvrde kao javno pravnog zdravstvenog dokumenta primjerenije srednjem vijeku nego trećem desetljeću 21. stoljeća. Ako mi kao građani liječnicima i medicinskom osoblju smo spremni život dati u ruke da nam operiraju srce, presade neki organ, ne mogu vjerovati da tom istom osoblju, tim istim liječnicima ne možemo vjerovati kada je u pitanju jedan najjednostavniji bezbolni zahvat bilo cijepljenje bilo testiranje. Koliko je opravdano uvođenje covid potvrde u javni sektor najbolje govori podatak da je od 570 tisuća testiranih djelatnika u javnom sektoru u proteklih 3 tjedna njih od 570 tisuća njih 515 je bilo potvrđeno kao pozitivnim. Da su ušli u sustav prema procjenama epidemiologa oni bi bili zarazili oko 50 tisuća ljudi, njih bi 5 tisuća bilo hospitalizirano, a negdje oko 100-njak bi ih i više bilo umrlo. Prema tome, da smo spasili time samo jedan život napravili smo puno, a mi danas kažem ovdje problematiziramo uvođenje covid potvrde. Ovaj zakon se radi zbog onih koji ne poštuju zakon i Ustav RH, a prisegnuli su i dobili su mandat od građana da će upravo u zaštitu njihova zdravlja poštivati ustav i zakon.

Covid potvrde su protuustavne, protuzakonite, a činjenica je zbog čega ne kažnjavate one koji ne poštivaju npr. mene kao gradonačelnika grada Sinja. One nisu nikakva mjera. Dokazano je da jedino testiranje može zaštititi, poglavito zdravstvene ustanove i o tome smo mi kao Most cijelo vrijeme govorili. Narode moj, ovo je samo uvertira gdje će protuustavno, ne dvotrećinskom većinom vas zatvoriti, maltretirati covid potvrdama koja nisu nikakva zaštita jer i s covid potvrdama ljudi prenose zarazu. To im se dogodilo u bolnici. To je varaždinski liječnik upozoravao, na početku ravnatelj, tek sad su se sitili da zaštite te naše zdravstvene ustanove i glavni krivac su oni najodgovorniji za ovo stanje u društvu podjela cijepljene i necijepljeni. Narode moj, izađite, potpišite i odlučimo na referendumu. Ova božićna diktatura Andreja Plenković i potvrde, točno je kolega Bačić rekao, koji su zadnji put bile u srednjem vijeku, danas imamo mogućnost testiranja, poglavito gdje su imuno kompromitirani ljudi zdravstvene, socijalne i ostale ustanove. Ova prisila, ovo dijeljenje to će vas dovesti do razdora, zatvorit će iza Božića i Nove godine i ugostiteljske objekte i trgovine, zato neka narod odluči, neka narod odluči o ovim bespravnim covid potvrdama. One su sad bespravne, kolega Bačiću vi sad kršite ustav, one nisu ozakonjene, vi mijenjate ovaj zakon. Recite razlog zbog čega mijenjate ovaj zakon, po kojemu članku zakona možete mene kao gradonačelnika sad kazniti, sad u ovome trenutku il druge kolege koji nisu poštivali ovaj bespravni…/Upadica: Hvala vam, Imamo dvije povrede Poslovnika, upozoravam kolega Borić da najavio sam da ću davati opomene ako krene u krivom smjeru, izvolite. Hvala lijepo uvaženi predsjedniče. Pa čl. 238. jer zaista ovakav govor omalovažava nas zastupnike kada govori o zatvaranju. Jedini tko želi zatvoriti hrvatske građane u granice RH ukidanjem covid potvrda bez kojih u drugoj državi ne možete nigdje, možete doći i stajati na cesti jest upravo Most i njihova inicijativa za time. To građani moraju shvatiti. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Dobivate opomenu, ovo nije bila naravno povreda Poslovnika već je bila replika. Kolega Bulj, vi isto.

Neću vam ja dozvolit. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Molim vas ponašajte se svi korektno. Imamo jako puno govornika prijavljenih i nemojmo krasti vrijeme. Kolega Bartulica, izvolite. Zahvaljujem. Tražim stanku u ime Kluba Domovinskog pokreta. Treba podsjetiti na neke elementarne stvari od početka ove pandemije. krenuli smo sa preporukama da se peru ruke, da se drži distanca i slično i sad čujemo nedavno da osoba na čelu Europske komisije se zalaže za obavezno cijepljenje na području EU. Dakle, Dakle, građani sa pravom su zabrinuti u kojem smjeru ovo sve skupa ide. Nikad kao do sada zadnjih dana nisam dobio toliko poziva od zabrinutih roditelja koji me pitaju zbog čega se javno već počinje vršiti pritisak oko cijepljenja djece kad niti jedan znanstveni rad, barem ja ga nisam vidio, ne tvrdi da su djeca rizična skupina. Dakle, znam da je država naručila veliki broj doza, veliki broj doza cjepiva, ali zašto govorite o cijepljenju djece? Dakle, nikad do sada nisam vidio takve reakcije od naših građana zabrinutih. Dakle, covid potvrde, zašto Hrvatska ima kompleks da mora slijediti nužno primjer drugih zemalja, možda Nijemci, Austrijanci i drugi nisu u pravu oko mjera, možda rade veću štetu nego korist svojim građanima. Dakle, do sada ću ponoviti, do nedavno relativno uspješno vodila računa o ovoj situaciji i išla je liberalnim putem međutim dogodio se obrat, ja ne znam zašto dobar smjer, nije dobar smjer. I apeliram još jednom, ako ćemo se brinuti za uvjete u zdravstvenom sustavu idemo na testiranje svi, a ne na ovaj način gdje covid potvrda …/Upadica predsjednik: Hvala Stanka je odobrena. Kolega Zurovec, izvolite. **Zurovec, Dario (Fokus)** Poštovani predsjedniče, poštovani ministre. U ime Kluba nezavisnih i Fokusa tražim stanku prvenstveno kako bih istaknuo neke probleme koji se već nalaze i unutar samoga zakona, ali i unutar samih praksi. Bez obzira slagali se ili ne slagali, prvenstveno imamo žive primjere di vam se ljudi testiraju prije granice sa Slovenijom, imaju covid potvrdu, applauda se ta potvrda da li su pozitivni ili negativni u sustav, to traje, ljudi pređu granicu sa Slovenijom dođu u Austriju i dobe nalaz da su pozitivni. To su ozbiljni problemi i tu se vidi određeni besmisao tih potvrda. Mi se možemo složit, možemo ne složiti oko nekih stvari, ali bih isto tako naglasio da svako ograničavanje slobode kretanja je suprotno i Ustavu znači čl. 22. i 32. RH je također protivno pravnoj stečevini EU tj. EU povelje o zaštiti ljudskih prava. Mislim da moramo prvenstveno kakogod bio ovdje tu atmosfera u Saboru, bez obzira dal se mi svađamo, volimo ili mrzimo ili kakogod Sabor se tu ipak treba poštovati i ipak se oko nekih temeljnih stvari treba pitati. A što se tiče vas ministre, u početku ste bili vrlo popularni, svi su vas slušali i sve, budite dosadni barem kasnije i budite dosadni barem sada jer nažalost švedski glavni epidemiolog nalazi se u kafićima kao omiljena osoba, vas su nažalost stavili kao jednu od najomraženijih pa se onda pitajte oko same komunikacije da li je ona dobra ili loša. Kao saborski zastupnik i kao gradonačelnik ja stojim na raspolaganju svakome ovdje tu, mi smo u gradu imali ogromnu procijepljenost bez kakvih prisila, bez ikakvih potvrda i na koncu je taj rezultat bio prilično pozitivan. Hvala.

donešene nelegalno. Dakle, vi danas dolazite po potporu u Sabor. Zašto? Zato jer ste uveli potvrde nelegalno, a uveli ste ih zato jer ste od početka vašeg rada kao stožer de facto produžena ruka Andreja Plenkovića koji se skriva iza stožera. Vi ste de facto njegov džuboks koji svira po potrebi ono što on kaže. Parlament ste nažalost marginalizirali, ja sam vam prije godinu i pol dana predlagao da odluke donosimo ovdje zajedno dvotrećinskom većinom, tada ste to odbili, a odbili ste za potrebe parlamentarnih izbora jer naravno predsjednik Vlade je 26. svibnja u Splitu slavodobitno izjavio kako je ova Vlada pobijedila koronu. Jasno je nakon 11.000 mrtvih, nakon više mrtvih nego u Domovinskom ratu da je bezočno lagao i da je koristio stožer upravo za manipulaciju nad osjećajima vjernika, obećavala se neradna nedjelja, vidite i danas da ste odustali od neradne nedjelje, plaćali ste masne novce za PR za propagandu, donosili ste odokativne mjere po principu šoping centri otvoreni, kafići zatvoreni, dakle čitav niz nelogičnosti kojima ništa niste napravili da se zaštiti prije svega zdravstveni sustav. Jasno je da koronu mogu prenijeti i oni koji su cijepljeni i oni koji su necijepljeni, prema tome nemojmo dijeliti ljude u Hrvatskoj na cijepljene i necijepljene. Naš je prijedlog da upravo kroz testiranje pogotovo u bolnicama, domovima zdravlja, ambulantama jednostavno stanemo na kraj tom zloćudnom virusu. Dakle, moramo imati jednaku obavezu za sve kad su najugroženiji u pitanju. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Javlja li se eventualno još netko? Možete vratiti pištolje u futrole jer ćemo ići sada, ići ćemo na stanku ipak do 10 sati i 10 minuta.

Hvala vam./… Hvala. Hvala. Hvala./...

Kolegice i kolege molim vas da zauzmete svoja mjesta. Molim vas zastupnice i zastupnici, kolegice Lukačić, kolegice Lukačić molim vas zauzmite svoja mjesta kako bismo mogli nastaviti s radom. Pozivam poštovanog ministra zdravstva Vilija Beroša da obrazloži konačni prijedlog zakona. Isto tako molim vas da držite pločice u zraku dok se popišu svi koji žele replicirati. Izvolite ministre. Zahvaljujem gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane saborske zastupnice i zastupnici, Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti donijetim u srpnju 2007. godine sa izmjenama 2008., 2009., 2017., 2018. i 2020. godine utvrđene su zarazne bolesti je sprječavanje suzbijanje od interesa za RH kao i mjere za zaštitu pučanstva od ovih zaraznih bolesti. Zadnjim izmjenama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti iz travnja i prosinca 2020. godine novelirane su i dopunjene odgovarajuće zakonske odredbe novom zaraznom bolešću Covid-19 koja je uzrokovana korona virusom SARS-COV 2. Svi se sjećamo kraja siječnja 2020. godine kada je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila javnozdravstveno hitno stanje od međunarodnog značaja, a 11. ožujka 2020. godine proglasila je i pandemiju Covida-19. Istog dana donio sam odluku o proglašenju bolesti Covid-19 uzrokovane virusom SARS-COV 2 i u RH. Od tada Vlada RH zajedničkim naporima ključnih dionika hrvatskog društva poglavito struke i zdravstvenih djelatnika održava stabilnost zdravstvenog sustava, gospodarstva i društva u cjelini. Navedeni napori odnose se na dodatni značaj kada se sagledaju današnje posljedice same epidemije od ogromnih zdravstvenih i financijskih troškova do novog načina funkcioniranja društva uvjetovanog bolešću Covid-19 na globalnoj razini. Od 25. veljače 2020. godine kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u RH do 8. prosinca 2021. godine ukupno je zabilježeno 639.778 osoba zaraženih novim korona virusom. Od kojih je nažalost kao što smo čuli 11.383 do jučer preminulo, a ukupno se oporavilo 601.174 osoba. U samoizolaciji se nalaze 22.342 osobe. Do 8. prosinca 2021. godine ukupno je testirano 3 milijuna 535 tisuća 311 osoba. Prema epidemiološkim pokazateljima na dan 8. prosinca 2021. godine kumulativna sedmodnevna stopa za RH iznosila je 632,71 a kumulativna 14-todnevna stopa na 100.000 stanovnika 1394,60. Udio pozitivnih testova u ukupnom broju testiranja na dan 8. prosinca 2021. godine za prethodnih 7 dana bio je prosječno 36,1%. U razdoblju od 2.12. do 8.12. broj novih slučajeva na respiratoru bio je 202, a 416 osoba nažalost je preminulo. Poštovane zastupnice i zastupnici, zadnjih dana ohrabrujući je blagi pad novozaraženih i oboljelih što nije slučajnost već posljedica i naših odluka koje uvijek polaze iz struke i dosadašnjih iskustva s epidemijom na nacionalnoj i globalnoj razini. Svjedočimo da mnoge države poučene iskustvima iz recentne prošlosti reagiraju uvodeći restriktivnije mjere uključujući i mjere prelaska granica, ograničavajući javna okupljanja, inzistirajući ponegdje i na tzv. 2G varijanti potvrda koje prepoznaju samo cijepljene ili preboljele. Dakle, mnoge druge države uvele su znatno restriktivnije mjere nego što su na snazi u RH. Ne pridržavanje Ne pridržavanje jednih od najliberalnijih mjera u Europi može nas vrlo lako odvesti u novi 5 val epidemije i u potencijalnu situaciju lockdowna koju više ne želimo ponoviti. Tim naglim rezom spriječili bismo širenje virusa zasigurno, ali ujedno bi ugrozili i ekonomsku opstojnost naše države. Uistinu ne nalazimo niti jedan razlog da se balansirane sigurnosne mjere ne provode ili da se njima protivi. One nisu diskriminirajuće, one ne stvaraju podjele, naprotiv one su inkluzivne uključujuće i svima omogućavaju svoj aspekt i dio djelovanja. Dodatni poticaj za poštivanje sigurnosnih mjera je i nova prijetnja novom varijantom virusa nazvanom Omicron. Iako je prošlo nedovoljno vremena da bi u potpunosti razumjeli funkcioniranje nove varijante prva iskustava pokazuju da mjere predviđene ovim zakonskim promjenama doprinose sprječavanju daljnjeg širenja i ovog novog virusa. Uz cijepljenje, pridržavanje sigurnosnih mjera prije svega prije svega omogućuje najveću moguću kontrolu širenja virusa. Dakle, ne apsolutnu već najveću moguću mjeru širenja virusa, a samim tim i što veću funkcionalnost zdravstvenog sustava, gospodarstva i društva u cjelini. U krizi bez presedana Vlada RH na čelu sa premijerom Plenkovićem osigurala je dovoljno sredstava za zdravstveni sustav, mjere za očuvanje radnih mjesta i pomoć poslodavcima kao i sve druge važne elemente za redovito funkcioniranje svih segmenata društva. Poštovane dame i gospodo, izmjenama i dopunama ovog zakona osiguravamo provedbu posebnih potrebnih sigurnosnih i epidemioloških mjera koje su ključne za očuvanje zdravlja te stabilnost države i društva. Vladavina prava i jednakosti pred zakonom temeljni su postulati funkcioniranja demokratskih i slobodnih država članica EU. Temeljem toga svi pojedinci u društvu imaju svoja prava, ali i svoje obveze pogotovo u vrijeme epidemije. Sudjelovanje svih građana u društveno političkoj zajednici zahtjeva od svih nas društvenu odgovornost kao jedini i mogući način suživota u zajednici. Svaka država, tako i naša očekuje poštivanje zakona i propisa od strane svih dionika društva kao i aktivan doprinos u borbi protiv epidemije. Jedan od ključeva uspjeha upravo je jedinstvo i odgovornost javnih institucija. To je uostalom i njihova dužnost i politička odgovornost. Nitko nije iznad zakona niti ima pravo ne provoditi ga bez obzira na dužnost koju obavlja ili privilegije koje trenutno uživa. Poštovane dame i gospodo, zastupnice i zastupnici, zakonskim prijedlogom koji je pred vama definiraju se javnopravna tijela zadužena za provođenje mjera iz ovog zakona, te odgovorne osobe u javnopravnim tijelima. U smislu ovog zakonskog prijedloga javnopravnim tijelom smatra se zakonodavno, izvršno i sudbeno tijelo državne vlasti, tijelo državne uprave i drugo državno tijelo, tijelo jedinice lokalne i područne regionalne samouprave, pravna osoba koja ima javnu ovlast i pravna osoba koja obavlja javnu službu, pružatelji javnih usluga. Također zakonskim prijedlogom definiraju se odgovorne osobe u javnopravnim tijelima, a to su čelnik tijela državne vlasti, čelnik tijela državne uprave, čelnik drugog državnog tijela, župan, gradonačelnik i općinski načelnik i zakonski zastupnik pravne osobe sukladno posebnim propisima. Nadalje, zakonskim prijedlogom uvodi se nova sigurnosna mjera koja se odnosi na obavezu predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti radi ulaska u određene prostore. Ujedno se detaljnije razrađuje primjena navedene sigurnosne mjere prilikom ulaska u prostore javnopravnih tijela kao i obaveza odgovornih osoba u javnopravnim tijelima u osiguranju provedbe ove sigurnosne mjere. U svrhu provedbe novo uvedene sigurnosne mjere dopunjuju se ovlasti sanitarnih inspektora državnog inspektorata u izvršavanju nadzora nad provedbom nove mjere, propisuju se prekršajne kazne za odgovornu osobu ako ne osigura provedbu posebne sigurnosne mjere u iznosu od 30 tisuća do 50 tisuća kuna. Predloženim zakonom osigurava se djelotvornije upravljanje krizom u situaciji globalne pandemije bolesti Covid-19, te njezino učinkovitije suzbijanje radi zaštite života i zdravlja ljudi, a sukladno najnovijim znanstveno stručnim utemeljenjima. Slijedom navedenog predlaže se usvajanje ovog zakonskog prijedlog. Poštovane zastupnice i zastupnici, pozivam vas da svojim glasom pridonosite očuvanju zdravlja građana i daljnjoj borbi sa ovom epidemijom. Evo, zahvaljujem vam. Hvala ministru. Idemo sada s replikama, koliko ih ima, sada ću vam reći tako da znadete, ima ih 32. Prvi je na redu kolega Zekanović, izvolite. Poštovani ministre Beroš, Hrvatski suverenisti su predali u proceduru zakon kojim bi se sve odluke stožera civilne zaštite morale potvrđivati u HS. Složit Složit ćete se sa mnom da jedino ovaj dom ima izborni legitimitet odnosno da on reprezentira volju građana. Svako drugo tijelo, a tu mislim naravno na stožer ne reprezentira volju građana na način kako je to bilo na izborima. Želim čuti vaš stav o tome i zašto ne jer ću pretpostavit da će biti odgovor ne, zašto ste vi, zašto se odbija konstantno da se sve odluke stožera po hitnoj proceduri, a ključne su, važne su, vidimo da lome hrvatsko društvo ne bi potvrđivale u HS. Vili (HDZ)** Zahvaljujem g. predsjedavajući. Poštovani g. saborski zastupniče, moj odgovor je slijedeći. Dakle u odgovoru na ovu krizu bez presedana snalazili smo se od početka i vrlo brzo ustanovili određeni institucionalni model upravljanja krizom, fleksibilan, brz i učinkovit. U konačnici ovaj časni dom je svojim promišljanjem potvrdio izmjene dva zakon, Zakon o civilnoj zaštiti i Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti koji su svojim noveliranjem upravo potvrdili taj institucionalni model kao dobar, a taj model odražava se na to da stožer u koordinaciji sa strukom i jedino na osnovu stručnih, znanstvenih utemeljenja koje mu predočuje ekspertna skupina Ministarstva zdravstva, HZZO, Epidemiološka služba hrvatskog zavoda donosi odluke koje su usmjerene sačuvanju zdravlja i života hrvatskih građana. Taj model pokazao se dobar, pogledajte našu prošlost u donošenju mjera, učinka mjera, pogledajte malo šire, imate za komparaciju cijeli svijet…/Upadica: Hvala vam/… …/Govornik se ne razumije/… donosimo evo čuli smo sa strane oporbenih zastupnika da imamo najliberalnije mjere u RH i u čitavoj EU. Međutim stvorio se problem kod nekih političara koji ne žele provoditi zakon, a prisegnuli su i na ustav i na zakon da će to činiti. Imamo tu i neke naše kolege koji to čine i zato moramo mijenjati i ovaj zakon o kojem danas raspravljamo. Ali ono što mene zanima jest priča koju ti isti plasiraju oko ukidanja covid potvrda. Što to znači za hrvatske građane, za njihovu mobilnost i mogućnosti kretanja, da li ćemo ukidanjem tog javnozdravstvene isprave moći putovati u bilo koju drugu državu, hoćemo li tamo što pokazati ako idemo ne znam u Sloveniju, u Austriju, u bilo koji dio tog svijeta u kojem želimo sudjelovati, što ćemo mi učiniti na taj način, hoćemo li se zatvoriti u granice RH i živjeti samo ovdje ili ćemo ipak imati mogućnosti da nešto radimo ako imamo Prije odgovora, samo malo ministre, javio se kolega Bernardić za povredu Poslovnika. Kolega Bernardić, ne znam da li ste bili, ako procijenim da idete u krivom smjeru odmah ću vas upozoriti. **Bernardić, Davor (Nezavisni)** Jasno, hvala vam lijepa. Čl. 238., kad je povreda zakona u pitanju, dakle danas de facto

prva opomena. Nemojte to radit nit ste rekli što je povrijeđeno, počeli ste odmah replicirati, pa nemojmo to radit. Izvolite odgovor. **Beroš, Vili (HDZ)** Zahvaljujem g. predsjedniče. Poštovani g. saborski zastupniče. U jednu minutu ne mogu niti načelno reći i objasniti sve ono što je potrebno kada je riječ o upotrebi covid potvrda, ali isto tako bih rekao da nema pogreške i nema peglanja pogreške. Zakon vrlo jasno govori što stožer može i kada može, on može donositi na osnovu i na temeljenju struke određene sigurnosne mjere, da smo svi unisoni u provođenju istih, da se svi pridržavamo osnovnih epidemioloških mjera danas do ovog noveliranja na bi došlo, a na ovaj način moramo zakonski utemeljit i mogućnost kontrole i povremeno penalizaciju nekog ko ne štiti zdravlja i živote hrvatskih građana, to je osnovno. Dakle, covid potvrde jesu doista iznjedrene još ranije na nivou EU, Europske komisije kao pomoć pri prekograničnom kretanju roba, usluga, ljudi itd. u tom kontekstu njihovo ukidanje doista bi

da studenti moraju platiti testiranje, a profesori ne moraju, a koliko su epidemiološki učinkovite da trebaju za knjižnice, a ne trebaju za šoping centre. No pitat ću vas nešto drugo, Stožer civilne zaštite slovi kao stručno zdravstveno epidemiološko tijelo pa nam se često govori da zato ono mora donositi odluke, a Sabor ih ne može. Prema onome što sam uspjela identificirati u njemu sjede pet diplomiranih pravnika, četiri diplomirana ekonomista, dva diplomirana kriminalista, dva inženjera građevine i dva inženjera prometa. Imamo i druge struke poput politologa, inženjera elektrotehnike, seizmologe, fizičare, agronome i što je najvažnije samo dva doktora medicine. U našem Saboru doktora medicine ima puno više od Grbe Bujević, g. Kirina, Ćelića, Andreje Marić dalje da ne nabrajam i kako je to onda stožer pozvaniji donositi stručne epidemiološke odluke od ovog …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… Zahvaljujem g. predsjedniče. Poštovana i uvažena gospođo saborska zastupnice. Dakle, kada je riječ o diskriminaciji želim vam nešto reći na tu temu, doista diskriminacije nema i željeli smo da je ne bude. Dakle, cijepljenje je moguće, dostupno, besplatno i prva opcija i prvi izbor u borbi protiv epidemije. Ukoliko se netko ne želi cijepiti ima drugu mogućnost, a to je testiranje koje je također dostupno i besplatno. Prema tome, izbor postoji nema diskriminacije. A kada je riječ o Stožeru civilne zaštite on je naravno zakonski utemeljen vrlo široko jer epidemiološka medicinska kriza nije jedina kriza koja može zadesiti Lijepu našu, stoga je potrebno da on bude širok. I po mojim mojim informacijama sastao se samo nekoliko puta u tijeku čitave ove krize u kompletnom sastavu zato jer je ovo poglavito medicinska kriza i naglasak na rad u stožeru su dobili upravo stručnjaci koji se bave medicinom, poglavito epidemiolozi …/Upadica predsjednik: Hvala

Sada je na redu kolega Kirin, izvolite. **Kirin, Ivan (HDZ)** Poštovani predsjedniče, poštovani ministre sa suradnicima. Ovaj je zakon jasan izričit i samo ga treba iščitati, informirati se i biti kritičan i tada će nam biti sve jasno i neće biti dileme. Po meni oni koji su protivnici cijepljenja i protivnici covid potvrda o cijepljenju su jednostavno isti, ne poštuju zakon i preporuke, oni pri ulazu u bilo koji prostor mogu zaraziti i cijepljenje. Molim vas, imate li podatak koliko je iz proračuna potrošeno za liječenje oboljelih, naravno koji moraju biti liječeni? Ali da su poštivali preporuke, mjere možda se ne bi razboljeli ili bar ne bi imali tako teški oblik što i pokazuju posljednji podaci, pa protivnici neka vide što to znači za standard hrvatskih građana. **Beroš, Vili (HDZ)** Hvala vam g. predsjedniče. Poštovani g. saborski zastupniče. Vi ste postavili dobro pitanje i pravilno detektirali ulogu i važnost cijepljenja. Ja ne bi u svom odgovoru stavljao naglasak na financijske troškove, ali rekao bih da doista činjenica da neki necijepljeni završavaju u bolnicama se odnosi na one koji trebaju primiti drugu zdravstvenu zaštitu, a nisu u mogućnosti. To je na neki način puno gora implikacija ponašanja necijepljenih nego sam financijski trošak koji je također ekstreman. Vi sami znate da ukupan trošak covid krize zdravstvenim i ostali prelaze prelaze 40 milijardi kuna, ekstreman, međutim ne govorimo sada o novu govorimo o zdravstvenim uslugama koje moraju biti dostupne svim građanima i onim covid pozitivnim, ali još više oni koji nisu covid pozitivni. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala lijepo predsjedniče Sabora. Poštovani ministre. Što mene ovdje smeta? Dakle smetaju me zapravo dvije razine, jedna je nekonzistentnost mjera, dakle imate primjer na vlastite oči viđen da osoba dolazi primjerice u Hrvatsku poštu da obavi neku uslugu, dolazi do šaltera dakle na šalteru službenica traži covid potvrdu, osoba nema, ona se vrati pošto nema security na ulazu i da osobu koja stoji iza u redu dakle koja obavlja uslugu. Govorimo o ne konzistentnosti mjera kao što su i neke kolege i kolegice prije mene i spominjali knjižnica, šoping centar itd., itd., a sa druge strane ovo bi trebao biti zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, ali nažalost mene ovo podsjeća kao više izmjene i dopune zakona za obračun s određenim

Hvala vam gospodine predsjedniče. Dakle, ovaj zakon i intencija njegovog noveliranja je isključivo epidemiološka borba protiv pandemije. Otklonio bih u potpunosti ovu insinuaciju da je on donesen iz drugih razloga. Ali isto tako mogu reći da smo ga svi prihvatili i da slijedimo njegove preporuke da možda ne bi bilo ni potrebe za ovim noveliranjem. Nada, nadalje kada je riječ o nekonzistentnosti morate shvatiti da se mi ne bavimo mikromenadžmentom u ovoj situaciji. Krenuli smo od državnih i javnih tijela jer smo htjeli pokazati našu odgovornost i pokazati primjer svima drugima. Loše je to što se događa u pošti, međutim nemre, ne može stožer određivati tko će stajati na vratima, tko će provjeravati potvrde i navedene elemente. Dakle, mora postojati netko unutar strukture Hrvatske pošte, iščitati zakon i prilagoditi se istom. To što ste vi naveli je određena neću reći nekonzistentnost, ali posljedica toga što Ne, ne, slobodno, slobodno, samo stišavam, izvolite./… što nije, ali se s time ne sreće samo Hrvatska. Imamo jednu Njemačku …/Upadica: Hvala vam./… gdje se također neki elementi ovakvi susreli. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Bulj, izvolite. Hvala lijepo. Ministre ovo nije zakon o zaštiti pučanstva i naroda, ovo je zakon o kažnjavanju i legalizaciji onoga nezakonitoga što sad provodite sa Covid potvrdama. To morate narodu reći. Vi kršite zakon i Ustav, a prisegnuli ste ovdje jer trenutno su Covid potvrde nezakonite jer da su zakonite ne bi donosili ovaj zakon isključivo zbog mene i možda još kojega pojedinca, isključivo. Zato što kršite vi zakon. A Covid potvrde nisu apsolutno nikakva mjera. Da ste testirali ljude u bolničkom sustavu koji su imali Covid potvrdu danas bi imali puno manje zaraženih, a niste, niste slušali ravnatelje bolnica, niste. Ovaj zakon donosite na način da ćete pendrek obiti, obisiti sanitarnome inspektoru, ka malo ima posla i ovako. I što će kad dođe on u grad Sinj, što će poduzeti, ja sam gradonačelnik i cijepljenih i necijepljenih i moja je obaveza toj sirotinji dati uslugu …/Upadica: Hvala vam./… kad budete vi gradonačelnik onda odlučujte. Hvala lijepa. Hvala gospodine predsjedniče. Ma gospodine saborski zastupniče Bulj, vi ste meni vrlo simpatični i doista vas uvažavam. Međutim, ne bih rekao da se zakon donosi zbog vas to bi bilo čak i predimenzioniranje vaše uloge u društvu. Ovaj zakon se donosi zbog zaštite, potrebe zaštite zdravlja i života. I još ću vas upozoriti na određenu nelogičnost u vašim istupima, a što je razumljivo jer niste te struke, to puno bolje zna kolega Capak i moguće da vam se tako neke stvari i predoči. Međutim, kada zagovarate testiranje u zdravstvenim ustanovama vi samo naglašavate upotrebnu važnost Covid potvrda i ništa drugo. Ne znam da li to shvaćate. Ali isto tako ću vam reći da je to testiranje za koje se zalažete i kontraproduktivno i najslabija karika u lancu Covid potvrde o kojoj neki razmišljaju da ga uopće izbace. Zašto? Jer nije relevantno, jer možete biti u inkubaciji, to vam je onaj period kad imate virus a niste bolesni i možete ga prenijeti zbog toga jer su ti testovi do oko …/Upadica: Hvala vam./… 10% lažno negativni i drugi elementi, ali nemoguće je to u minuti reći. **Jandroković,

**Habijan, Damir (HDZ)** Zahvaljujem predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani ministre sa suradnicima, evo nedavno sam putovao u jednu zapadnoeuropsku zemlju prilikom kupnje avio karte, prilikom dolaska na aerodrom morao sam pokazati Covid potvrdu. Čisto plastično radi hrvatske javnosti postavlja se pitanje što bi bilo kada bi se ovakav prijedlog kolega iz MOST-a usvojio. Na koji način bi hrvatski građani putovali bilo gdje? Dakle, oni govore o ograničavanju slobode kretanja, a sloboda kretanja podsjećam je jedna od 4 temeljnih sloboda EU. I oni sada govore o diskriminaciji i zabrani slobode kretanja, a upravo ovo što oni predlažu zapravo na neki način ograničava da bilo tko od hrvatskih građana izađe iz RH. A ono što je kolegica Selak Raspudić, nažalost je napustila ovu sabornicu, predlaže odnosno što MOST predlaže testiranje svih. Što se desilo u Slovačkoj u studenom prošle godine, kada su testirali cijelo pučanstvo? Slovačka ima najveću incidenciju smrtnosti po broju stanovnika. Dakle, to je njihovo jedino rješenje, populizam, politički profiteri na ugrozi života i zdravlja. Oni se ljute na to, al to doista jesu. Vili (HDZ)** E hvala lijepo. Meni je dosta žao što tu razgovaramo o vrlo važnim stvarima, stručnim stvarima, ne dozvoljavam ni sebi da dociram vas o nekim epidemiološkim stvarima zato je tu kolega Capak i onda uslijed tako važne rasprave pojedinci koji sve na neki način problematiziraju otiđu i ne slušaju ono što im se ima reći. Da li ne žele čuti argumentaciju, da li misle da su pametniji od svih nas skupa, to mi je upravo nevjerojatno. ću odgovoriti i vam, da vi ste na tragu onog što smo i maloprije rekli. Na taj način ukidanje Covid potvrda ne da bi širili prava u Hrvatskoj nego bi ih ograničavali našim građanima koji bi bilo gdje u Europu željeli ići. Nadalje, nitko ne tvrdi da je Covid potvrda optimalni alat, to nitko ne tvrdi, međutim u ovom trenutku najbolji. Odnosno ukoliko netko misli da ima bolji, slušamo, evo kolega Capak i ja ćemo saslušat svakog od vas. Ako mislite da imate bolji model recite.

su zapravo u skladu s onim što traži MOST. Tu nema opozicije, vi već mjesecima držite najliberalnije mjere u Europi. Smatrate li se odgovornim za 11.300 i koliko već ljudi koji su umrli od pandemije. Imamo smrtnost preko 500 ljudi je više umrlo nego što je trebalo umrijeti, znači ako se uzme period od zadnjih 5 godina u listopadu ove godine. Svaki mjesec gubimo po 500 ljudi. Zadnjih mjesec dana preko 50 ljudi dnevno umire, autobuse ljudi gubimo. I vi održavate te liberalne mjere. Znači liječnička struka je uputila vladi i stožeru prijedlog da se uvedu potvrde kao obveza za sve poslodavce za ulazak u sve javne prostore, vi to niste prihvatili. Ovo je spektakl ovog znači vašeg…/Upadica: Hvala vam, hvala/…kontriranja Mostu je nepotreban. Vi držite …/Upadica: Hvala vam kolegice Peović/…te mjere (HDZ)** Poštovan gđo. saborska zastupnice, dakle ovako ću vam reći. Ne smatram se odgovoran, čak ću reći i to da oni politički akteri koji negiraju bolest, koji negiraju učinkovitost cijepljenja, koji pozivaju na masovna okupljanja tijekom epidemije, koji negiraju važnost testiranja, oni su ti koji ugrožavaju naše građane i koji su indirektno odgovorni za smrtnost naših građana. Znamo i sami da negdje između 70 i 80% onih koji su egzitirali nisu cijepljeni. Prema tome, tko snosi tu odgovornost, tko manipulira onima koji nemaju koji nemaju medicinsko znanje? Pogledajte ono što govori stožer i struka već 20 mjeseci ili otkad je postalo cjepivo dostupno, cijepite se molimo vas to spašava zdravlje i živote, a naše mjere su balansirane. Ako ih gledamo samo s jednog aspekta možemo reći da su preblage, ali u ukupnosti one su balansirane jer omogućavaju zaštitu zdravlja i ekonomskih aktivosti. Hvala lijepo uvaženi predsjedniče. Uvaženi ministre, evo u zadnjih godinu i pol dana svjedoci smo ovdje slušati pogotovo kad se vi ovdje pojavite u saboru da da je stožer političko tijelo, da stožer donosi političke odluke, da je produžena ruka vlade, da imamo inicijativu referendumsku Mosta koja u stvari želi zatočiti građane RH i reći i reći im ukinut ćemo covid potvrde, ne možete nikuda ići, al budite zadovoljni tu u Hrvatskoj, Hrvatska je ipak najljepša zemlja na svijetu i traži se rješenja. No znanost i struka su našle rješenje za borbu protiv Covida-19, to je cijepljenje. Zašto se ne procijepimo, zašto ne budemo dio onih europskih zemalja koje su to pokazale u praksi i na taj način riješimo dio problema o kojem ovdje već permanentno razgovaramo više od godinu i pol dana, a sjetimo se da dok nije bilo cjepiva

hvala vam. Ja se nadam da će hrvatski građani prepoznat retoriku svakog od nas. Doista ovi koji se zalažu za ukidanje covid potvrda morat će objasniti hrvatskim građanima koja je njihova intencija, ograničiti možda mogućnost putovanja, ali pustimo sad to. Ono što želim ponoviti još jednom, način je u ovom zakonodavnom tijelu potvrđen institucionalni model upravljanja krizom. Prošao je ustavnu evaluaciju koja je pozitivna i u ovom trenutku je nekoliko slučajeva na tapeti ustavnog suda i hvala Bogu da je to tako, međutim mi se ne bojimo za ishod, ne bojimo se za ishod. Zašto? Jer samo sa jednim ciljem nastupamo, a to je zaštita zdravlja i života i samo sa jednog aspekta, a to je znanstveni i stručni. I na posljetku ovo što ste rekli, znanost je ponudila rješenje, to je cijepljenje, iskoristimo to i onda sve priče padaju u vodu,

koji je potvrđen običnom većinom u saboru ne dvotećinskom većinom. Mi u ovom trenutku svjedočimo velikoj polarizaciji u društvu, mi svjedočimo rastu utjecaja teorija zavjera, mi svjedočimo uostalom jednom razumljivom strahu građana. Zbog čega ne želite ići na dvotrećinsku većinu, zbog čega ne želite veliki dvotrećinski demokratski, koji bi sasvim sigurno dao i poticaj u jednom pozitivnom društvenom okretanju prema, prema tim stvarima? Evo to me zanima, molim vas odgovorite zbog čega dvotrećinska većina nije ono što treba potvrditi odluke stožera? **Jandroković, Gordan Pa zahvaljujem vam se na tom pitanju poštovana gđo. saborska zastupnice. Možda između ostalog što je ovaj zakonodavni dom dva puta novelirao određene zakone koji pružaju tu mogućnost. Možda zbog toga što je ustavni sud već evaluirao slične navode i izrekao svoj pravorijek, radit će to i u budućnosti, ali ovo je sasvim sigurno takav model upravljanja krizom to ne možete reći ili molim vas ako ništa drugo da mi date primjer zemalja u svijetu koja tako vrši mikro menadžment gdje dakle parlament vrši mikro menadžment i određuje stručne epidemiološke mjere, pa doista evo mene čudi, ali možda vi imate nekakve spoznaje, pa vas molim da ih podijelite sa mnom. Mislim da je ovo zakonito i ustavno sa ciljem sačuvanja zdravlja i života ljudi. **Jandroković, Gordan Hvala lijepa poštovani predsjedniče HS. Poštovani ministre, naglašavali ste svakako i s tim se slažemo da je Hrvatska u ovoj epidemiološkoj krizi uvela balansirane mjere i možemo reći da spadamo u trećinu onih europskih zemalja koje imaju na neki način zaista ajmo reć najslabije mjere vodeći računa o funkcioniranju cjelokupnog sustava gospodarskog, ali isto tako vodeći računa i o zdravlju I svakako da to možete možda i reći iz iskustva odnosno pregled informacija iz drugih država i sve je utemeljeno na znanosti i struci i zaista je imamo i cijepljenje koje nije obavezno, imamo dovoljno cjepiva i uveli smo testiranje koje je za većinu i besplatno.

Dakle, oni su za testiranje, a Covid potvrde jedan od aspekta i to najslabije upravo testiranje. Prema tome, molio bih da vide protiv čega su jer naglašavajući potrebu testiranja na neki način minoriziraju svoju borbu protiv Covid potvrda. Tako da je to nevjerojatna stvar. A kad je riječ o božičnom ne znam što ste rekli ili ovoj stožerokraciji pa mogli bi uvesti i ministarstvo tuđih poslova jer svi mi tu skupa krademo struci posao, a struka je jedina koja može dati odgovor na borbu protiv ove epidemije. Prema tome, pustimo struku da radi, ustanovili smo jedan model donošenja odluka koji je jako dobar da smo ga se svi pridržavali možda ne danas bili ni tu, a možda bi opet s druge strane. Međutim, ponovit ću ono znanost nam je dala rješenje, iskoristimo ga riješimo ovu priču. Dok ne postignemo procjepljivanje koliko je potrebno …/Upadica: Hvala vam./… nove varijante će se javljati i dolaziti. **Jandroković, Gordan Hvala lijepa. Poštovani ministre Beroš, virus je novi, svi učimo, često čujemo i od stručnjaka ne znamo, vidjet ćemo, Omicron se pojavio, ne znamo, čekamo, vidjet ćemo. Znači svi učimo, ali ono što smo do sada načuli je činjenica da nas cjepivo ne štiti u cijelosti i znači i cijepljeni se mogu zaraziti, imaju blaže simptome. Isto tako ono što smo naučili je činjenica da djeca također imaju blaže simptome. Koliko pratim u medijima stiglo je cjepivo za djecu od 5 do 12 godina pa me interesira namjeravate li uvesti Covid potvrde za djecu i koji je razlog uopće da se djeca cijepe ako imaju blaže simptome, a ako se cijepe opet će imati blaže simptome. Ja osobo ne vidim tu nekakve logike. I još ću vas podsjetiti da je po definicijama u direktivama Europskog vijeća dijete svaka osoba mlađa od 18 godina. Hvala. **Jandroković, hvala vam. Vrlo kompleksno pitanje, naravno nije moguće odgovoriti u jednoj minuti. Međutim, reći ću vam slijedeće, slažem se s vama da je virus novi i da učimo. Isto tako bi mogli naučiti nešto iz podataka koje sam iznio maloprije, a to je da od 16.11. kada su stupila u upotrebu Covid potvrde za sustav izvan zdravstva zdravstva i socijale testirali smo 569.987 osoba. 8.515 osoba bile su pozitivne, izolirane, stavljene u samoizolaciju i spriječili smo širenje zaraze. Vrlo učinkovit način sprječavanje zaraze. Nadalje, kada je riječ o cijepljenju ponovit ću 3 konstante svjetskoj znanosti i struci vrlo poznate, a to je da nas cjepivo štiti od oboljenja ako se i zarazimo, manje je težak oblik bolesti i kao treće manje prenosimo drugima. Zašto cjepivo nije idealno? Zato jer je dizajnirano za raniji sloj virusa, a ne novi. Djeca prenose zarazu. Ne razbolijevaju se to je istina, međutim prenose zarazu. U školama ne nose maske, incidencija …/Upadica: izvolite. **Burić, Majda (HDZ)** Hvala vam poštovani predsjedniče. Poštovani ministre Beroš sa suradnicima, kako ja vidim cijelu situaciju dakle s jedne strane imamo vrlo ozbiljnu ugrozu za život i zdravlje, boleštinu koja nije nikakva zafrkancija i koja je dosada uzela više od 11.000 života, no s druge pak strane čujemo vapaje i urlike onih koji relativiziraju život i zdravlje, koji čak dovode u pitanje postojanje te bolesti i očito im nije stalo dao stavljanje pod kontrolu epidemije i do suzbijanja epidemije već do vlastite propagande, populizma, parazitiranja i pomodarstva. A sve to na grbaču hrvatskih građana i na grbaču njihova zdravlja i života što smatram katastrofalnim pa vas molim ustvari vaš komentar na to. **Jandroković, Hvala vam gospodine predsjedniče. Poštovana gospođo saborska zastupnice već sam rekao u nekoliko navrata i s ovog mjesta da mislim da oni koji negiranju bolest koji ne pozivaju vrlo jasno na cijepljenje, koji omalovažavaju upotrebnu vrijednost Covid potvrda i testiranja doista doprinose širenju ove ugroze. smatram da je njihova odgovornost velika. I već sam jednom rekao da će odgovarati hrvatskom narodu i povijesti. To doista i mislim. Trudimo se temeljeno na struci i znanosti utemeljiti našu obranu. Upotreba Covid potvrda je potpuno jasna sad sam rekao podatke koji to potvrđuju. Tko to negira, iz kojih razloga pravo je pitanje. Stephen Nikola (DP)** Zahvaljujem. Poštovani ministre sigurno nećemo se oko svega složiti, svak ima svoj neki, neku svoju perspektivu. Ja bi rekao slijedeće da Covid potvrde kako ja to vidim služe prije svega da se prisili veći broj ljudi da se cijepe. Ja govorim i koristim pojam terapijsko cijepljenje, znamo da nije jamstvo da netko neće se zaraziti, a ublažuje simptome, terapijsko cijepljenje. Međutim, pojavilo se u pandemiji jedna nova stvar da pojedini i znanstvenici i stručnjaci kako hoćete su postali medijske zvijezde. Jel se slažete sa mojim prijedlog da bi svi oni koji javno iznose mišljenje o mjerama o cijepljenu bi trebali javno objaviti da li su primili

Slažem se poštovani gospodine saborski zastupničke, podržavam takvu ideju ne samo u okviru Covid krize već znamo utjecaj farma industrije koliki je, znamo i zbivanja koja su se desila na početku krize sa raspodjelom određenih doza stoga mislim da to nije loše. Ali ipak bi vam rekao nešto što mislim da je moj stav. Znanstvena istina najčešće je samo jedna. Ok, u početku ukoliko je nešto novo možemo imati različita promišljanja, ali ovo je epidemija virusne bolesti, respiratorne virusne bolesti, ni prva ni zadnja u povijesti civilizacije, znamo kako se boriti s njom, imamo epidemiološke mjere, razvijeno je brzo cjepivo i na tome treba zahvaliti tehnološkom razvoju i farmaceutskoj industriji. Ali imamo i neke druge mjere koje su sada na neki način se deklarirale i nađene kao neki model kojim štitimo zdravlje. Stoga, istina je jedna u ovom trenutku, znanost kao što sam rekao …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… nudi rješenje, to je cijepljenje, iskoristimo ga. **Jandroković, Gordan Hvala g. predsjedniče Sabora. Uvaženi ministre, državni tajniče, kolega Capak. Jutros se moglo čuti da stožer nije struka nije znanost, idemo to malo argumentirati u jednom konkretnom primjeru. Ako neki ne znaju, Hrvatska je prva zemlja u EU koja je donijela mjere za zaštitu od novog soja omikron to je jako važno, prva u Europi iako je tek nedugo taj soj uopće otkriven. Na temelju čega? Na temelju znanstvenog i stručnog rada HZJZ koje ima vodeću ulogu u odgovoru na ovu pandemiju. Oni kao struka nam daju rješenja, a na nama svima je da zapravo to prihvatimo prihvatimo i da se tih načela držimo. I čestitam kolegama iz HZJZ koji su tu preporuku donijeli prvi, a sad to proučava znanstvena zajednica Europe. Zahvaljujem. Hvala vam gospođo saborska zastupnice na tim riječima, doista ću se pridružiti zahvali stuci jer ta mala grupa od stotinu i nešto ljudi već 20 mjeseci svakodnevno brine o našem zdravlju i donosi mjere koje su vrlo, vrlo relevantne. Upravo stoga još jednom treba naglasiti da smo nakon Velike Britanije UK koje je prvo donijelo mjeru, ali više nisu u EU, prvi u EU donijeli mjeru određenju mjeru, novu sigurnosnu mjeru kada je riječ o omikronu. To je ono to naša struka radi. Stoga ću ponoviti, odluke stožera isključivo su utemeljene na struci i znanosti usmjerene čuvanju zdravlja i života ljudi. I još nešto bih rekao o covid potvrdama nismo se uspjeli maloprije referirati. Ne bih se složio ni s kim ko smatra da su one obaveza prema cijepljenju ili neki način diskriminacija, upravo obrnuto. One omogućavaju odabir ili ću se cijepiti ili imam alternativu besplatno i dostupno, a to je jednostavno testiranje. **Jandroković, Gordan Poštovani ministre. Prije čini mi se više od godinu dana upozorio sam vas da će glavni problem odgovora na ovu krizu bit ustvari sposobnost upravljanja sustavom u ovom slučaju zdravstvenim sustavom. Kao što vidimo odgovor nije bio, ja bih rekao zadovoljavajući jer rezultati koji proizlaze iz odgovora su ja bi rekao poražavajući. Kolege su prije mene govorili o tome koliko ljudi je umrlo, više nego što je trebalo, ja neću ponovo baratati tim brojkama meni je zbog toga samo žao. Ono na što bi vas sad upozorio je da ovakvim zakonom, donošenjem ovog zakona ustvari sami ste u svom govoru rekli sada smo to kao primjer uveli za javne ustanove,

međutim treba postaviti pitanje odgovornosti svih nas skupa zašto je to tako. Ukazujem da od uvođenja cijepljenja mogućnost smrti se mogla drastično smanjit, stoga smo svi mi tu morali upirati u cijepljenje, a to nismo radili i zato imamo određene posljedice. Kada je riječ o odgovoru zdravstvenog sustava na njega sam ponosan, u RH nije se desilo da fali kreveta, da fali liječnika, da fali respiratora. Putem moje odluke o mobilizaciji vršili smo preraspodjelu i radnika i materijalno tehničkih okolnosti za razliku od nekih razvijenijih zemalja i susjednih koje su trebali pomoć drugih. Hvala Bogu nismo bili u toj situaciji, stoga sam ponosan na zdravstveni odgovor našeg sustava i zahvaljujem svim liječnicima koji su radili u tom kontekstu.

Hvala predsjedniče. Poštovani ministre. Jedan od najpoznatijih hrvatskih bioetičara Tonči Matulić koji je ujedno predstojnik katedre moralne teologije na Katoličko-bogoslovnom fakultetu i svećenik rekao je citiram: „Umjesto da se suočavaju s globalnom prijetnjom smrtonosnog virusa neki svoje moralne snage usmjeravaju na zaštitu individualne slobode i upravo je tako ugrožavaju jer su ugrožene temeljne pretpostavke slobode, a to su život i zdravlja ljudi. Dok ljudi bez razlike na dob i ranije zdravstveno stanje umiru, prioritetna je moralna dužnost u zaštiti života i zdravlja. Naravno da ni život ni zdravlje nisu apsolutne vrijednosti, one su temeljne vrijednosti, a to znači da je osobna sloboda moguća samo ako je osoba živa, a istinski uživati osobnu slobodu može samo ako je zdrava. Mrtvom čovjeku ne treba sloboda.“. Zanima me pokazuje li ova galama oko zaštite osobne slobode i priziva na savjest sa krivim postavkama vrijednosti koje su ugrožene …/Upadica

naša sloboda prestaje u onom trenutku kada ugrožavamo drugog, a kada to radimo svjesno odbijajući jednostavnu mogućnost testiranja to je onda još gore. Ono što je vrlo jasno kada je riječ o navedenom citatu svi crkveni vjerodostojnici rekli su svoje kada je riječ o cijepljenju, o zaštiti sloboda, prisile ne smije biti i tu se svi slažemo, međutim nije riječ o prisili. Riječ je o tome da imate mogućnost, najbolje je cijepljenje to je bez ikakve dileme tako. Tko ne želi ima druge mogućnosti, testiranje, tako da diskriminacije nema, nema ugrožavanja nikakvih prava niti slobode i naposljetku vam mogu reći da sam sretan što sam bio na sastanku sa Biskupskom konferencijom gdje smo upravo detaljno elaborirali sve ove elemente koje ste vi naveli i to je rezultirano zajedničkim priopćenjem …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… u kojem se zauzeo vrlo jasan stav o navedenim elementima. **Jandroković, Gordan Hvala lijepa. Poštovani ministre. Vi ste zapravo i g. Capak na braniku zaštite pučanstva od zaraznih bolesti prvi mislim da i ovaj zakon i sve ovo što radite treba biti u cilju što veće procijepljenosti. Nemam problema ni sa cijepljenjem, ni sa Covid potvrdama i dajem ih svuda gdje me traže, ali nažalost i jutros u bolnici me nisu tražili. To je problem. Problem je zapravo provedba ovog zakona. Sanitarni inspektori neće moći provesti ovaj zakon, prvo ih ima premalo. Prema uredbi o unutarnjem ustrojstvu u Zagrebu ih ima 24, u Sinju ih ima 2 jedan će biti stalno valjda u gradu kod, kod gospodina Bulja. Taj zakon neće moći se provesti

Kada je riječ o upotrebi Covid potvrda u zdravstvenom sustavu moram nažalost priznati da niste detaljno upoznati sa problematikom. Znate i sami da sam osobno najveći zagovornik bio još od proljetost upotrebe Covid potvrda i da su prvo uvedene u zdravstvenom sustavu i sustavu socijalne skrbi. Nismo namjerno svim onim pacijentima koji idu na preglede u bolnice, dakle koriste …/nerazumljivo/… specijalističko konzilijarnu zaštitu namjerno nismo dali tu obavezu. Zašto? Iz jednostavnog razloga da ne smanjimo dostupnost zdravstvene zaštite. Ni na nivou primarne zdravstvene zaštite ona nije uvedena Da ne smanjujemo dostupnost zdravstvene zaštite. I to je bitno. Dakle, dostupnost javnih servisa mora biti održana i to je bio određeni naš putokaz kada smo razmišljali o pojedinim mjerama. **Jandroković, Gordan Zahvaljujem predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani ministre, državni tajnici, mi nismo jedina zemlja na svijetu koja ima pošast Covida-19, znači cijeli svijet je izbezumljen ovom krizom i jasno da ljudi iz struke pokušavaju izbalansirati najbolje što je moguće. I mi smo jedna od najliberalnijih država na svijetu. Ono što meni smeta je što se kod nas zanemaruje struka. Mi kad imamo nogometnu utakmicu onda mogu dopustiti da 4 milijuna Hrvata sastavlja ekipu, ali da mi sad u ovoj situaciji imamo isto tako 4 miliona ljudi koji govore o epidemiologiji a nemaju zapravo blage veze. to je ono što je strašno, a s tim šaljemo poruku mladim ljudima da nemojte ulagati u znanost, znanost ne treba, trebamo naći one bukače koji će biti glasni koji će otići na Facebook na stranice i onda će oni zapravo reći …/Upadica: Hvala Hvala vam gospodine predsjedniče. Poštovani gospodine saborski zastupniče ja ću vam najiskrenije reći najliberalniji ili ne nije to poanta bitno je da su one balansirane. I sam kao ministar zdravstva u pojedinim trenucima zalagao sam se za nešto oštrije mjere jer sagledavam problem sa jednog svog aspekta. Ali za funkcioniranje društva imamo i niz drugih jednako važnih aspekata. Stoga je bitno da su te mjere balansirane, da su balans između održavanja zdravlja i na neki način ekonomskih, održavanja ekonomskih tijekova. Kada govorite o tome tko jedini nas može izvući iz ove krize, odgovor je vrlo jasan mislim svima poznat jedino struka, jedino struka. A ovo o ovom inicijativi za ministarstvo tuđih poslova gdje se svi bave tuđim poslovima i dociraju struci što i kako napraviti to je nažalost nešto što je jako loše. **Jandroković, Gordan Hvala lijepa. Poštovani ministre, mislim da sam već više puta naglasila i vama, a i zapravo u svim svojim izlaganjima da smo na istoj strani što se tiče struke, znanstvenog dijela naših težnji da što prije zaustavimo pandemiju. No, evo jedno sad pravno pitanje vezano uz ovaj zakon. U ovom zakonu propisuje se obveza odgovornim osobama u javnopravnim tijelima da osiguraju provedbu navedene sigurnosne mjere te s ciljem njene provedbe odrede jednu ili više osoba za neposrednu provedbu. E sad, u Hrvatsku je došao još zarazniji soj Omicrona, ne znamo što će nam donijeti, postoji velika šansa da će uskoro trebati donijeti i još strože mjere. Pa je moje pitanje da li ovaj zakon vam pokriva kažnjavanje baš svih odgovornih. Što ako će trebati Covid potvrde u trgovačkim centrima, u restoranima, u kafićima. Da li ste vi ovim zakonom sve adresate pokrili? Hvala gospodine predsjedniče. Poštovana gospođo saborska zastupnice, moram priznati da ovaj put isto pitanje kao i većina vaših ranijih bilo adekvatno. Međutim, Člankom 47. stavkom 2. omogućuje se da se ti adresati naknadno dodaju odlukama stožera. Prema tome, to nije prijepor i biti će to moguće, ali se iskreno isto tako nadam da ćemo shvatiti da je cijepljenje najbolji izlaz iz ove krize. Ukoliko se ne želimo cijepit imamo testiranje i indirektno indirektno Covid potvrde te nadam se da ćemo svi skupa suzbit širenje ovog virusa i da nećemo ni trebati razmišljati o nekakvim novim mjerama. Međutim, ukoliko budemo tu je opet struka koja svakodnevno analizira niz elemenata koje se odnose na opisivanje epidemiološke situacije i budite sigurni da će struka odrediti kada, gdje uvoditi neke druge dodatne mjere ili nešto slično, ali mogućnost u zakonu je otvorena i ona stoji. **Jandroković, Gordan Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovani ministre, pa evo prije nego što prokomentiram jednu nedoumicu koja za mene možda proizlazi malo iz ovog zakona, pa jedan dobronamjeran prijedlog, želim evo zahvaliti vama i gospodinu Capaku još jednom što ste učinili da osobe s invaliditetom mogu se cijepiti dakle na nekoliko punktova i u kontinuitetu što nam evo pomažu svi zajedno da omogućimo osobama s invaliditetom cijepljene pa i testiranje i sve što je za njih potrebno. A sada bih samo prokomentirala, ja sam u međuvremenu dobila odgovor da se, da će se i ove odredbe zakona odnositi

Lukačić. Izvolite odgovor. **Beroš, Vili (HDZ)** Zahvaljujem poštovana gospođo saborska zastupnice, ne trebate nam zahvaljivati na činjenici da radimo svoj posao i pri tome ne mislimo da ponekad i ne pogriješimo ali u najboljoj namjeri. Eto, sticajem okolnosti i promišljanja naravno da smo uzeli u obzir činjenicu da invalidne osobe trebaju na neki način imati dostupnija mjesta za cijepljenje. Kada je riječ o ovom specifičnom elementu, tu je moj državni tajnik pravne struke, on je čuo sve što ste rekli i prije ove sjednice, a isto tako i sada tako da vjerujem da će uzeti u obzir sve navedeno te da ćemo izići u susret i dodatno ako nešto nije jasno definirati, promijeniti jer recite mi molim vas tko je ikad donio neki zakon koji je bez neću reći pogreške, nego bez elemenata sveobuhvatnog promišljanja. Pogotovo kada se on donosi u kontekstu internacionalne, globalne, ugroze i krize. Tako da evo isprika ukoliko nismo bili dovoljno jasni, ali svakako ćemo nastojati to ispraviti. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Hvala lijepo poštovani predsjedniče sabora. Uvaženi ministre, odgovornost saborskih zastupnika je iznimno velika. Mi govorimo u javnom prostoru i izuzetno je važno što govorimo i jednako tako vezano uz cijepljenje nije ni trebao niti stožer, niti premijer niti bilo koji drugi reći da se trebam cijepiti, to je bila odgovornost prema meni i prema svim drugim. Slušala sam znanost i slušala sam one i cijepljenje je jedno od dostignuća, da nije tako pitanje je gdje bi bili. I ja apsolutno svaki put koristim poruku da kažem ljudi moji cijepite se zbog odgovornosti prema sebi, prema bližnjima oko sebe. Postoji jedna stvar koja, na koju bih voljela dobiti odgovor. Dakle, Hrvatska je od korone odnosno od Covida izgubila grad veličine Makarske ili grad veličine Knina i to je zapravo zastrašujuće. Ono što je jednako tako činjenica da smo posljednjih tjedana bili druga zemlja po broju mrtvih od korone, zašto? (HDZ)** Izvolite odgovor. Svaka smrt se mogla spriječiti osim naravno u ekstremnim slučajevima osoba starije životne dobi sa komorbiditetom sa imunološki lošim sustavom koji ne dozvoljava adekvatnu reakciju na cjepivo. Prema tome, odgovor zašto je u ovom trenutku toliki broj mrtvih krije se i u činjenici da se nismo na vrijeme cijepili u dovoljnom opsegu. Ono što je ova vlada napravila u tom kontekstu je da je nabavila dovoljne količine besplatnog cjepiva, da je omogućila punkteve, da je angažirala sustav patronaže, sustav obiteljskih

Hvala lijepo predsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi ministre već preko 650 dana u borbi protiv korona virusa temeljite na povjerenju sa našim građanima. Stoga i ovaj zakon donosimo da bismo zaštitili zdravlje i život naših sugrađana. i podatak iz moje županije, podaci su od jučer. 76 osoba pozitivnih na Covid je bilo jučer na bolničkom liječenju od toga je 15 bilo na respiratoru, da li je to za neke mala i beznačajna brojka, mislim da nije. Od početka pandemije jednako tako u mojoj županiji je umrlo 314 ljudi, da li je to za neke malo. Kada usporedimo od 100 ljudi koji su oboljeli gotovo je 2 umiralo od Covida. To su bili nečiji roditelji, nečija djeca, nečija obitelj ali i prijatelji. Jednako tako zašto je toliko teško slušati struku i znanost, zašto je teško dati svoj mali doprinos u borbi protiv ovog Covida …/Upadica: Hvala vam./… da bismo olakšali sebi ali i zdravstvenom sustavu. **Jandroković, vam gospodine predsjedniče. Poštovana saborska zastupnice neki me zovu statističarem kada čitam te brojeve koji se odnose na epidemiju i ne mislim da je to uvijek jako dobro. Međutim, sad ovi brojevi koje ste vi naveli doista nas tjeraju na razmišljanje, a poglavito konstatacija da 65 do 75% onih koji su oboljeli, koji su teže oboljeli koji su na respiratoru ili koji su nažalost preminuli mogli su danas biti s nama da su se cijepili. To su naši roditelji, to su naši rođaci, to su dio naše šire društvene zajednice. Cijepljenje je neupitno najbolji izlaz iz ove krize. I to je ono što trebamo reći. Postavlja se pitanje organizacije zdravstvenog sustava, postavlja se pitanje smjernica, sretan sam što imamo treću verziju abdatiranih smjernica i za bolničku zdravstvenu zaštitu i za primarnu zdravstvenu zaštitu koja

Izvolite, replika. **Bernardić, Davor (Nezavisni)** Hvala vam. Prije svega dio građana se cijepio dobrovoljno, kao što i mi podržavamo cjepivo, ali dio građana se cijepio pod prisilom zato jer ste im represivnim mjerama uzeli slobode i treći dio građana se ne želi cijepiti upravo zbog vas zato jer ste nelegalno uveli Covid potvrde što ste priznali i danas jer dolazite po Covid potvrdu Covid potvrda upravo u sabor. Ja vas pitam, kada ste politizirali stožer dolazite sa statistikom 11.000 mrtvih, sa dugovima veledrogerijama dakle od bolnica koje su spriječile normalan rad sustava, je pitanje zašto ste dopustili kad je ovaj zdravstveni sustav ionako preopterećen da vam Plenković i Marić skrešu proračun ministarstva u slijedećoj godini za 4 milijarde kuna. Dakle, 4 milijarde su vam ti ljudi uzeli, pogledajte proračun, možda su vas prevarili, da li oni su izgubili možda povjerenje u vas, zašto su vam uzeli,

Znam vas i siguran sam da znate da ove odluke nisu nelegalne, one su legalne, izmjenama Zakona o civilnoj zaštiti, izmjena, ne, ne danas, dvije novelacije, pročitao sam vam na početku svog izlaganja, do sada su utemeljile institucionalni način odgovora na krizu to je potvrdio i Ustavni sud. Nemam ništa protiv da se i dalje to propitkuje Ustavni sud će dat svoj pravorijek, međutim sve što se radi bazirano je na znanosti i struci i usmjereno zaštiti zdravlja i života hrvatskih građana. Nadalje, kad ste rekli u prvom dijelu vašeg obraćanja činjenicu da je netko prisiljen na cijepljenje, ne, ne i ne covid potvrde upravo omogućavaju izbor,

**Jakšić, Mišel (SDP)** Oprostite samo smo utvrđivali kad mogu krenut. Poštovani ministre. Prije svega čestitam na dobrom uvodu u ovu raspravu na komunikacijskom nivou jer vrlo mudro ste odradili svoj paket komuniciranja, malo struke, malo suosjećanja, malo empatije kroz saborskih zastupnika i u konačnici to da znate komunicirati je pokazuje vaš preferencijalni rezultat na parlamentarnim izborima. isto tako mogu reći da nije do kraja korektno da se prozivaju saborski zastupnici jel i sami znati da je vaša Vlada u ovoj covid pandemiji gdje god je mogla oprbu izbjegla pa i danas u konačnici izbjegavamo da donesemo neke važne odluke dvotrećinskom većinom nego branimo stožer onako kako odgovara jedino i isključivo vladajućima. Radili ste jako dobro svoj posao do onog trena kad netko nije proglasio pobjedu nad koronom, od tada je umrlo 11.000 ljudi no ne bi sad o tome imam samo dva pitanja. Kako će se odraziti na županijske bolnice koje lipsaju u dugovima poput Koprivničko-križevačke 6 milijardi kuna manje? I kakve nas mjere čekaju za božićno-novogodišnje blagdane, vam. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Beroš, Vili (HDZ)** Hvala vam g. predsjedniče. Poštovani saborski zastupniče. Krenut ću nekim redom možda odostraga. Mjere će isključivo ovisiti o epidemiološkoj situaciji, sada se ona poboljšava ukoliko se dodatno ne pogorša, ukoliko omikron ne napravi nekakvu promjenu igre neće biti novih mjera, međutim ukoliko se situacija promijeni onda ćemo naravno uvoditi nove mjere. Kada je riječ o tome da prozivam netkog u Saboru za nešto, doista prozivat ću sve one koji ne pozivaju na cijepljenje, prozivat ću sve one koji pozivaju na okupljanje u doba pandemije, prozivat ću sve one koji minoriziraju upotrebu covid potvrda i testiranja jer doista iz dna duše mislim daje to dobro za zdravlje hrvatskog naroda. A kada je riječ o proračunu, nalazimo se u izvanrednim i medicinskim i ekonomskim okolnostima. Proračun se ne donosi donosi se suglasjem i ukoliko je to suglasje jako i dobro i Vlada je jaka. Stoga ovaj proračun je odraz onog što je utemeljeno i u zdravstvenom i nekim drugim razlozima. Zahvaljujem predsjedniče. Evo kao cijepljena osoba i kao gradonačelnik jednog grada srednje veličine ja ću poštovati zakone koji se donose u ovom Saboru bez obzira da li se ja s njima slažem ili na slažem. Samo bih ispravio tj. nadopunio nekoliko informacija, ništa nije besplatno. Porezni obveznici točnije građani i poduzetnici uplaćuju ogromne svote poreza i naravno da imaju pravo pitati zbog čega ne mogu koristiti neke usluge ako ih već plaćaju, tako da prvenstveno svako ima pravo propitati bilo koju odluku. Spomenuli ste da ste spremni poslušati bilo koje rješenje koje bi dovelo do veće procijepljenosti 20 sekundi mi nije dovoljno da neke stvari evo vam definiram, ali ja stojim na raspolaganju zapravo svakome. Mislim da zapravo da za daljnji tijek ove krize nije potrebno toliko znanja zapravo medicine ne u smislu komunikacije nego zapravo nekakva komunikacija prema masama, a da ste vi zapravo kao savjetnik jer kao ministar mislim da imate daleko žešćih problema, pogotovo sa dugovima u bolnicama na Zagrebačkoj županiji, ali koliko smo čuli …/Govornik se ne razumije./… Hvala vam g. predsjedniče. Poštovani saborski zastupniče. Zahvaljujem se na ovom prvom dijelu vašeg izlaganja, a ovaj drugi dio vašeg izlaganja odnosi se na ovo što smo maloprije govorili, dakle proračun. Činjenica da to nije besplatno da to neko plaća i upravo se ta činjenica odražava na cjelokupni proračun kako polako razgovarajući dolazimo do biti. Ne treba stvari gledati segmentalno iz jednog kuta i u pravu ste to nije besplatno, doduše u tom trenutku građani ne plaćaju iz svog džepa, ali ide iz proračunskih sredstava. I upravo zato ova priča o proračunu je takva kakva je jer ova epidemija nas košta jako puno. A kada je riječ o tome vi imate moj broj telefona možete se javiti sa bilo kakvim prijedlozima i nek se javi neko koga nisam poslušao ukoliko je ideja utemeljena. Napravit ćemo sve da podižemo svijest o cijepljenju, podižemo svijest o pridržavanju epidemioloških mjera i vama kao čelniku jednog grada zahvaljujem na tome što ste prepoznali ovu mjeru kao učinkovitu. izvolite. **Antolić Vupora, Barbara (SDP)** Poštovani g. ministre, poštovani. Ovako da li možete mi reći koga smatrate odgovornim što je tako visoka razina onih koji se nisu cijepili? Dakle niska razina procijepljenosti to je činjenica. Imali smo kampanju „Cijepi se“, „Budi odgovoran“, ta kampanja i nedovoljna informiranost građana sasvim sigurno su doprinijeli tome da nije dovoljno građana prepoznalo tu mjeru cijepljenja kao nešto što bi njima bilo korisno. Koga zapravo vi smatrate odgovornim što ta nepravovremena reakcija na to da su građani nedovoljno informirani i nedovoljno angažirani za svoje zdravlje, koga smatrate zapravo odgovornim?

molim vas poslušajte pa onda sagledajte moju osobnu ulogu u navedenoj kampanji i dolasku do toga. A osim toga mislim da postoje tri razloga koji, koja su na neki način u temelju tog nepovjerenja i tog upita. Prvo je nepovjerenje u javne politike koje činjenica i proizlazi iz toga da smo iz jednog totalističkog uređenja ušli u demokratsko te da se još učimo demokraciji. Nadalje, činjenica da većina nas živi relativno komotno u vlastitim stanovima i da nismo u stanju žrtvovati dio osobnog komoditeta za zaštitu šire društvene zajednice. I treći element za koji mislim da je prisutan, a to je kakve poruke mi šaljemo i mi svi saborski zastupnici glede cijepljenja …/Upadica: Hvala vam./… tu nismo unisoni. Hvala. Poštovani ministre vjerujem u znanost, nemam nikakve dvojbe oko cijepljenja, veliki sam zagovaratelj istoga i nemam ništa protiv uvođenja pa čak i strožih epidemioloških mjera ukoliko će one postići primarni cilj, a to je zaštita zdravlja i života građana. Ako će to spasiti i jedan život ja ću to podržati. Međutim, pitanje koje si postavljam, postavljam i vama, je li uvođenje Covid potvrda epidemiološka mjera u situaciji kada se uvodi samo u javne ustanove, državne i lokalne s jedne strane, a s druge strane ondje gdje imamo isto tako masu ljudi gdje je veća, veći rizik širenja zaraze i širenja virusa kao što su shopping centri, kao što su ovaj kafići, restorani epidemioloških Covid potvrda kao mjere nemamo zato što država nema vjerojatno sredstava da bi refundirala radna mjesta. Drugo, način na koji ovo donosite razvlašćivanjem sabora, a radi se o

Drugo, gdje se uvodi, vrlo smo bili jasni uveden je prvo u državni i javni sektor iz razloga što smo htjeli pokazati vlastitu odgovornost i primjerom drugima poglavito privatnom privatnom sektoru kako postupati. Isto tako, nikad nismo rekli da nećemo ukoliko epidemiološka situacija to zahtjeva proširiti upotrebu Covid potvrda. Prema tome hoćemo ukoliko epidemiološka situacija bude takva. Nadam se da neće biti pa da nećemo trebati širiti, ali to je bio naš cilj. Apsolutno je činjenica da Covid potvrde djeluju, da su dokazane u sprječavanju širenja prijenosa infekcije, a krenuli smo ovim redom iz razloga već navedenim. Dakle, prvo u svom dvorištu riješit priču, a onda dalje. I nadalje taj balans između ekonomije i zdravlja je vrlo bitan. Taj balans. **Jandroković, Gordan Hvala lijepa. Poštovani ministre, poštovani predsjedniče sabora, danas slavimo 10 godina potpisivanja ugovora o pristupanju RH EU, evo kopija ugovora ovdje i dobra je stvar da se prisjetimo nekih stvari i vrijednosti EU. Prva stvar koju ovaj Covid referendum i odnosno koji bi htio ukinut COvid potvrde je da hrvatski građani izgubili pravo kretanja odnosno da ne bi mogli ići u druge države. Drugo da se sjetimo i zdravstvene unije koja je predsjednica komisije stavila fleksibilnosti EU fondova gdje smo platili sve maskice i respiratore od njih, nabavke zajedničkog cjepiva i pozivam još građane, a ujedno da i čestitam vama i gospodinu Capaku na stvarno dobroj borbi da smo uspjeli osigurati sezonu, ali da smo isto tako imamo

u odgovoru na ovu krizu. Sjećate se sve se počelo događati upravo u trenutku kad je Hrvatska preuzela predsjedanje Europskim vijećem i sjećam se nekih od naših EPSCO sastanaka dakle sastanaka zdravstvenog vijeća gdje smo imali vodeću ulogu u sagledavanju daljnjih koraka u obrani od ove epidemije. Potpuno je jasno da sudjelovanje u javnoj nabavi, zajedničkoj javnoj nabavi i cjepiva i isto tako lijekova koji tek dolaze je od osnovne važnosti. Mi mala mala država što je bitno po broju stanovnika i ekonomskoj snazi svakako ne predstavljamo relevantan faktor nekakvoj velikoj farmaceutskoj industriji stoga je od iznimne važnosti što možemo sudjelovati u tzv. zajedničkim nabavama Europske komisije kako cjepiva, a još važnije novih potencijalnih lijekova koji

Znate ova izjava svjedoči da je vaša vlada izgubila osjećaj i za realnost, ali i za pristojnost. Nadalje, jedan od glavnih prijepora kad govorimo o mjerama jest u neku ruku vrijeđanje zdravog razuma. Tako imamo primjerice nedavni posjet francuskog predsjednika Macrona gdje Hrvatska i Francuska delegacija zajedno sjede u restoranu gotovo jedni drugima u krilu i nitko nema masku, a konobar koji radi fizički posao mora nositi masku. Možete li mi objasniti kako konobar može zaraziti nekoga, a članovi delegacije ne mogu. Je li korona toliko inteligentna da ne djeluje kroz dužnosnike, ali djeluje kroz obični svijet? Jeste li vi svjesni da upravo te situacije u potpunosti kompromitiraju vašu epidemiološku politiku? **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Beroš, Vili (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovana gospođo saborska zastupnice ne nisam svjestan i siguran sam dapače da ne kompromitiraju jer je potpuno jasno ukoliko restorani rade, a rade zato jer epidemiološka situacija je takva da mogu raditi da ljudi koji sjede u restoranu ne mogu jesti recimo s maskom. I njihov prijenos virusa drugo mi je epidemiološki prihvatljiv. bude prihvatljiv tu je struka koja će reći da to nije tako. Konobar koji pak poslužuje s obzirom na niz okolnosti, s obzirom da je daleko u većem broju kontakata od onog tko sjedi za tim stolom u jednom danu jer on poslužuje niz drugih gostiju je u većem riziku i za sebe i za druge. Prema tome, razumijem da ne shvaćate, da ne shvaćate ovu problematiku jer niste epidemiolog. Žao mi je što kolega Capak ne može intervenirati ovako jer nije dužnosnik, ali i on bi vam isto tako mogao dodatno objasniti ono što sam ja zaboravio reći. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Ništa, što onda, povučeno je dobro. Onda idemo dalje, kolega Mlinarić replika. Izvolite. Hvala lijepo predsjedavajući. Gospodine ministre. Neću vas pitati o covid potvrdama, neću vas pitati o cijepljenju, ne cijepljenju samo ću vam reći sklonite ruke od djece jel to vam neće na dobro izrodit …/Upadica Beroš: …/Upadica predsjednik: Smirite se malo./… neću vas pitati o covid potvrdama, neću vas pitati o cijepljenju, necijepljenu pitat ću vas o jednome lijeku lijek koji je Slovenija odobrila koji pomaže ljudima koji su zaraženi pogotovo u prvih pet dana da ljudi ne završe na kisiku. Recite mi koliko je Hrvatska naručila toga lijeka? Recite mi zašto kasnimo za Slovenijom, zašto su uvijek neki ispred nas, a ako se zna da taj lijek pomaže ljudima da ne završe na respiratoru znači zapravo spriječili bi smrtnost kod nas smanjila bi se? Evo ovako hvala vam. Vidite struka za ipak bolje od mene, dakle to je inačica lijeka određenog proizvođača, da sad javno ne komuniciram njegovo ime s kojim je Hrvatska u pregovorima o nabavi određenih količina i izravno znači direktno, a i indirektno putem Europske komisije. Taj lijek ovog proizvođača jeftiniji je od slovenskog lijeka, a ne manje djelotvoran. Ali možete biti sigurni da ću kao ministar napraviti sve ono što dođe na tržite, a dokazano djeluje za razliku od nekakvih lijekova za veterinarsku upotrebu ću svakako uzeti u obzir, ne samo ja nego i struka, to je zadatak struke. Ona prati najnovija znanstvena zbivanja i događaje na tom planu. I reći ću vam u razgovoru smo sa dvije velike internacionalne farmaceutske kompanije za njihove lijekove koji su još u fazi istraživanja, kada budu potvrđeni, kada regulatora EMA ili FDA da potvrdu da se oni mogu upotrebljavati u kliničkoj praksi, možete biti sigurni da ćemo napraviti sve da dođemo do tih lijekova. Kolega Bačić, izvolite, bila je greška jer je kolegica na video vezi oni uvijek oni idu na kraju, tako da izvolite. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem g. predsjedniče. Poštovani g. ministre. Tijekom jutra je znakovita jedna identičnost stavova između SDP-a i Mosta tvrdeći da je ovaj zakon predstavlja obračun s političkim neistomišljenicima, pri tom čak navodeći kako bimo mogli dati ime lex Miljenić. Kada bi se vodio takvom njihovom logikom onda bi morao reć da je zabrana konzumacije alkohola prije vožnje obračun s pijancima i pijandurama. Ja time ne želim reći niti aludiram da su oni pijanci, ali činjenica je da ne žive u realnom vremenu. U trenutku kada dnevno umire 60, 70 ljudi osporavati jedan dokument koji će umanjiti mogućnost širenja s jedne strane i s druge strane podaci koje smo već maloprije iznijeli koliko je korištenjem covid potvrda utvrđeno pozitivnih u javnom sektoru ustvari pobija bilo koji argument koji ide za time da se ovakav jedan dokument Gordan (HDZ)** Hvala vam. Izvolite odgovor. **Beroš, Vili (HDZ)** Hvala lijepo. Poštovani g. saborski zastupniče. Vidjeli ste moju tendenciju da i u ovom kratkim intervencijama od minutu gdje ne možete ništa relevantno reći niti razviti temu do određene potrebne mjere pokušavam naglasiti upotrebnu važnost covid potvrda. Alternativa jedino locdowna, druge nema ili ako netko misli da ima neka artikulira, poslušat ćemo sve. U ovom trenutku i nema bolje opcije i to je ono što je iznimno važno. Vi ste i sami rekli brojeve koji sve potvrđuju, znamo kliko smo našli pozitivnih među testiranima preko 8.000 to je najbolji način kako se na ovaj način sprečava širenje zaraze. Ali isto tako reći ću vam kada je riječ o ovom danas zakonu tu, doista usmjeren je na čuvanje zdravlja i života ljudi i nisu samo pojedini načelnici pojedinih sredina ti koji priču problematiziraju. Imamo u svakom većem gradu neke osobe koje iz određenih svojih razloga ili neznanja …/Upadica predsjednik: Idemo na zadnju repliku, video vezom je spojena kolegica Opačak Bilić, jel nas čujete? Izvolite onda. **Opačak Bilić, Marina izrekli i uvodno i u svakoj replici da mjere nisu diskriminatorne i da ne donose podjele. Evo ja se ispričavam na izražaju, ali doista ne znam kako bi vam drukčija objasnila pa ću vas pitati, jel vi slušate vijesti, jel vi gledate TV, jeste li vi svjesni što ste vi izazvali svojim dvosmislenim mjerama? Hoćete reći da nije podjela to što se ljudi izbacuju i ne mogu koristiti javni prijevoz jer nisu stavili masku jer ljudi ne mogu pristupiti plaćanju računa u pošti jer ne mogu bez te famozne potvrde doć na posao? Vama to nije podjela? Pa evo ja čestitam vama na razini pogleda na ljudska prava i vama i pravobraniteljici koja ne reagira i Ustavom sudu koji je zabranu kretanja nije vidio kao kršenje prava slobode kretanja. A sad dodatno evo uvodite kažnjavanje za provođenje vaših dvosmislenih mjera jer se jedan dan nešto može, drugi ne može

(HDZ)** Poštovana gospođo saborska zastupnice. Dakle, u trenutku kada je 20 mjeseci epidemije iza nas, kad brojni ljudi se teško razbolijevaju, kad je umrlo preko 11.000 naših građana da vi dvojite upotrebnu vrijednost maski i epidemioloških mjera, to mi je u potpunosti nerazumljivo. Diskriminacije nema, osnovne epidemiološke mjere moraju se poštovati ukoliko želimo završiti s ovom epidemijom i tu prijepora apsolutno nema. A pri tome ću još reći da zahvaljujem evo zadnja je replika pa da iskoristim tu mogućnost onih 2 milijuna i 214 tisuća naših građana koji su se odlučili na cijepljenje, koji su prepoznali važnost najvećeg znanstvenog i medicinskog dostignuća u jeku borbe protiv covida i koji su se cijepili i na taj način doprinose zdravlju populacije. Isto tako svi oni koji po vama sudjeluju u javnom prijevozu moraju biti svjesni da stavljajući masku čuvaju i sebe, ali i druge. Da. Kolegica Sabljar Dračevac, predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče, uvaženi ministre i poštovani suradnici. Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku na 42. sjednici odbora održanog 8. prosinca raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti s konačnim prijedlogom zakona. U raspravi članovi odbora poduprijeli su izmjene i dopune rečenog zakona smatrajući da je primarno zaštititi živote i zdravlje svih građana, te da je u situaciji pandemije bolesti Covida-19 potrebno poduzeti sve svrsishodne i nužne mjere za zaštitu života i zdravlja građana kako bi se zaštitili životi ljudi i zdravlje cjelokupne populacije. S tim u vezi pojedini članovi odbora bili su mišljenja da je nužno osigurati provođenje ujednačenih, potpunih i jasnih mjera, te da je pravovremeno informiranje o svakoj odluci i mjeri nužno potrebno, kojima se ujedno i utječe na prava građana sa čime se je složila i prisutna pučka pravobraniteljica. Teško je propisati protuepidemijske mjere koje su pravedne za sve istaknula je i nadalje u raspravi, ali najvažnije je da mišljenje struke i stručnjaka iz područja epidemiologije i infektologije odnosno s područja javnog zdravstva predstavlja podlogu i ishodište svih donesenih mjera. U raspravi članovi odbora bilo je mišljenja da je potrebno, da su potrebne i veće izmjene zakona, te da ih je potrebno donositi dvotrećinskom većinom svih zastupnika HS. Također Također mišljenje je da bi se mjere odnosno predočene covid potvrde trebalo donositi i u kafiće i restorane, a ne samo na javnopravna tijela što smatra se nelogičnim. brojnih, dakle bojazan da je nedostatan broj sanitarnih inspektora državnog inspektorata ovlaštenih za izvršenje nadzora nad pravodobnim mjerama za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti. U daljnjoj raspravi izraženo je i mišljenje da je potrebno voditi računa i o specifičnim potrebama pojedinih skupina građana odnosno onih koji zbog svojeg narušenog zdravstvenog stanja ne mogu primiti cjepivo, niti zbog lošeg imovinskog stanja snositi troškove testiranja, a kako ne bi trebali biti diskriminacije temeljem svog zdravstvenog ili svog imovinskog stanja. Nakon provedene rasprave članovi odbora većinom glasova odlučili su predložiti HS na usvajanje Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Zahvaljujem. Javlja li se još tko od izvjestitelja odbora? Ne. Onda otvaram raspravu, prvi na redu je Klub zastupnika Hrvatskih suverenista, poštovani kolega Hrvoje Zekanović, izvolite. U ovom visokom domu sam u ovom mandatu i u proteklom mandatu govorio stotine puta, usudit ću se reći možda i tisuću puta, ali ako bi morao izdvojiti dva govora koja su po mom sudu najvažnija to je bio govor kad smo usvajali Istanbulsku konvenciju kad sam bio oštro protiv i napustio vladajuću koaliciju. Drugi govor će se tek dogoditi, a to je ovaj sada. Dakle, na početku ću naglasiti da iako sam predsjednik Kluba Hrvatskih suverenista i govorim u ime kluba, govorim prije svega svoj osobni stav. Dakle, ovo je prije svega stav Hrvoja Zekanovića. Naglasit ću još jednu činjenicu koja se mora provjeriti, a to je da sam ja ću reći nažalost po mojim saznanjima jedini cijepljen od nas 24 desnije od HDZ-a, od Kluba Domovinskog pokreta, Kluba Mosta, Kluba Hrvatskih suverenista i nekoliko neovisnih zastupnika, naglasit ću treba provjeriti. Dakle, ja sam sa svojim cijepljenjem, a odavno sam prebolio koronavirus dao i svoj stav o tom pripravku. Svi znamo, pretpostavljam da svi znamo da preboljenje danas daje i najbolju zaštitu. Međutim, upravo moje cijepljenje je bio i moj stav prema tom pripravku. I odmah ću reći na početku još jednu stvar da me netko ne bi stavio na krivu stranu, dakle mi Hrvatski suverenisti odnosno ja osobno sam u oporbi i uvijek ću prokazivati hrvatsko-srpsku trgovačku koaliciju zbog mnogo razloga, zbog onoga što je nedavno Milorad Pupovac govorio o etničkom čišćenju jer to ne valja. Međutim, oko stvari gdje ću razumjeti zdravorazumski da je nešto u redu imat ću suprotan stav od onoga tko će možda sutra potencionalno i glasati za mene. Ovdje sam čuo s govornice mnogo teza i naglasit ću odmah na početku još jednu stvar da se razumijemo. Mi Hrvatski suverenisti smo protiv potvrda načelno. Također smo za to da se o svim mjerama stožera civilne zaštite raspravlja u ovom najvišem domu. Danas smo vidjeli da to ima smisla i upozorit ću vas na par stvari gdje ste …/Govornik se ne razumije/… nelogični. Međutim, ono što je ključno svi vi koji ste za potvrde ili protiv potvrda morate sa ove govornice jasno reći jednu stvar, ljudi zbog vašeg stava završavaju na respiratore. Dakle, vi ne smijete to negdje u fus noti ostaviti nevidljivo i morate reći da cjepivo spašava ljudske živote. I može vas biti sram sve vas koji s ove govornice u HS tu činjenicu stavljate u fus notu. Naglasit ću, protiv potvrda za raspravu u HS, protiv nelogičnosti i nedosljednosti, ali ljudi moji ne protiv nekih činjenica koje su zdravorazumske. Danas je od nas suverenista troje trenutno, nas je 6 u klubu, troje ima covid. Jedan kolega je u bolnici s maskom na licu, s maskom na licu i bez obzira na moje uvjerenje svom prijatelju i kolegi kao bratu da se cijepi zbog vas ovdje, zbog nas ovdje to nije napravio. Ne on nego tisuće drugih i sramite se s ovog mjesta ću reći svi vi koji negirate to, ljudi vas slušaju kao što se moraju sramiti i sve državne televizije koje su u ključnom periodu kada je cjepivo došlo, a to je vaša greška ministre, intervjuirali babe na pijaci i pitali ih što misle o cjepivu. Jedna baba je protiv, druga za. Moram reći i ovo, jako je bitno ovo reći jel je cjepivo rizik? Je. Ima li netko tko je umro od cjepiva? U Hrvatskoj navodno za sada samo jedan, vjerojatno mnogo više. U svijetu znamo za stotine i tisuće slučajeva i to je činjenica i cjepivo je rizik, ali je 100 ili 1000 puta veći rizik od te proklete boleštine. I to je ono što moramo reći, cijepljenje je rizik, a svi oni koji misle da će se izvući od te korone i proći lišo što bi mi rekli u Šibeniku neće, dobit će je na ovaj ili onaj način. Što se tiče referenduma, ja sam stasao političar preko referenduma i volio bi da se svi oni koji danas skupljaju potpise, a podržavam referendum u načelu, pa tako i ovaj referendum, sa istim žarom se angažirali oko referenduma o kuni odnosno za zaštitu kune koji nažalost nije skupio dovoljno potpisa. Poštovani ministre, upozorit ću vas na konkretne, nekoliko konkretnih stvari, ima ih 1000. Već sam vas u stanci upozorio. Hrvatska pošta, svatko može stajati u redu u Hrvatskoj pošti njih 50, razmjenjivati virus bez obzira na maskicu, na koncu jadna službenica na šalteru, mora ih tražiti covid potvrdu gdje ih nazivaju fašistima, ljudi na bolovanju, završavaju na psihijatriji doslovno zbog toga. Vi ste mi rekli da je to mikro problem, nije mikro to je makro problem koji vi morate riješiti. Ako se može u trgovinu ići bez njih onda omogućite i pošte. I to je ono što ne valja. Kolega Habijan je rekao nećemo moć putovati. Kolega Habijan, to je laž. Svatko može se cijepiti i putovati. To nije argument, pravi argument. Svatko se može cijepiti i putovati. Svatko i to njemu na volju jer mu putovanje važno ili nije važno. Ovdje s ove govornice u HS nažalost sam mnogo puta bio jedini i drugačiji. Po pitanju Istambulske kolege iz stranaka koje danas pokreću referendume šutjeli su ko zaliveni. Kad sam branio zaštitu života od začeća bio sam jedini. Kad smo mi suverenisti branili euro bili smo jedini. I opet ću jasno i glasno reći ne Andreju Plenkoviću i ovakvoj hrvatsko-srpskoj trgovačkoj koaliciji jer to je naš stav. Al ako hoćete čuti od mene ono što ja ne vjerujem, e to nećete čuti nikada, pa makar se više ne bavio ni sekunde politikom jednoga trenutka. Isto kao što ću beskompromisno braniti život od začeća, tako ću i ovdje reći, ljudi odgovorni ste, zbog vas se ljudi ne cijepe jer ste ih vi uvjerili u fus noti ne cijepite se. Govorite svi protiv potvrda i meni idu na živce, na koncu izgovorite ono što je bitno. Naš predsjednik Milanović također se i cijepio i zagovara cijepljenje, al uvijek vam je to u fus noti. To ne smije bit u fus noti, to mora biti primarno, glavno, vidljivo svima, svi se mi volimo nazivati kršćanima. Samo zanima me svi oni koji obilaze klanjanja, molitvene zajednice, hodočašća, hoće li oni ispovjediti zašto netko sada na respiratoru pati, zašto je netko ostao bez djeda, oca, kćeri, sina, a ostali su jer su vjerovali Facebooku, Telegramu, a ne zdravom razumu. Nekada neke stvari u politici ne donose benefit i osobno sam i osobno sam nastradao i moja obitelj kad sam rekao doviđenja Andreju Plenkoviću. Možda i ovdje izgubim političku popularnost koju imam, međutim baš me briga, ne zanima me uopće jer sam uvijek s ove govornice govorio prema savjesti, govorim sada i govorit ću.

vjerujte mi ja ne dopuštam da neko galami na mene i da tu udara šakama po ovome, to nije komunikacija i pustio sam ga sad, drugi put neću. Hvala lijepo. dobivate opomenu. Dakle, kolega Zekanović je temperamentno govorio kao što znaju i neki drugi zastupnici temperamentno govoriti, a posebno nisam shvatio ovo zadnje, šta ste to, ćete doć ga udarit, što? Ne razumijem. Pa šta onda govorite da mu nećete dozvoliti da tako govori? Govorio je temperamentno bez ikakvih, bez ikakvih, ništa sporno nije bilo, tako da ne razumijem. Ako se ne slažete s onim što je govorio to je vaša stvar, ali nemojte …/Upadica iz klupe se ne razumije/… pa nemojte, nemojte takve stvari govorit. Izvolite kolega Zekanović. Članak naravno 238.. Kolega Mlinariću, vi slobodno kao što ste jučer glasovali za amandman Hajdaša Dončića kojem se uzimaju sva sredstva za komemoraciju žrtava Križnog puta, radite to i dalje, ali moj vam je savjet poklopite se ušima. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Zekanović dobivate opomenu kao što je i kolega Mlinarić dobio opomenu i molim vas da malo spustimo ton, rasprava je do sada bila vrlo korektna, različite stavove smo čuli, ali držimo se pravila. Izvolite kolega Bartulica. kako ja vidim zdravog razuma i uvijek se trudim do kraja iskreno govoriti što mislim, po savjesti naravno mislim da to nije ekskluzivno nešto što pripada kolegi Zekanoviću svi vjerojatno tu želimo da ovo je sve što prije prođe i da što manje umre od korona virusa. treba prvo reći nešto što mi je jako drago iz ove replike, poštovani ministre drago mi je da ste se složili sa mnom oko potrebe da znanstvenici i drugi stručnjaci koji javno utječu na mišljenje građana oko ove pandemije objave svoje odnose sa pharma industrijom. To što se tiče sukoba interesa ili mogućeg sukoba interesa se ne odnosi samo na nas dužnosnike nego ima i drugih oblika te pojave, nažalost i mislim da radi javnosti trebamo biti što transparentniji jer mi ćemo na tome inzistirati do kraja. Dakle, koristio sam pojam terapijsko cijepljenje, ne moramo se složiti međutim mislim da je jasno da ono što su mnogi se nadali ili očekivali u početku da će cijepljenje koje dobrobiti će dovesti, mislim da sad unatrag ipak nešto više znamo i da učinkovitost jako pada nakon 5 ili 6 mjeseci i zato je potrebno i ove dodatne, dodatne ove boostere i slično. Međutim, ponovit ću kao do sada moj osobni stav. Dakle, nikad nisam dovodio u pitanje da za naše građane je cijepljenje dobro rješenje pogotovo za najugroženije skupine i mislim da nažalost je tu Hrvatska ipak zakazala da premali broj starijih osoba je cijepljeno i zato imamo takav nažalost broj umrlih. Mislim da tu treba staviti veći naglasak, a puno manji na ovu raspravu o mogućem cijepljenju djece. To je moje mišljenje. Dakle, staviti naglasak i razlučiti jer nismo svi u istoj mjeri ugroženi. Međutim, što se tiče Covid potvrda i ovo o čemu danas razgovaramo, danas je na dnevnom redu ove da su ove izmjene zakona i slično. Gledajte, mnoge zemlje prije nas su imale ovu mjeru na snazi iskustva su takva da brojke u tim zemljama nisu bile povoljne. Dakle, još jednom ću istaknuti da nema potrebe da u Hrvatskoj imamo bilo koji kompleks manje vrijednosti i da nužno moramo slijediti što druge zemlje, bogatije, moćnije, veće možda ali nužno nije da slijedimo njihov primjer jer nisam uvjeren da dobro upravljaju ili bolje od nas ovom pandemijom. Nisam se uvjerio kad gledam brojke u EU od Baltičkih zemalja preko Njemačke, Austrije, Slovenije i slično ova mjera nije se pokazala učinkovitom i ovaj pad koji sad vidimo mislim da nije uzrok da su Covid potvrde uvedene, nije glavni uzrok pada nego to ide tako krivulja i nadam se da nove varijante neće dovesti do naglog porasta. Međutim, vidimo kako ljudi reagiraju. Dakle, vi ste svjesni toga imate veliku odgovornost. Ranije su spomenuti studenti, dakle zašto studenti prosvjeduju, neki dan su bili ispred Kineziološkog fakulteta. Dakle, da bi pohađali nastavu moraju pokazati negativan test ili potvrdu o cijepljenju, a znamo da oni moraju plaćati testiranje. Dakle, ljudi koji rade u javnom sektoru to je obaveze i to država pokriva ali ne za sve građane, dakle nije isto pravilo za nas sve i zato ja bi rekao sa pravom i logično je da se neki bune, pogotovo mlađi koji vide to zapravo jednu veliku prepreku u svom svakodnevnom životu. Drugo bi rekao u vezi ovog, ove pojave u ovoj pandemiji koliko je god ova nevolja velika nažalost ljudsko iskustvo pokazuje da za mnoge je to i prilika da se možda lakše provedi neke financijske interese i slično. Čelna osoba Europske komisije Ursula von der Leyen je nedavno javno rekla da bi trebalo otvoriti mogućnost da cijepljenje bude obavezno u cijeloj EU. Mislim da je jako važno da naša javnost zna da njezin muž Heiko von der Leyen vodi jednu biotehnološku kompaniju koja se bavi istom terapijom terapijom koja stoji iza Pfizerovog cjepiva. Dakle, imamo razne oblike sukoba interesa, razne, razne, razni tu pritisci koji postoje, to je jednostavno nesporno. Dakle, svakodnevno 20 mjeseci slušamo jedno te isto o broju umrlih itd., nažalost taj broj je previsok u Hrvatskoj, ali ljudi umiru od drugih bolesti, to nije svaku večer u dnevnicima. Dakle, imamo situaciju kakva je i država mora djelovati. To je nesporno. I više put sam javno, dakle ponovit ću, javno pohvalio vladu zbog toga što nije se pokorila pritiscima i zahtjevima za još rigoroznije mjere. Ja sam to javno govorio i dalje ću govoriti kad je pohvala zaslužena. dogodio se po meni jedan obrat u strategiji u ovoj borbi pandemije i mislim da još mi nije jasno zbog čega ako je do sada Vlada tvrdila donekle s pravom da je relativno u odnosu na druge zemlje dobro upravljala krizom zašto je išla ovim smjerom koji je po meni promašen, promašen. Dakle, Austrija, Njemačka ne moraju nam biti uzori u svemu, mislim daj Bože da steknemo što prije njihov životni standard, ali u pristupu prema ovoj pandemiji ja ću uzeti sebi za pravo da imam jedan suzdržan stav oko toga što oni rade pa sve do Australije. I Australija je vrlo razvijena, bogata zemlje do sada prilično liberalna i vidimo što se događa. U Australiji imamo covid logore gdje protiv volje ih šalju da borave tamo 14 dana. Znači i to je jedna pojava oko nas. Međutim, ovo što se događa iza scene dakle to je ono što je bit mog izlaganja danas, treba biti sve transparentno. Vi ste prvi na udaru, vi ćete biti kritizirani kao i vlada kao i stožer, građani se imaju drugačija mišljenja nećemo se složiti, to je sve rekao bi očekivano. Međutim, mnogi pojedinci koji imaju interes ili izvlače korist iz ove nevolje, to ne objavljuju javno svoje odnose možda i konkretne iznose koje dobivaju putem grentova ili druge suradnje od farma industrije. I drago mi je da ste se složili da je jako važno da javnost bude do kraja upućena. Kao i tzv. neovisni analitičari koji navečer na televiziji tumače političku zbilju, a istovremeno rade za pojedine političke opcije i to ne objavljuju su u sukobu interesa jer nisu do kraja iskreni i objektivni, tako i znanstvenici, isti princip. Znanstvenici koji jako jako utječu na javno mnijenje bi trebali objaviti u kakvom su odnosu i ako postoji povezanost sa farma industrijom. Ja mislim da to nije tajna mnogima koji to prate, ali mislim za opću javnost to se treba znat i mi ćemo na tome ustrajati u Domovinskom pokretu. Reći ću da ova rasprava danas je svakako dobrodošla, ali zakasnila, dakle trebali smo o ovome ranije govoriti, puno ranije i mislim da pojedini zastupnici koji govore da treba možda sa dvotrećinskom većinom ovakvim mjerama odlučivati, mislim da su u pravu. To bi bilo i dobro za našu javnost da postoji širi konsenzus, širi, što širi to bolji, tako da na kraju da rezimiram. Dakle, nemam ništa protiv slobode izbora, dapače, mnogi su se cijepili, nek se svi cijepe koji žele, međutim

i to ne samo tijekom ove nego tijekom globalnih pandemija i nacionalnih epidemija koje se mogu dogoditi i ubuduće. Tim pravnim okvirom osigurava se učinkovita i pravovremena zaštita zdravlja ljudi, a istovremeno se osigurava da mjere i njihov intenzitet traju samo dok te okolnosti traju. Na taj način se osigurava da Ustavom zajamčene slobode i prava građana ograničavaju samo u mjeri koja je nužna i koja odgovara naravi potrebe za njihovim ograničenjem. Treba vrlo jasno reći po ne zna koji milijunti put vjerojatno da imamo mogućnost liječenja, sprečavanja te bolesti, da se možemo cijepiti i da je potpuno neshvatljivo meni barem zašto se ljudi ne cijepe. Hrvatska ima dovoljne količine cjepiva da može cijepit cijelo stanovništvo, cijepi ga besplatno za razliku od nekih drugih zemalja gdje se to mora platiti. Svaka smrt necijepljene osobe je dio izbora pojedinca da se ne cijepi i time naravno stavi u rizik sebe, ali i ostale svoje bližnje. Od uvođenja covid potvrda u zdravstveni sustav te u državne i javne službe do sada imamo negdje oko 560, još jedanput ću ponovit … 568.929 testova od kojih je 8.515 bilo pozitivno, to znači da su covid potvrde prema epidemiolozima spriječile daljnju zarazu za više od 42.000 ljudi. Ako pretpostavimo da prosječno zaražena osoba zarazi i do pet ljudi što bi posljedično dovelo možda i do više od 600 hospitaliziranih i do više od 200 preminulih, to potvrđuje učinkovitost covid potvrda. Potvrde idu sa ciljem zaštite zdravlja i života ljudi i budimo svjesni, Vlada je za zdravstvo izdvojila daleko više nego što je planirala, samo za borbu protiv covida utrošeno je više od 40 milijuna ljudi, našeg novca, novca poreznih obveznika. Trebamo li potrošiti još toliko novaca? Treba li umrijeti još više ljudi pa da neki se prosvijetle i da se raščisti magla koja ih očito obavija. Kad govorimo o izmjenama ovog zakona važno je jasno naglasiti da se njime ne kažnjavaju pojedinci koji se iz bilo kojih razloga, pa čak i posve neopravdanih i nerazumnih ne žele niti besplatno testirati, niti besplatno cijepiti, a to im je omogućeno. Naprotiv, kažnjavaju se oni koji su na položajima na kojima mogu svojim odlukama i izjavama i ponašanjem negativno utjecati na zdravlje tih istih pojedinaca, pa čak i dovesti do njihove smrti. Hoće li oni onda na svojoj savjesti nositi njihove živote ili će se praviti da ih se to ne tiče, da je za to kriv netko drugi, ministar koji ovdje sjedi, vlada, netko deseti. Ne, oni će biti za to odgovorni. I zbog toga ove kazne predviđene izmjenama i dopunama i zakona su po meni daleko premale za takav teret koji će ti pojedinci na položajima, ako imaju savjesti nositi na svojoj duši. A sada nešto o jednoj priči koja je za mene upravo smiješna. A to je priča o navodnoj stožerokraciji, izraz kao da je izišao iz agitpropa SKPB-a. Priče koje imaju za cilj obmanuti ljude i prikazati lažno da u Hrvatskoj neko čudno paratijelo upravlja svime što se tiče Covid pandemije, a da se na čelu tog tijela nalazi strašno za reći, ministar unutarnjih poslova. Civil koji je prije bio diplomat. Pa pogledajmo kako je to u zemljama koje imaju daleko veću diplomatsku, demokratsku tradiciju od naše. Evo recimo u Italiji, ne možete reći da nije demokratska zemlja borbu protiv pandemije vodi zapovjednik logistike talijanske vojske djelatni general Francesko Paolo Figliuolo, u Portugalu vrlo uređenoj državi ne možete reći da nije demokratska, na čelu kriznog stožera je djelatni viceadmiral …/nerazumljivo/… u Njemačkoj neće valjda netko reći da nije demokratska država se nastoji što prije formirati novi krizni stožer na čijem čelu će biti general Karsten …/nerazumljivo/… Prema tome, o čemu pričamo? Koga zavaravamo, zašto zavaravamo narod? Također se zagovara, pa i danas se to čulo, doduše nekako skromno ovdje, puno glasnije naravno na ulici da bi se sve odluke u svezi pandemije trebale donositi u saboru i to 2/3 većinom. Pa svi mi koji ovdje sjedimo budimo iskreni jedni prema drugima. Kakva je sad politička konstelacija kod nas pa mi se 2/3 trećinom ne bismo mogli dogovoriti da su sve ove stolice crvene boje, a kamoli da svakodnevno, naglašavam, svakodnevno donosimo ključne odluke o tako važnim pitanjima, praktičnim pitanjima utemeljenim na znanstvenim spoznajama o kojima ovise ljudski životi. To tako nije ni u drugim državama. Mađarska je primjerice donijela ne samo odluku da premijer bez ikakvog vremenskog ograničenja može uvoditi mjere, nego odluku koja predviđa do 5 godina zatvora za namjerno širenje dezinformacija kojima se potkopava napor vlade u suzbijanju epidemije. Slovačkoj je parlament odustao od toga i dao vladi ovlast da odlučuje o svemu u svezi pandemije. U Češkoj U Češkoj je to odluka premijera i ministra zdravstva. U Sloveniji vlada donosi sve te odluke. U Poljskoj vlada donosi te odluke. U Litvi vlada donosi te odluke. U Italiji se također to odlučilo. Prema tome, nije to samo kod nas kao što neki žele predstaviti lažno i opet obmanjujući narod. A sada, na kraju još dozvolite mi da nešto kažem. Hrvatska je sekularna država i ja kao vjernik mislim da je to dobro, no ne možemo zažmiri na činjenicu da je prema zadnjem popisu stanovništva ne ovom sada nego onom iz 2011. godine u Hrvatskoj 86,28% stanovništva da su Katolici. I sad se prisjetimo, Papa Franjo se cijepio i zagovara cijepljenje. Sveti Otac Benedikt XVI Papa u miru se cijepio i zagovara cijepljenje, nadbiskup zagrebački kardinal Bozanić zagovara cijepljenje javno. I sada mi još dozvolite da pročitam što je na, što je zaključak stalnog vijeća Hrvatske biskupske konferencije na sjednici sa vladom i svoje brige za čovjeka i želje za unapređenjem društva u kojem živimo, pozivamo sve građane, sve vjernike i ljude dobre volje da daju doprinos u prevladavanju zdravstvene i društvene krize kojoj svjedočimo ponajprije cijepljenjem kao sredstvom prevencije i suzbijanja transmisije virusa, odgovornim ponašanjem, brigom za zaštitu svojega zdravlja, svojih bližnjih, poštivanjem poziva koji nam svakodnevno upućuje medicinska struka kao i svih protuepidemijskih mjera koje idu za zaštitom ljudskih života i zdravlja. U tom duhu valja prihvatiti i obvezu testiranja za one koji nisu cijepljeni ili preboljeli uključujući svrhovitost Covid potvrde kao sredstva koja smanjuju rizik obolijevanja …/Upadica: Gordan (HDZ)** Hvala vam. Idemo na 4 raspravu Klub zastupnika HSLS-a i Reformista, poštovani kolega Darko Klasić. Izvolite. Hvala lijepo uvaženi predsjedniče HS, uvaženi ministre sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. Danas kada raspravljamo o ovom zakonu i sutra kada ćemo o njemu glasati u ovom visokom domu prisjetimo se crnog broja od 11.383 preminulih naših sugrađana od Covida-19, broja unutar kojeg sigurno svatko od nas zna nekoga iz svojeg okruženja. Današnji brojevi oboljelih i preminulih iako povoljniji nego proteklih tjedana i dalje su visoki, te unatoč tom smanjenju bolnice i dalje ne osjećaju veliko olakšanje jer u ovom trenutku hospitalizirano je čak 2.412 građana, od čega ih je 320 na respiratoru. Od 15. travnja 2020.g. do 8. prosinca 2021.g. zdravstvene ustanove koje dostavljaju podatke o hospitaliziranim pacijentima oboljelima od covida prijavile su ukupno 57.233 hospitalizacije. Uz ogromni financijski gubitak koji je ova epidemija uzrokovala gospodarstvu, devastiran je i znatno resurs hrvatskog zdravstva. Samo troškovi zdravstva zbog pandemije Covida-19 na dan 19. listopada 2021. iznosili su 3 milijarde i 900 milijuna kuna, od toga je na testiranje utrošeno milijardu i 200 milijuna kuna, a na cjepivo 520 milijuna kuna. Ako tome pridodamo troškove pandemije do današnjeg dana za pretpostaviti je da taj iznos prelazi više od 4 milijarde kuna. Za usporedbu o kakvoj se veličini sredstava radi mogao bi navesti da u tom iznosu bi bili obuhvaćeni skoro svi amandmani koji su podneseni na jučerašnjem izglasavanju proračuna ili cijeli jedan proračun Ministarstva obrane prije rebalansa. Ovim zakonskim prijedlogom definiraju se javnopravna tijela zadužena za provođenje mjera iz ovog zakona, te odgovorne osobe u javnopravnim tijelima. S obzirom na sadašnju epidemiološku situaciju, a s ciljem što učinkovitijeg sprječavanja i suzbijanja širenja bolesti predlaže se nova sigurnosna mjera za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti i to sigurnosna mjera obaveznog predočenja dokaza o testiranju, o cijepljenju ili preboljenju zaraznih bolesti radi ulaska u određene prostore. Cilj mjere je sprječavanje daljnjeg širenja zaraze bolesti. Ovakva mjera ima potporu svih relevantnih i stručnih i strukovnih organizacija u RH među čijim članovima su zastupljene skoro sve političke opcije i to bezrezervno. Nova ugroza od omikrona novog soja koronavirusa koji je za sad pokazao se …/Govornik se ne razumije/…delte, potaknula je i Svjetsku zdravstvenu organizaciju na aktualizaciju osnovnih epidemioloških mjera kako bi se usporilo širenje infekcije, među ostalim i preporuka da se odnosi i na cijepljenje i booster dozama, prozračivanje i držanje distance, nošenje maske u zatvorenom prostoru, što postaje imperativ ako želimo nastaviti funkcionirati kao društvo. Upravo javna komunikacija i nas političara treba biti odgovorna i utemeljena na znanstvenim dokazima jer osim odgovornosti za svoje zdravlje i svoje obitelji naši javni istupi trebali bi biti odgovorni prema sugrađanima kojima treba slati poruke utemeljene na činjenicama jer su zbunjeni često kontradiktornim informacijama, a koje prvenstveno dolaze od ljudi izvan zdravstvene struke. Već mjesecima u javnom prostoru je prisutna negativna komunikacija koja je u najmanju ruku je kontradiktorna i banalizira opasnost od covida, dovodi do dodatne zbunjenosti naših građana, a samim time i nanosi izravnu štetu Hrvatskoj u borbi sa pandemijom. Građani koji su se cijepili često su na takvim mrežama etiketirani kao vakseri, ovce ili poslušnici. Ti isti građani nisu se cijepili jer su poslušnici, cijepili su se jer vjeruju u struku, u epidemiologa, liječnika, te pokazuju visoku odgovornost i osjećaj obaveze prema društvu u kojem žive. Ti isti građani nisu na ulicama i prosvjedima zbog tobožnjeg ugrožavanja njihovih sloboda, kao što nisu ni zdravstveni radnici koji već skoro 2.g. rade požrtvovano u tišini na covid odjelima i bore se za živote oboljelih i antivaksera i vaksera, a kakve veze uostalom ima ideal slobode sa cijepljenjem? Nešto se ovdje opako pobrkalo. Iza tih zahtjeva za slobodu krije se stotinu drugih razloga i nezadovoljstva, ali njihova adresa nipošto ne mogu biti mjere koje se štite životi građana, pa i onih najranjivijih. Zato je ključna osobna odgovornost. Mi kao liberali branimo pravo svakog hrvatskog građana na osobini izbor hoće li se cijepiti ili neće, ali i branimo i etička načela osobne slobode. Naime, danas se često sloboda shvaća isključivo negativno kao sloboda od svih obaveza prema drugim ljudima i zajednici, ali osobna sloboda kao pozitivna sloboda podrazumijeva slobodu odabira suživota koji je nemoguć ako se slobode svakog pojedinca barem malo ne ograniči i to u što više i jednakoj mjeri nužnoj za suživot. Ako negativnu slobodu utvrdimo kao najviši oblik i osobna sloboda i …/Govornik se ne razumije/…svest će se na najniži zamisliv oblik, te će izgubit svoju bit. To je često vidljivo u područjima gdje se danas vode sukobi šta znači bezgranična sloboda. Prema tome, nismo osobno slobodni ako nemamo ograničenja jer njih će uvijek biti dok živimo u zajednici sa drugima nego smo osobno slobodni ako ograničenje prihvaćamo na temelju osobne odgovornosti za svoje postupke i posljedice za sebe, za svoje bližnje, susjede, kvart, grad i državu. Biti slobodan znači dakle biti i odgovoran. To je moralna dimenzija slobode i nemojmo je degradirati i zapostavljati. Zdravstvo je nadstranačka tema i javni sustav je od vitalnog interesa za građane i nemojmo od toga raditi političko bojište i dodatno zbunjivati i ovako zbunjene građene. Sve je zapravo jasno i jednostavno, zarazna bolest, pandemija, ugroza zdravlja naših sugrađana i jedino je stoga logično slušati struku. Ja kao medicinski djelatnik sa 25.g. staža svima zato preporučujem da se cijepe, a preporučio bi da ne politiziramo više ovakva ključna pitanja za zdravlje naših građana. Hvala vam na pozornosti. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedeća rasprava je u ime Kluba zastupnika SDP-a, poštovani zastupnik Siniša Hajdaš Dončić. gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege. Kad je krenula covid pandemija, a prošlo je već 2.g. predlagali smo da se odluke, strateške odluke vezane za pandemiju donose dvotrećinskom većinom u HS. To se To se do danas nije dogodilo. Smatramo da bi bilo sve puno lakše, sve jednostavnije, moralnije da su se sve ključne odluke, dakle koje se tiču upravljanja pandemijom, upravljanja krizom, ne govorimo o mikro menadžmentu, govorimo o makro menadžmentu, to citiram ministra od prije sat vremena, donosili u saboru kako bi imale legitimitet. Dvije godine kasnije, a to je danas mijenjamo zakon koji se zove Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. No nama u Klubu SDP-a nije jasno na koji se način ili kako se to građani misle zaštititi od zaraznih bolesti jer covid potvrde protiv kojih nismo, al one su u hrvatskom okruženju nekonzistentne i nelogične i imaju lagano zadiranje u kažnjavanje političkih neistomišljenika, što nije cilj ili ne bi trebao biti cilj. Ponovit ću da je vlada otpočetka u društvu stvorila kaos upravo svojim nekonzistentnim odlukama, svojim dvostrukim kriterijima, lošom kampanjom cijepljenja, nevjerodostojnim upravljanjem, znači dovela je do potpunog nepovjerenja u institucije države, nepovjerenja u sustav i ono što je opasnije povjerenja u znanost jedne dobre stečevine, a to je cijepljenje. U visokorazvijenim, nazovimo to visokorazvijenim dakle zemljama koje imaju određen nivo socijalne kulture cijepljenje bi se smatralo osobnim doprinosom pojedinca kolektivnom zdravlju zajednice i to je neupitno, a nažalost u zemljama kao što je naša, što istraživanja pokazuju u kojima vlada korupcija i nepovjerenje u sustav vlada nepovjerenje u cijepljenje, dakle postoji vrlo visoka razina korelacije. I sad kad znamo da imamo upravo zbog mreža društvenih da ono što se prije 20-tak godina, što smo svi znali da je svako selo imalo svog idiota upravo su se zahvaljujući mrežnim komunikacijama ti idioti udružili u široku platformu, pa tako da se volimo šaliti da do vremena Kolumba i vremena interneta ravnozemljaši nisu imali prostor za djelovanje, danas imaju i uz sve to, a to se zna, dakle to se zna još od 2012., zna se od američkih predsjedničkih izbora Hillary Clinton i Versos Donald Trump, što rade botovi i što rade soket papec, znalo se i šta radi Ministarstvo zdravlja? Pazite ono, za informatičke usluge angažira cvjećarnicu iz Gornje Stubice. I onda se mi čudimo kako je propala kampanja cijepljenja u Hrvatskoj razumije/…molim vas nemojte me prekidati, upozorite me g. potpredsjedniče sabora. I čudimo se gdje smo i gdje nam je zapravo naša korelacija između društvenog razvoja i društva u Hrvatskoj. Ajmo se vratit malo u prošlost. Znači kad su najavljene covid potvrde, dakle SDP je od vlade tražio jasne, konkretne i nedvosmislene mjere s s obzirom dakle na velike brojke, tragične brojke novozaraženih i umrlih od koronavirusa. Zatražili smo da vas podsjetim donošenje mjera na vrijeme i za vrtiće i za škole i za bolnice, i da građani ono što je najvažnije mogu organizirati svoje živote, odlazak na posao i neko redovito funkcioniranje u ovim okolnostima, a šta smo dobili, ono novo normalno. Šta to znači novo normalno, ja to ne razumijem. Postavili smo logično pitanje zašto i na koji način proširiti korištenje covid potvrda, ne da ograničimo kretanje i ukinuti slobode kako to neko populistički voli prezentirati nego da onemogućimo nekontrolirano širenje virusa, a nakon toga da ljudi zapravo imaju bolju slobodu kretanja i da potaknemo ljude da se cijepe. Danas je dosta saborskih zastupnika i zastupnica dakle spominjalo ono što je problematično i što svi problematiziramo kako to da covid potvrde vrijede recimo za javnu ustanovu kao što je knjižnica, a za kafić koji je u istoj zgradi, što ima puno primjera u Hrvatskoj, ne vrijede, pa onda možete ić opet u poštu što sam i spomenuo, onda morate zamoliti osobu koja je u redu iza vas da vam plati račun jer vam službenica to ne želi platiti itd. itd., dakle one nisu uvedene cjelovito i ciljano. I kad raspravljamo mi danas, mjesec dana dakle raspravljamo nakon njihovog uvođenja, raspravljamo o njima mjesec dana nakon toga. Da naglasim još jednom, znači naravno da se radi ovdje o ograničavanju kretanja i da se radi o svojevrsnoj diskriminaciji, ali upravo zbog toga i zbog toga i zato takve odluke se moraju donositi u HS dvotrećinskom većinom i takav zaključak će Klub SDP-a predložiti HS, dakle kada će doći vrijeme o izglasavanju ovog zakona. Da je ranije vlada uvažila taj naš prijedlog sigurno političke reperkusije ne bi bile kakve su danas. Možda ne bi uopće razgovarali o mogućem referendumu kojeg dakle Most predlaže i zapravo ono što je najvažnije da ne postoji nikakvo povjerenje u institucije, a to je opasno, to je jako opasno. Naravno zašto je opasno? Opasno je zbog društva, znači pojavljuju se različite desne populističke stranke i organizacije koje upravo na tome skupljaju bodove i birače pozivaju na na slobodu ali sloboda nije ugrožavanje ljudskog života. I upravo je odgovornost Andreja Plenkovića i Plenkovićeve vlade to što je uništilo povjerenje građana u institucije, u državu. A ovim zakonom bojimo se da se nastavlja taj trend nepovjerenja u institucije, nepovjerenja u državu. I onda taj dio koji je možda politički zato sam ja mislim i nazvao ujutro taj možda možebitni zakon ono lex Orsat Miljenić jer na kraju ispada stvarno da zbog potencije, zapravo sve potencijalnog, stvarnog sukoba između Plenkovića i Zorana Milanovića dakle ono ispada da će ovaj zakon biti zapravo donijet samo zbog jedne osobe, a to je pod navodnicima Orsat Miljenić. Za one koji ne znaju Orsat Miljanić je predstojnik ureda Zorana Milanovića. Upravo zbog kazni. A da li je to smisao? Ja mislim da to nije smisao. Znači smisao je da se premijer ne treba obračunavati s političkim neistomišljenicima jer to nije borba protiv Covida to je ono mornar sam Popaj ja, pokazujem mišiće, jači sam od njega, to nije to. I zato ćemo još kroz jedan amandman zatražiti da se prekršajne odredbe ne odnose samo na javno pravne osobe nego i na pravne osobe jer sadašnje korištenje Covid potvrda nema nikakvog smisla iz primjera koji su danas ovdje navedeni. I za kraj da, mentalitet ljudi i cijepljenje. Pa ako si vlada onda moraš aktivno raditi na nečemu što smatraš da je dobro za razvoj društva. I ako je tema obveznog cijepljenja stavljena da postavimo tako na politički stol u parlamentima Austrije i Njemačke, zašto se toga bojimo, zašto se toga bojimo. Ne kažem ovdje i ne zagovaram cijepljenje za sve društvene skupine, ali za neke da, a o tome neću ja odlučivati. Ali treba razmisliti gledajući statistiku i prokletog …/nerazumljivo/… tko najviše strada. Tada možda trebamo staviti temu da vidimo koja je to dobna granica da li je to 40, 45 godina ne nabacuje se iz rukava gleda malo i statistiku koliko je zapravo ljudi koji su necijepljeni u tim da tako kažemo skupinama stradalo u ukupnom postotku i to može biti na stolu. I tako se vodi država. Hvala. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani ministre s državnim tajnicima, kolegice i kolege, ovo nije rasprava o Covid potvrdama ovo je rasprava o životu i smrti. U Domovinskom ratu poginulo je oko 15.000 ljudi iako je točnu brojku još uvijek teško odrediti. U manje od 2 godine od početka pandemije korona virusa umrlo je već gotovo 12.000 ljudi i činjenica je da posao nije dobro odrađen. Zdravstveni sustav nije bio dobro koordiniran i pripreman posebno u početku. A to kako se odradilo cijepljenje mislim da se svi slažemo, a to i brojke potvrđuju, odrađeno je loše. I sad mi raspravljamo o zakonu i mjerama kojima se pokušava pokriti loš rad. Loš rad vlade, stožera i HDZ-a. I to je suština. I to je prava istina. A zašto govorim o lošem radu? U Hrvatskoj je samo 54% ukupne populacije cijepljeno barem jednom dozom cjepiva. To je manje ne samo od europskog nego i od svjetskog prosjeka. S tim je povezana i smrtnost. Mi smo 13 zemlja u svijetu po smrtnosti od Covida, a u posljednjim tjednima smo u samom vrhu, druga po redu. Po vrhu smo i po tjednom prosjeku oboljelih na milion stanovnika, tu smo 5 u uniji i još bolji naravno pod crnim navodnicima smo po broju umrlih u posljednjih tjedan dana tu smo 2 u Europi. A isto tako 3 smo samo od kraja dakle 3 najlošiji u Europi smo po cijepljenju i onda nas evo tu gdje jesmo. Izmjenama zakona pokušavamo nadoknaditi loš rad. A nije da vas nismo upozoravali. Desetke i stotine puta je u saboru ponovljeno da se ne radi dobro, predlagane su stvari koje bi mogle ili trebale odraditi, ukazivalo se na propuste i da ne bi bilo nikakve zabune nudila se pomoć pa čak i politička podrška. Ali ništa to nije dopiralo do ušiju onih koji vladaju Hrvatskom. Oni su uvijek sve znali, uvijek je sve bilo savršeno, izbalansirano, odgovorno i učinkovito. I tako smo mi izbalansirano, odgovorno i učinkovito postali zemlja s najmanje cijepljenih i najviše umrlih. I sad kad smo pred zidom evo nas opet s izmjenama zakona ozakonjujemo nešto što se već provodi. Obvezne potvrde o cijepljenju, preboljenju ili testiranju. Znači li da to do sada uopće nije bilo zakonito. U tu raspravu možda bolje da niti ne ulazimo. Određuje se na koje institucije se sve ovo odnosi, tko je odgovoran da se zakon provodi, sanitarni inspektori dobivaju svoj novi zadatak i na kraju se kazne propisuju za odgovorne ako se zakon ne provodi. Ali ajde da se pitamo, kome ćemo naplatiti kaznu za to što imamo tek 50% cijepljenih u državu, državi. Tko je u tom slučaju odgovorna osoba, premijer, ministar zdravstva? Kome ćemo naplatiti kaznu zato što imamo toliko mrtvih? Možda bolje da tu krivicu ne bacam ni na kog pojedinačno ali da je određeno loše, određeno je loše. A nije da se nismo trudili, nije da nismo upozoravali, nije da nismo predlagali, ali sve što smo uvijek dobili bili su bahati odgovori da je opozicija bezidejna, da nije ništa napravila kao da je na opoziciji da radi posao vlasti. I da je HDZ dobio izbore pa to valjda znači da je sve što govori i radi optočeno zlatom i rubinima. Pa evo vam onda sad kolegice i kolege dragi moj premijeru i ministre evo vam onda i vaš broj cijepljenih, broj oboljelih i broj umrlih. Da ne bi bilo zabune puno puta sam za ovom govornicom govorila i očito ću govoriti još puno puta. Ja sam veliki pobornik cijepljenja, stalno pozivam ljude na cijepljenje. Mislim da je potpuno nerazumno da se tako mali broj ljudi odlučio cijepit. Covid je bolest od koje se masovno umire i ne treba mi za to povjerenje u vladu, niti u bilo koju državnu instituciju da znam da se moram cijepiti.

Predsjedavatelju, zastupnice i zastupnici. Građani su u ovoj pandemiji očito između čekića i nakovnja. Čekić je ponašanje HDZ-ovog stožera, a nakovanj su oni političari koji na nezadovoljstvu i na nepovjerenju u rad stožera potpiruju podjele i sukobe kako bi politički profitirali, a ne kako bi postigli neki opći za društvo i državu za građane važan cilj. Ovdje postoje suprotstavljeni stavovi dvije različite grupacije građana, ali istovremeno i suprotstavljeni stavovi dvije različite grupacije političara i političkih stranaka koji zbog svoje sebičnosti i neodgovornosti nisu u stanju ovaj osnovi društveni sukob riješiti. Dakle, mi kolokvijalno i vrlo ružno te grupe građana svodimo na vaksere i antivaksere, ali obje grupe imaju nešto zajedničko, a to je da njihovo ponašanje dominantno motivirano strahom. Dakle, jedan dio građana boji se korone, boji se težih posljedica od same zaraze, boji se smrti i ta grupa građana od države opravdano očekuje da se zaštiti njihovo ustavno pravo na život, na zaštitu njihovog zdravlja i na očuvanje čitavog sustava. Drugi dio građana boji se cjepiva, boji se posljedica cjepiva ili naprosto nema povjerenja u njihovu učinkovitost i svrhu, pa u covid potvrdama vidi indirektnu prisilu na cijepljenje i to je zapravo suština. Obje strane po mom mišljenju su na određeni način i u određenoj mjeri u pravu, a koja strana je u pravu malo više ili malo manje, e to po meni definiraju brojevi, brojevi zaraženih na dnevnoj razini, brojevi hospitaliziranih sa težim posljedicama, brojevi umrlih. Također koja grupacija je u manjoj ili većoj mjeri u pravu definiraju i naše temeljne društvene vrijednosti. Dakle, jesmo li društvo u kojem jedni prema drugima imamo osjećaj solidarnosti, prepoznajemo li interese i prioritete zajednice ili smo i usmjereni isključivo na sebe, pa svatko ima pravo samo na sebe misliti. Nadam se da ćemo ipak osvijestiti to da bi trebali biti društvo u kojem kolektiv štiti one najslabije, najosjetljivije. U ovom slučaju to su oni čiji su životi ugroženi, dakle država kao sustav trebala bi štititi one sa najslabijim imunitetom, a ne one sa najjačim. Dakle, covid potvrde nisu izum RH. To je nešto što Hrvatska primjenjuje kopirajući druge zemlje. Pa ja vjerujem da u nekom trenutku će iz istih tih zemalja i krenuti i povod za njihovo ukidanje, tim putem će tada krenuti i RH. Same po sebi meni covid potvrde nisu sporne, ali sporan je način na koji su se uvele, sporan je rad i sastav stožera, sporno je kompletno upravljanje pandemijom od strane HDZ-ove vlade. Ova rasprava je trebala biti prilika da se isprave brojne krive odluke koje su donijete do sada, ujedno i prilika da se smire tenzije. Mnoge države su u traženju najboljih epidemioloških rješenja imale svoje pogreške, ali naša pogreška je HDZ, vlast kojoj pandemija dobro dođe kako bi tu pandemiju mogli nekoliko puta pobijediti. Od početka pandemije Andrej Plenković i stožer privatiziraju upravljanje ovom krizom iako je oporba pokazala spremnost da se u konstruktivnom dijalogu ispoštuju ustavne odredbe kojima je propisano tko i kako odlučuje u stanju izvanredne situacije, ali HDZ to ne želi. Dvotrećinska većina dala bi veći legitimitet mjeri i mjerama koje itekako zadiru u temeljna ljudska prava. HDZ to ne želi i time nas sve dovodi u situaciju da nam bude kako nam bude. Ministre, nema u stožeru nikakve struke, ako je i bilo toj struci više nitko odavno ne vjeruje i nećemo s represijom biti uspješniji u onome što bi trebao biti glavni cilj. U borbi protiv pandemije možemo biti uspješniji ako vjerujemo da se mjerama koje se donose štite životi, zdravstveni sustav, gospodarstvo i naše državne financije, a ne time što će nam prijetiti drakonske kazne. Ono što bi ovim zakonom trebalo uvesti je obaveza raspuštanja postojećeg i formiranja novog stožera čiji bi se sastav izabrao putem dvotrećinske većine. Ovim zakonom moraju se uvesti i kriteriji za uvođenje ili ukidanje bilo koje epidemiološke mjere, kao i sustav naknadne provjere. Ako način na koji političke stranke s desne strane političkog spektra pokušavaju profitirati na osjećaju nesigurnosti i straha kod građana i to kritiziramo kao populizam, kao neodgovorno ponašanje bez pravog sadržaja onda ovaj način na koji HDZ negira sve opravdane kritike i odbija sve konstruktivne prijedloge moramo osuditi kao pokvareno politiziranje najgore vrste uvaženi ministre. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Mosta koji će podijeliti poštovani zastupnici Raspudić i Bulj. Još prije godinu i 8 mjeseci kada je sve ovo počelo dok i nisam bio u političkom životu naslućujući razmjer onoga što se događa ja sam rekao da ljudi koji vode ovaj proces kad jednom završi i kad se podvuče crta i svedu računi, a proći će, sve je prošlo, da će biti ili nagrađeni najvišim državnim odličjima ili će završiti na robiji. Između nema ništa. U najtežim situacijama kao što su ratovi primjerice to je uvijek tako. Već u startu u Hrvatskoj priča je pogrešno vođena. Spominje se broj umrlih, smo jedna strana je odgovorna za taj broj umrlih ili zaslužna možda zašto taj broj umrlih nije i veći. To je HDZ, predsjednik vlade je Plenković i stožer. Uzeli su od početka sve konce u svoje ruke, zaobilazili su sabor, nisu ni pokušali tražiti širi konsenzus i isključiva odgovornost je na njima od početka do dana današnjeg, a očito će se to tako i nastaviti. Struku su obezvrijedili u samom startu, umjesto da proces vodi ministar zdravstva kao što je to slučaj u ostalim europskim zemljama i da se postupa po zakonu koji dopunjujemo danas krenulo se preko Zakona o civilnoj zaštiti, a na čelu stožera je stručnjak za ONO i DSZ, općenarodnu obranu i društvenu samozaštitu. Toliko o njihovom poštivanju struke. A danas smo mogli čuti i kakav je stručni sastav stožera koji upravlja krizom. Najviše je diplomiranih pravnika 5, 4 ekonomista, 2 kriminalista, 2 inženjera građevina, 2 inženjera prometa, pa tu ima politologa i inženjera elektrotehnike, seizmologa, fizičara, agronoma i samo 2 doktora medicine. Čuli smo i podatak da je veći broj i apsolutno i relativno doktora medicine u HS nego u samom stožeru. Toliko o stručnosti. Ovaj prijedlog zakona ima 2824 stranice, nisam vidio veći, a samo je 15 vaših, sve ostalo je sa savjetovanja sa zainteresiranom javnosti, 2749 komentara, a samo je tjedan dana savjetovanja ponuđen javnosti. Zašto? Jer se išlo po hitnom postupku da se zaobiđe mišljenje građana. Pa zar nije ova snažna reakcija ljudi 2749 komentara u samo 7 dana dovoljan signal da se ovdje lomi preko koljena nešto što bi trebalo kvalitetnije raspraviti i postići najširi mogući konsenzus nego se izigrava demokracija. Sve ovo je protuzakonito čuli smo 20 puta danas, prvo se uvela mjera, nije bilo ni raspisano nego druge mjere, a ova je stroža, da bi onda naknadno a posteriori ozakonilo. Pa kako to, pa jel mi živimo u uređenoj demokratskoj, parlamentarnoj demokraciji ili u strahovladi Andreja Plenkovića koji nešto nametne onda će se to poslije provući kroz, kroz U ocjeni sredstava potrebnih za provođenje ovog zakona piše, za provedbu ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u Državnom proračunu RH. Što to znači? Nema stavke u proračunu koja je predviđena za trošak testiranja. Iz ovoga se da iščitat da nas nakon Nove Godine čeka ukidanje besplatnog testiranja. Zašto to ne kažete, zašto ne izvučete zaključak nego nas kuhate pomalo kao žabe? Predstavnici vlade su još početkom jeseni 2021. prije samo par mjeseci izrijekom govorili i kao mantru ponavljali kako se uvođenje covid potvrda s izuzetkom zdravstvenog sustava i sustava socijalne skrbi ne razmišlja. Evo vam citat i datum, Andrej Plenković 28. rujna 2021. u svojoj izjavi za medije na pitanje o uvođenju covid potvrda izjavljuje slijedeće, citiram: Covid potvrde uvest će se za bolnice i u sustave socijalne skrbi. Za sad ne razmišljamo o uvođenju obveznih covid potvrda u druge sektore. Završen citat. Kad vidi vraga što se dogodi kratko nakon toga. Čuli smo izjave i Ursule von der Leyen o obveznom cijepljenju. Kaže Andrej Plenković neće biti obveznog cijepljenja, pa evo rekao je neće bit ni covid potvrda, pa evo, dakle dogodine obvezno cijepljenje. Što je slijedeće? Hoće li biti obvezno cijepljenje djece kao uvjet da pohađaju školu iako je smrtnost ili teže oboljenje djece nikakvo, potpuno zanemarivo, iako i cijepljeni i necijepljeni prenose virus? O smislenosti covid potvrda, njihove arbitrarnosti i diskriminaciji građana puno smo čuli, pa isto kako držani službenik kojem je plaćeno testiranje može bez dodatnog troška koristit sve javne institucije, obični čovjek ne može. Jel to diskriminacija, može li to proći na ustavnom sudu? Pa umirovljenik može u kockarnicu, može u šoping centar, al ne može u knjižnicu, tamo će se zarazit ili u pošti. Kakav je smisao da 30 studenata ne treba covid potvrdu, a jedan predavač treba, što oni ne prenose, on prenosi? Čuli smo optužbe za političko profiterstvo. Naš cilj je pravda, istina i interes građana, a ako ćemo zbog loše politike vladajućih profitirati utoliko bolje, ali to je nus pojava našeg djelovanja. Čuli smo ove priče podržavate dvotrećinsko odlučivanje u saboru, pa podržite referendum. Nemojte bit kukavice i držat se uz nogu Andreja Plenkovića i stožera i vi s lijeva i sa pseudo centra. Nemojte nas gurati u antivaksere u one koji izazivaju destrukciju. Mi ovim referendumom želimo dati čvrst i legitiman temelj na kojem ćemo se zajedno efikasnije boriti protiv pandemije i vratiti povjerenje građana u institucije. Ovo je zadnji pokušaj spasa društva ovaj referendum, zadnji pokušaj da se nagomilana frustracija artikulira kroz institucije sistema ustav i zakone. Ako ovo ne prođe ostaje samo ulica i ekstremisti, a mi u tome ne želimo sudjelovati. To onda i na vašu dušu koji ste šutili, docirali ovdje, slažete se sa svim sadržajem, al ne biste podržali referendum iz vaših ne znam ideoloških predrasuda ili što ste niste prvi sjetili. Pa dođite, vrata su vam otvorena. Poslušajte što predsjednik govori danas. Ako je iko profitirao od ovoga svega to je HDZ. Izborni slogan im je bio „Sigurna Hrvatska“, nakon prve tobože pobjede na visoka mjesta su stavili članove stožera. Na kraju, nakon Božića očito ako ne stavimo molove na put možemo očekivati širu uporabu covid potvrda, potom obvezno cijepljenje, a vrlo moguće dogodine i obvezno cijepljenje djece kao uvjet pohađanja škole. Na nama je da to preduhitrimo referendumom. Pridružite se, volontirajte i potpišite, pozivamo sve političke stranke da se pridruže da zajedno ovome stanemo na kraj i damo čvrsti i ponavljam legalni i legitimni institucionalni okvir za zajedničku i efikasniju borbu protiv pandemije.

do onoga trenutka kada je gospodin saborski zastupnik Hrebak doktor mu je preporučio izolaciju, ja sam rekao, predsjednik HSLS-a koalicijski partner ključna ruka g. Capak je rekao da on može doć bez obzira u sabor, bez obzira na to što preporučena mu samoizolacija. Falila ručica, to nije odgovorno. Ministre, nije odgovorno ponašat se na Pelješcu iza pola noći na balu vampira kad vi pozivate da se ne dolazi u moj Sinj, a 13 milijuna ljudi je u Hrvatskoj. I mećete stigmu, zabranjujete procesiju Velike Gospe, Čudotvorne Gospe Sinjske. Na Hvaru mi je drago, to niste napravili kad je bila puno teža situacija. Vi ste prevara, prevara iz više razloga, iz više razloga. Zbog čega? Nemate iste kriterije. Pobijedili ste koronu prije izbora. U zbornoj noći, sjetit će se građani, vratite snimku, u izbornoj noći zagrljeni pjevate jedan do drugoga vas stotine, a ja bi kao gradonačelnik morao gledati covid potvrde tko je cijepljen, tko ne i klimate glavom, ali i cijepljeni prenose. U mojoj gradskoj upravi osoba koja je cijepljena je donijela virus i najgore je imala posljedice. Pa imate principijelan, govorimo testiranje, testiranje, liječnici vam govore u zdravstvenim ustanovama testiranje i cijepljenih i necijepljenih jel cijepljeni prenose poglavito među imuno kompromitirane ljude, bolesnije ljude u zdravstvene ustanove prenose virus, al vama je bitna sigurna Hrvatska. Pobijedili ste, uvatili ste koronu, glasajte za nas. Koliko je u koroni kila bilo? Koliko je ministre kila bilo?

jedino ne u Sinj. Čak se na Facebook su objavili da je Sinj krivac za Novi Zeland skoro za lockdown, skoro niste ali bili ste blizu. Neodgovorni ste vi odgovorni

u ime Kluba zastupnika SDSS-a, poštovani zastupnik Mlorad Ppovac. Poštovani g. potpredsjedniče, poštovani g. ministre sa suradnicima, poštovane kolegice zastupnice i zastupnici. Klub zastupnika SDSS-a smatra ovu izmjenu Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti iznimno važnom stvari u iznimno opasnim okolnostima u kojima se nalazi naša zemlja, njezini građani i cijeli cijeli svijet suočeni sa jednom, jednim opakim virusom za čije suzbijanje su u rekordnom roku pronađene adekvatne vakcine, ali istovremeno nedovoljno još uvijek efikasne za potpuno suzbijanje s obzirom na vitalnost, na sposobnost mutiranja i naravno na činjenicu da postoje otpori u stanovništvu zbog, prema javnozdravstvenim postupcima i prema liječenju.

na to čim se mi suočavamo sada kao zemlja na početku 21. stoljeća ljudi se suočavaju već stoljećima. Najmanje 7. stoljeća postoji karantena i iskustvo karantene i nije išlo lako ni u kojem vremenu, ali razlika između tog vremena i tih vremena i današnjih vremena je stupanj prosvjećenosti i dostupnosti informacija, stupanj učenosti i razvijenosti i znanosti i mogućnosti liječenja i tih vremena, kad nije samo karantena, kad nije samo izolacija, kad nisu samo elementarne medicinske mjere, a elementarne medicinske mjere su se sastojale u tome da smo još početkom 19. stoljeća, pa i dobrim dijelom tokom cijeloga 19. stoljeća bolesti kao što su difterija, tifus, šarlah, kolera, tuberkuloza liječili čime, mirovanjem i hidratacijom i izolacijom. Jedino smo za velike boginje imali neku vrstu cjepiva. Za polio, polio virus o kojem danas gotovo više da ne govorimo i kojega danas više u našoj zemlji gotovo da ne susrećemo, susrećemo ga u manje razvijenim zemljama gdje stradavaju djeca što su teške životne posljedice i teške invaliditete. Zašto? Jer postoji cjepivo od 50.-te godine 20. stoljeća i to cjepivo je omogućilo veći prirodni priraštaj, zdravije rođenje i zdravije rođenu djecu i na to smo se navikli. Ali roditeljima koji su u 19. stoljeću u Italiji u pojedinim gradovima morali imati iskustvo krarantene kad se djecu odvajalo od roditelja i smještalo ih se u karantenu zbog straha od širenja toga, te bolesti. To danas više ne moramo raditi, pa nećemo morati raditi ni kad je posrijedi ovaj virus, samo trebamo imati nešto više strpljenja, nešto više solidarnosti međusobne i nešto više vođenja onim čime su se vodili ljudi u Velikoj Britaniji kada su se suočavali sa različitim oblicima teških javnozdravstvenih izazova. izazova. Među njima spada i veliki britanski filozof John Stuart Mill, utemeljitelj liberalne ideje slobode, ne samo ljudskih prava nego građanskih sloboda o kojima danas govore neki od naših kolega ovdje. Al on je kao što je netko ovdje od predstavnika liberala na svoj način izrekao, kazao ono čega se on držao i čega su se držali ljudi koji su kreirali javnozdravstvene politike i javnozdravstvene mjere. A ja ću to sažeti. Možeš mahati svojom šakom koliko hoćeš i gdje hoćeš, ali granica ti je moj nos. Dakle, možeš htjeti imati virus i imaj ga ako ga želiš, ali ga zadrži za sebe, nemoj ga širiti dalje. Ako ga širiš dalje tvoja sloboda je izvor potencionalne zdravstvene opasnosti koja može imati letalne smrtonosne posljedice, na to nema niko pravo, na takvu slobodu. Preko 50, 60 i 70 mrtvih dnevno nikome ne daje pravo na tako nešto. Zloupotreba ljudskih i građanskih prava od strane onih koji se ovdje pozivaju na to i sa ove govornice je ozbiljan problem našeg društva i u svijetu. Oni kažu moje tijelo, moj izbor. Da kad je u pitanju vakcinacija, a kad je u pitanju pravo na abortus i na slobodno rođenje djeteta onda kažu tvoje tijelo moj izbor. To su ti isti. Dakle, „Hod za život“ da, za život“ da na mjestima gdje se zastupa određena ideologija, a zaštita života danas ne jer su važnije moje građanske slobode, pa uzmi si ih, al ne na moju štetu, ne na štetu onih koji su najslabiji, ne na štetu općeg zdravlja. Dakle, što se tiče ovoga, netko je to ovdje već upotrijebio, ali ću ponoviti kolegici Peović koja upravo ulazi, što ćemo sada dopustiti zbog toga što netko smatra da je građanska sloboda jer ima novac da može kupiti alkohol i ima auto da može voziti auto, da može onda sjesti pijan u auto ili pijana u auto jer je to njegova sloboda temeljena na vlasništvu i na novcu i na osjećaju razumijevanju slobode. Pa probajte, pa ćete vidjeti s čim ćete se susresti ili onaj koji ima vojsku i psa i pse. Taj isto, taj ne razumije da je ta vojska i da su ti psi gore iz simboličkih razloga moći, a ne operativnih razloga moći. Ne zato da bi se suzbila zakonitost nego zato da bi se obilježio njegov ili njezin status. Sve je naopako i on se danas poziva na ljudska prava i proziva zastupnike, naročito jedne političke opcije zbog toga koja mu je usput budi rečeno omogućila da bude tamo gdje jeste. Dakle, sve je naopako kod nekih ljudi, ali to mora biti raskrinkano. Borci za ljudskih prava i građanskih prava moraju zastupati univerzalne vrijednosti, a ne danas može sloboda, a sutra ne može sloboda, to ne ide. Dakle, pitanje je ovih izmjena, o tome smo raspravljali na Odboru za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i podržali smo ovo, kao što će i Klub zastupnika SDSS-a ovo podržati, međutim treba pronaći da li u zakonu ili drugim aktima na vama je g. ministre i na stožeru i na vladi da ocijeni ako je bolje zakonom onda predlažemo da dok još čitamo ovaj zakon da to uradimo zakonom. Što je sa ljudima koji neće imati novac za testiranje? Što je sa ljudima kojima neće biti, koji se ne mogu cijepiti i ovise o testiranju jer im njihovo zdravstveno stanje ne dopušta da prime vakcinu ove vrste? Ja vas molim da u uvjetima teškog socijalnog statusa razmislite o tome da testiranje i bude tretirano kao besplatna stvar i da omogućimo ljudima da imaju pravi pristup tome. Hvala vam. Ukoliko ovo uvažite Klub zastupnika SDSS-a će podržati ovaj, ove izmjene.

poštovane kolegice zastupnice i zastupnici.

nastavljamo dalje sa točkom dnevnog reda. Slijedeća rasprava je u ime zastupnika Socijaldemokrata, poštovani zastupnik Davor Bernardić. Poštovani potpredsjedniče sabora, na početku ove rasprave vrijeme je možda da se prisjetimo svega onoga što se događalo od samog dolaska virusa u Hrvatsku. Prvo je oformljen stožer kao političko tijelo i produžena ruka zapravo HDZ-ove vlade čijim su radom rukovodila, vedrila i oblačila dva političara iz HDZ-a, Davor Božinović i Vili Beroš, povremeno su tu sekundirali, asistirali i adžitirali …/Govornik Capaka ili Alemke Markotić. Na taj način zapravo se Plenković odlučio sakriti iza stožera po principu ako bude dobro ja sam zaslužan, ako bude loše oni su krivi i odgovorni. Povlačio je poteze iz sjene što de facto iz svega vidljivog radi i danas. Sam početak djelovanja stožera bio je na rubu zakona i to je ostalo i do danas tako. Jednostavno odakle nekom paratijelu pravo da odlučuje o zdravlju i slobodi građana, a da to nije definirano nigdje u zakonu odnosno u ustavu? Zato sam još početkom 2020.g. da zbog pandemije sabor aktivira čl. 17. hrvatskog ustava i dvotrećinskom većinom proglasimo izvanredno stanje kako bi sve odluke o ograničavanju prava sloboda naših građana bile u skladu s ustavom, ovako to nisu. No naravno manipulatori iz vlade htjeli su kompletnu ovlast uzeti sebi i tako sve ovlasti prenijeti na stožer koji je pandemiju zapravo iskoristio u predizborne svrhe i u političke svrhe pred parlamentarne izbore jer kako drugačije protumačiti inicijativu o proglašenju nedjelje neradnim danom koja je kao što ste mogli pročitati u jednim današnjim dnevnim novinama doživjela svoj fijasko, dakle od toga se odustalo. Tako su se oni poigravali i s osjećajima birača, ako hoćete s osjećajima vjernika, ali poigravali su se i sa crkvom. Na taj način rade i danas. A predsjednik vlade 26. svibnja 2020.g. u Splitu je slavodobitno izjavio ova vlada je pobijedila koronu. Iz današnje perspektive kad smo već u 4. valu nakon ogromnog broja zaraženih i mrtvih, nakon 11 umrlih u Hrvatskoj jasno je da je ta izjava bila isključivo za predizborne svrhe i takva je nažalost borba vlade sa koronom u Hrvatskoj, isključivo politička nikako stručna i to od prvog do zadnjeg dana. Da ne kažem da je taj stožer otpočetka donosio nelogične odluke koje su u najmanju ruku u sukobu sa zdravim razumom poput onog šoping centri otvoreni, kafići i restorani zatvoreni. Mi smo otpočetka pandemije upozoravali da ne postoji apsolutno nikakva strategija borbe s virusom, predlagali smo čitav niz mjera, zakona za borbu protiv pandemije, od mjera za sprječavanje širenja zaraze, za pomoć poduzetnicima, umirovljenicima, radnicima, te posebno zdravstvenim djelatnicima na prvoj crti obrane od virusa. U lipnju sam također upozoravao da, a što se pokazalo točnom, da su žarište pandemije noćni klubovi, ali i škole, pogotovo srednje škole jer srednjoškolci putuju javnim prijevozom, a žive s roditeljima, ali i s djedovima i bakama. Upozoravao sam i na projekcije IHME instituta koji je prognozirao da će već u jesen 2020. biti preko 3 tisuće oboljelih dnevno. Sve je to stožer ignorirao, a o tome su najbolje svjedočili dramatični vapaji zdravstvenih djelatnika iz naših bolnica kojima je vlada usput rečeno smanjila izdvajanja ove godine u proračunu Ministarstva zdravstva za nekoliko milijardi kuna. Dakle, u čemu je problem? Hrvatska je prije dolaska cijepljenja u Hrvatsku, prije dolaska cjepiva Toliko o stožeru i toliko o donošenju njihovih mjera. Ljudi koji bi vjerojatno preživjeli zbog adekvatne pomoći unutar bolničkog sustava u Njemačkoj, Italiji, Slovačkoj i Češkoj nažalost u Hrvatskoj su umrli. Dosad je u Hrvatskoj umrlo preko 11 tisuća ljudi, više ljudi nego žrtava Domovinskog rata, a zdravstvenom sustavu uzete su milijarde. Nekima je dok sam o tome govorio bilo smiješno, no danas sigurno nije smiješno, barem ne za onih 11 tisuća obitelji koji su ostali bez svojih najmilijih. A zašto je cijepljenje u Hrvatskoj doživjelo fijasko i zašto je Hrvatska jedna od najlošijih zemalja kad je u pitanju procijepljenost? Zato jer su građani jednostavno izgubili povjerenje i u stožer i u vladu. U siječnju kad je cjepivo došlo u Hrvatsku nije bilo ga u dovoljnim količinama unatoč svim vezama kojima se vladajući žele i vole pohvaliti u Briselu. Nakon toga je propao sustav „Cijepi se“, dakle online platforma je prije pala nego što se digla, a masno je plaćena. Svjedočimo dakle o još jednoj pa usudit ću se reć korupcijskoj aferi koja je obilježila sustav cijepljenja. Nakon toga su se prvo preko reda cijepile glavešine, a ne najugroženiji građani, dakle cijepili su se oni s vezom, potom su neke stožerašice poput gđe. Grbe pričale da u Hrvatskoj ne trebaju maske, da ih danas ne bi skidali. Nedavno je i gđa. Markotić rekla da se cjepivo testiralo na siromašnoj djeci iz Afrike, što je sasvim sigurno doprinjelo tezi da ljudi pohrle se cijepiti, ali stožer ono što je najvažnije i najtragičnije je isključivo politizirao svoj rad i koristio svoje pressice isključivo za samo propagandu. O tome govori i činjenica da je plaćao velik novac za usluge piar, što je katastrofa, na račun građana i na račun krize, na račun pandemije, ako hoćete i na račun umrlih. Dakle, otpočetka je prisutna potpuna nedosljednost u borbi s ovom pandemijom i odluke koje je stožer donosio su u najmanju ruku diskutabilne. Zašto je u čitavom nizu europskih zemalja procijepljenost veća? Pa zato jer su građani u tim zemljama imali povjerenja u svoje vlade za koje su se ponašale odgovorno za razliku od naše koja je otpočetka se ponašala isključivo kao politički namjesnici predsjednika vlade. Ovim današnjim prijedlogom zakona, slanjem ovog zakona u proceduru vlada je de facto priznala da nije stvari napravila kako treba, da nije na vrijeme definirala obvezu potvrda na ulasku u državne institucije i sada kroz ovaj zakon želi popeglati ono što je pogriješila u koracima, a do sada je griješila mnogo. Na ovaj način vlada je ne znam koliko puta do sada zaobišla HS, ponizila i marginalizirala ovu instituciju i zapravo kao i uvijek do sada od HS pokušava napraviti jednu marionetu koji bi trebali isključivo glasati za one odluke koje dođu iz vlade i pretvara ju u dizačnicu ruku za vladajuće. Nije problem u tome da li treba biti nekakve kontrole, pa naravno da treba biti kontrole na ulazu u instituciju, problem je u licemjernosti, dvostrukim kriterijima i načinu odlučivanja. Dobro je rekao ovdje Milorad Pupovac koji je govorio prije mene. Dakle, kao što se zalažemo za slobodu žene da odlučuje o vlastitom tijelu, kao što se zalažemo za ustavom definirane slobode svakog pojedinca i građanina tako i branimo pravo svakom građaninu da izabere želi li se cijepiti ili ne. Mi u Klubu Socijaldemokrata podržavamo cijepljenje, ali vjerujemo i znamo da postoji jedan veliki dio ljudi koji se ne žele cijepiti zato jer ne žele pristati na odluke koje dolaze upravo od vladajućih na način kad ih oni nameću, na represiju i silu i zato jer su izgubili povjerenje u sustav, izgubili su povjerenje u državu, izgubili su povjerenje u stožer, izgubili su povjerenje u vladu. Znanstvene spoznaje govore o tome i da virus može prenijeti i cijepljena i necijepljena osoba i ona koja je preboljela covid. Stoga ako zaista želimo zaštititi najugroženije, a to su oni ljudi koji borave u bolnicama, u domovima umirovljenika, dakle to su oni najslabiji, onda moramo uvesti obvezu obveznog testiranja na svim tim punktovima i takvu da bude jednaka za sve. I ako pogledamo tko je to riješio, to su riješile neke europske zemlje koje su jednostavno to napravile tako da testiranje bude dostupno kod obiteljskog liječnika da ti testovi budu brzi, da budu dostupni na licu mjesta, da budu dostupni u apotekama i da se provjeravaju svakih 48 sati. To je jedini način borbe protiv virusa, to je najefikasniji način borbe protiv virusa jer ako cijepljena osoba ili necijepljena osoba dođe, a ima virus i prenosi virus, taj virus će uć u zgradu bez obzira što neko ima covid potvrdu ili nema covid potvrdu, o tome se radi. Covid potvrda ne znači da osoba nema covid i to je osnovni oksimoron ove cijele priče. Dakle, moramo zaštiti najugroženije, ambulante, bolnice, ustanove za pomoć i njegu, domove umirovljenika, a to možemo samo tako što ćemo uvesti obvezno testiranje. Dakle, ako uvodite potvrde za kojim ste naknadnim slanjem ovog zakona u sabor priznali da su trenutno nezakonite, barem nemojte diskriminirati ljude. Uz sve podjele u Hrvatskoj zaista, zaista nam ne treba podjela na one koji su cijepljeni i one koji su necijepljeni. Hvala vam. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, poštovana zastupnica Katarina Peović. Dobar dan svima. Svakako odgovornost za ovo stanje u kojem se sad nalazimo je u potpunosti na HDZ-u, ali Boga mi ni oporba nije baš dala svoj prilog. Evo ovdje od nekih koji se sad napuštaju sabornicu koji pripadaju nominalno ljevici čujemo da i cijepljeni i ne cijepljeni mogu prenositi virus. Potpuna debilizacija, koliko puta moramo ponoviti da cijepljeni manje prenose virus i ja ću stvarno pozvati kolegu Bernardića da oformi jedan klub koji se zagovara, znači da u alkoholiziranom stanju ljudi mogu voziti jer i oni koji nisu alkoholizirani oni isto prouzroče tu i tamo nesreću. Evo, mislim da je to na razini toga, evo znači liberalna, lijeva opozicija nam stvarno čini štetu. Svakakve se bedastoće ovdje čulo tako da je potpuno legitimno tražiti ovo što sam tražila. Zekanović kaže neka se očituju svi koji u fus notu stavljaju da cijepljeni umiru na respiratoru. Pa trebaju se očitovat oni koji negiraju koronu. Kolega Zekanović se treba očitovat. Znači oni koji umiru na respiratoru to je, to je fus nota. Znači 13.455 ljudi je umrlo od korone. Kolega Zekanoviću oko toga se ovdje vodi rasprava i kako to spriječiti. Gomila proturječja, gomila nejasnih komunikacijskih poruka koje dolaze od desnih stranaka, ali vidjeli smo niti od Socijaldemokrata toga ne manjka. Znači očekujem znači da se očituje recimo kolega Stiven Bartulica koji kaže da postoje ni manje ni više nego covid logori, pa da nas malo prosvijetli o čemu tu on priča, o covid logorima. U svakoj drugoj situaciji Stiven Bartulica govori da se trebamo uspoređivati sa Njemačkom i Austrijom, al samo u covidu kaže, pa ne trebamo se baš uspoređivati s njima, evo pozdravljam tu hrabrost kolege Bartulice, ali u svakoj dugoj situaciji pljune na Hrvatskoj i kaže tako je to samo u Hrvatskoj, negdje drugdje u civiliziranim zemljama nema korupcije, trebamo se na njih ugledati, ugledati, moramo biti kao te zapadne zemlje. Nadalje, govori o farmaceutskoj industriji, oni koji zagovaraju cijepljenje kažu trebali bi transparentno govoriti o ugovorima koje oni imaju s farmaceutskom industrijom, no kolega Bartulica kad bi ga se pozvalo da te farmaceutske industrije objave patente i da onda Afrika ne bude zaražena sa koronom kao što je sada slučaj, on bi zagovarao pravo privatnih kompanija da imaju ogromne višemilijunske zarade. Kažem Bartulica kaže čak i da postoje Covid logori. Ono što je važno reći za teorije zavjere one su jako popularne i jako uspješne samo zbog jedne stvari. Zato što teorije zavjere uvijek sadržavaju ali zrnce istine. Da problem je i farmaceutska industrija, da problem je i Bill Gates, ali farmaceutskoj ne treba da sije virus po i da zaražava ljude jel, sasvim je dovoljno to da ima itekako veliku dominaciju i da ima monopol imaju farmaceutske industrije. Oni koji se stvarno žele boriti protiv farmaceutskih industrija trebali bi biti za izgradnju imunološkog, Imunološkog zavoda, nismo čuli od tih koji su protiv farmaceutske industrije da su za Imunološki zavod i da se suprotstavimo znači ucjenama veledrogerija koje su nas ucijenile u najvećoj pandemiji od Prvog svjetskog rata ne dostavom lijekova i medicinske opreme. Imunobiološke lijekove je proizvodio Imunološki zavod, antitoksine protiv zmijskog ugriza, bakterijska ali i virusna cjepiva, vrlo visoko kvalitetne krvne pripravke, a mi smo recimo samo po jednoj procjeni od '15. do '19. za sumnjivi uvoz lijekova platili preko 1,7 milijardi kuna, a trećina toga za imunobiološke lijekove i cjepiva koje je višestruko jeftinije proizvodio Imunološki zavod. Pa kad dalje govorimo o nejasnim informacijama Dario Zurovec iz Fokusa se poziva na Švedsku. Švedska je u prvom valu imala ogromnu smrtnost, ali to naravno Zurovcu nije problem, on kaže ministru Berošu ministar zdravlja jako popularan, pa i ministar Beroš je bio jako popularan u prvom valu kad nije bilo mrtvih, popularni su oni koji je proizvode velike količine dakle moram sva upozoriti da 80% je procijepljenost u Švedskoj, kod nas malo više od 52% ako sam u pravu. Recimo Irska je usporediva s nama al tamo ima 85% cijepljenih 5.800 mrtvih, a Hrvatska 52% cijepljenih i 11.445 mrtvih. Znači 5.800 u Irskoj nasuprot naših 11.445 mrtvih. Mislim da za to apsolutno treba prozivati HDZ ali da ovdje nema previše niti opozicije. Nema opozicije jer bojim se da se u tom kalkuliranju kako ćemo zgrnuti još koji politički poen pa čak niti socijaldemokrati ne libe nejasnih i antivakserskih poruka. Vrlo je popularno zaraditi koji politički bod na koroni, a oni koji komuniciraju progresivno i racionalno ti neće dobiti te bodove. Postavlja se pitanje isto zašto u postsocijalističkim zemljama uistinu to negiranje korone pada u plodno tlo i tu je stvarno onda jako važno upozoriti na neke stvari HDZ i HDZ tu snosi najveću odgovornost. Znači u svim postsocijalističkim zemljama je antivakserski pokret najjači, negiranje korone je naj, najjače zato što je uistinu došlo do i tu sociolozi se uglavnom slažu, do potpune devastacije javnih servisa, zdravstvene zaštite, obrazovanja, znači HDZ dobiva jedan svoj odraz u zrcalu debilizacije koju provodi desetljećima. To je jednostavno posljedica onoga što ste sijali to sada žanjete. HDZ je zato u potpunosti odgovoran i s tim treba završiti zato što smo po broju umrlih na 100.000 stanovnika 13 po redu u svijetu, zato što je već mjesec dana preko 50 ljudi mrtvih dnevno od studenog, što je umrlo 11.445 ljudi do danas, što je na godišnjoj razini broj umrlih veći za 13% u odnosu na petogodišnji prosjek za isto razdoblje. 13% više ljudi umire u odnosu na predkoronsko razdoblje. 12% je umrlo više ljudi u listopadu, to je 510 ljudi koji nisu morali umrijeti. To je balans, rezultat HDZ-ove politike zato što imamo mjesecima najliberalnije mjere za to je HDZ odgovoran i HDZ nema opoziciju u ovom saboru što se toga tiče, on ima samo pritisak da još jače provodi te liberalne mjere nakon prvog vala koji je bio jedini val na koji se ispravno reagiralo. Poduzetničke skupine su izvršile pritisak, taj pritisak vrše do danas. Nije problem što su te poduzetničke skupine dobivale milijunske potpore, a istovremeno otpuštale radnike, ali te skupine i danas vrše pritisak i stvarno je cinično da MOST i druge neoliberalne političke stranke sada brane ljude u javnom sektoru koje uglavnom nazivaju uhljebima koji rade za prevelike pare potpuno nepotrebne poslove i sad ih brane i brane njihovo pravo da se ne cijepe, ali sutra će taj isti MOST tražiti da se te ljude otpusti jer ih je previše jer je po njima previše ljudi u zdravstvu, previše ljudi u obrazovanju, uhljebi koje treba jednostavno svesti na jeftinu radnu snagu što zapravo i HDZ radi i to im je cilj. Znači ovdje nema oporbe, nema opozicije i to treba reći. Mogu se složiti s nekim primjedbama o demokratskoj, demokratskom okviru donošenja ovih mjera, ali imam 3 problema s tim. Jedan je da nisam sigurna da će ta opozicija ukoliko joj se pruži mogućnost da racionalno glasa, a treba bi glasati s obzirom na to što kaže struka, a struka je rekla da treba uvesti Covid Covid potvrde i u javnom i u privatnom sektoru, da će ta opozicija stvarno glasati racionalno, čujem od Bernardića da i cijepljeni i necijepljeni mogu prenijeti koronu i alkoholizirani mogu voziti zašto ne jer i oni koji su trijezni gaze ljude. Druga stvar, moram priznati da sada u ovom trenutku ne bi baš htjela niti dati legitimitet HDZ-ovoj vlasti jer ona je napravila toliko grešaka da smo mi sad u takvoj poziciji da mi kažu zdravstveni radnici da više obavezno cijepljenje nas neće spasiti. I treći legislativni okvir je samo je to legislativni okvir, a treba slušati struku. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka poštovana zastupnica Sandra Benčić. Zahvaljujem se. Poštovani ministre i kolegice i kolege. Danas zapravo neću govoriti o pandemiji i pandemijskim mjerama kao takvima jer i mi kao kolegica Peović se slažemo da zapravo oko samih mjera i oko samih zdravstvenih posljedica covid krize treba slušati ono što kažu zdravstveni radnici i radnice. I mi smo cijelo vrijeme bili na toj poziciji, čitavo vrijeme, čitavo vrijeme smo podržavali cijepljenje i sami smo se angažirali da osiguramo što veću dostupnost cijepljenja, što veću dostupnost točnih informacija. Međutim, ono što mislim da je ovdje trebalo puno više govoriti jer je to bit i uloga Parlamenta, a to je da govorimo o ustavnom načelu vladavine prava. I reći ću odmah na početku ministre Beroš, da bez obzira što ste vi politički subjekt jer ste ministar, mi smo vrlo često vas ovdje slušali i kao stručnjaka. Mislim da bi bilo jako važno da i vi saslušate zastupnike oko njihove zabrinutosti o ulozi Parlamenta u ovoj krizi. Dakle, u ustavnim demokracijama, a mi smo ustavna demokracija u vremenima bilo koje krize, a posebno javnozdravstvenih kriza određene temeljne vrijednosti vladavine prava trebaju biti srce parlamentarne debate. Znači ključni zahtjev vladavine prava je održavanje nečega što zovemo ravnoteža i princip, kočnica i ravnoteža između izvršne vlasti, zakonodavne vlasti i sudske vlasti. Taj ključni zahtjev isto tako traži da postoji parlamentarna kontrola nad onim mjerama kojima se ograničavaju temeljna ljudska prava te da postoji kontrola nad većinom kako ta većina ne bi donosila one mjere koje izlaze iz procedure redovnog, ulaze u područje izvanrednosti i izvanrednog stanja jer ih inače ne bi donosili, da smo u redovnom stanju, a da to rade bez onog principa usađenog u naš Ustav i sve ustave parlamentarnih demokracija, a to je princip kočnica i ravnoteža. Dakle, upravljanje ovom pandemijom je rezultiralo zabrinjavajućom razinom zapravo nekakvog amalgama spajanja te tri grane vlasti koje su zadržale pod vašim utjecajem i vašim traženjem, zadržali su tzv. većinski režim, a to je onaj tko u tom trenutku ima većinu odlučuje o apsolutno svemu, pa i o onome što mu Ustav nije dao da odlučuje. Dakle, procjena hrvatskog odgovora na pandemiju iz perspektive vladavine prava posebice ove kočnica i ravnoteža, u velikoj mjeri ovisi zapravo o tom preliminarnom pitanju kako kvalificiramo pandemiju i da li je pandemija prirodna katastrofa, ne uvije, ali kada uzrokuje takve posljedice opisane u čl. 17. Ustava da li govorimo o prirodnoj katastrofi iz čl. 17. Ustava. Znači prevladavajući stručni stav je da je zbog svojih prirodnih uzroka i razmjera i posljedica koje ima da se covid panedmija kvalificira kao prirodna katastrofa. Ipak vi ste odlučili ne pribjegnuti tom ustavnom izvanrednom režimu nego djelovati u postojećem zakonskom okviru o civilnoj zaštiti i prevenciji zaraznih bolesti, dapače, promijenili ste ga na način gdje smo delegirali određene ovlasti koje isključivo ima parlament ne na Vladu nego na vladino operativno tijelo stožer koje je navodno stručno tijelo, a zapravo znamo da je tijelo u kojem su reprezentirane određene političke funkcije, što samo po sebi nije sporno. Ono što je sporno je da li odluke takvog tijela, dakle tijela izvršne vlasti mogu ograničavati temeljna ljudska prava svojim odlukama i kada to mogu činiti po čl. 16. dakle dokazati razmjernost, dokazati razmjernost, a kada to ne mogu. I osnovno pitanje je da li uopće u ustavnim parlamentarnim demokracijama možemo delegirati ograničenja ljudskih prava na bilo koje izvršno tijelo koje nema legitimitet i koje zapravo ne crpi legitimitet od naroda na način na koji to crpi, zakonodavno tijelo izvršna vlast, a posebno onda sudska? Dakle, kada govorimo o samom Ustavu, Ustav nam je dao zaista fantastičnu opciju za razliku od mnogih drugih ustava parlamentarnih demokracija, on je dao opciju da kada se radi o izvanrednim situacijama, Sabor se može sastati da u tom trenutku Sabor preuzima glavnu riječ. A zašto je to ustavotvorac napravio? da bi osigurao da dok se Sabor može sastajati da postoji upravo taj princip provjera odnosno kočnica i ravnoteža između izvršne i zakonodavne vlasti. Dakle, pod čl. 17. Sabor uživa vrlo široku diskreciju ograničavanja ustavnih prava, vrlo široku zato što se traži niži kriterij nego kod čl. 16. Kod čl. 16. po kojem vi tvrdite da djelujete kada donosite odluke i kada donosimo ovdje zakone mi moramo dokazati da smo primijenili mjeru koja je najblaža moguća mjera kojom se postiže legitimni cilj, to traži kriterij razmjernosti. On traži da je odluka utemeljena na zakonu, na zakonu, s tim da ne mora se raditi može se raditi o podzakonskom aktu ako ima kvalitete zakona, jasnost, jasnoća, predvidljivost i dostupnost. Odluka, moram reći mnoge, ali i ove o covid potvrdama nije imala, nije imala te kvalitete, jasnoće i predvidljivosti u mnogim dijelovima svoje provedbe što je pokazalo se naravno i na institucija koje zapravo nisu znale kako da to provode i kako da osiguraju kontrolu nad tom provedbom, dakle nije imala te elemente. Ali zašto nije imala te elemente i zašto mi ne možemo tvrditi da su mjere koje donosimo ovakve naravi kao što su covid potvrde da su razmjerne? Zato što imamo nepoznanice jer se nalazimo u situaciji koja je nepoznata, nalazimo se u situaciji koja je nova i primjenjujemo mjere koje otprilike vidimo da neko drugi primjenjuje pa ako upali, upali. Ali čl. 16. to ne daje, čl. 16. od vas traži garanciju da kad već ograničavate prava da to činite na način da ćete postići legitimni cilj, a mi to ovom mjerom nismo mogli garantirati u potpunosti što je prirodno i razumljivo. Ali onda kada to ne možemo garantirati onda idemo na čl. 17. koji traži taj niži kriterij primjernosti mjere ne razmjernosti, primjerenosti, ali zbog toga što traži niži kriterij traži nešto što se zove ustavni društveni konsenzus, traži dvotrećinsku većinu jer time kažemo da postoji situacijama kojima moramo ozbiljnije ograničiti ljudska prava da bi postigli legitimni cilj, ali da je to na određeni rok i da je to samo kada postoji široki politički konsenzus i ne samo široki politički konsenzus nego kad postoji situacija da o tome ne odlučuje obična većina, da kako upravo zato kako ne bi došlo do te konvergencije između izvršne vlasti i parlamenta jer izvršna vlast je ona koja ima većinu u parlamentu nego je potrebna ta dodatna većina, taj dodatni pristanak da bi se takve odluke legitimirale. I to je princip kočnica i ravnoteža koji mi nismo ostvarili i time kršimo ustavno načelo vladavine prava i imamo to ponovno priliku ispraviti, imamo priliku postaviti kriterij za sve buduće situacije jer zamislite se u budućim situacijama izvanrednosti. Da li ćemo dozvoliti da se temeljna ljudska prava ograničavaju običnom većinom u Saboru ili odlukom nekog tehničkog ili operativnog tijela? Pa ne možemo to dozvoliti ako smo ustavna parlamentarna demokracija. Zahvaljujem se. Slijede pojedinačne rasprave, prva je poštovana zastupnica Andreja Marić. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Sabora. Uvaženi ministre sa suradnikom, kolegice i kolege. Podsjetit ću vas da je 4.11.2021. pet velikih liječničkih organizacija Vladi predložilo i tražilo hitno uvođenje strogih mjera, dakle Hrvatski liječnički zbor, Hrvatska liječnička komora, Liječnički sindikat, HUBOL i KOHAM. Ponovit ću o čemu se radi, uvođenje obveznih covid potvrda za rad kod svih poslodavaca javni, državni privatni, uvođenje obveznih covid potvrda za ulazak u zatvorene javne prostore, dakle javna uprava, javna poduzeća, trgovački centri, kina, kazališta, restorani, kafići, ograničavanje broja osoba na svim okupljanjima u zatvorenim prostorima na 50 uz obvezne covid potvrde, privremeno tijekom sljedeća dva tjedna, produženje on line nastave za učenike predmetne nastavne osnovnih škola, srednjih škola, studente na fakultetima, privremeno tijekom sljedeća dva tjedna nastavak održavanja razredne nastave po modelu A, postupno odgađanje elektivnih programa u bolnici, organiziranje rada na punktovima za cijepljenje u svim većim gradovima modelu rada sedam dana 12 sati. Dakle šest mjera kojima bi imalo cilj uvesti ih privremeno, dakle ne zauvijek nekome nešto ograničiti prava slobode, ali sve sa ciljem da se ova pandemija što prije završi. Već sam više puta govorila da smo na istoj strani kao struka i kao znanost sa jednim ciljem, što prije završiti ovu pandemiju i stalno vam nudimo pomoć i rješenja, međutim niste ovo sve skupa prihvatili što vam struka kaže, niste ponudili cost benefit analizu stalno govorim o tome. Znači opravdanje je da se pokuša balansirati i zbog gospodarske situacije, međutim mi i dalje produžavamo pandemiju. Iskustva iz drugih zemalja govore da su ranije uveli mjere i imaju manje oboljelih i umrlih. Zašto stalno kasnimo? Evo tu smo malo u kuloarima pričali pa kao bilo bi manje punjenje PDV-a iz trgovačkih centra, međutim i troškovi liječenja bi sigurno bili još manji. Zašto to ne stavite na papir, zašto to svi skupa tu ne vidimo i javnost? Kad sam pitala ministra Beroše da evo očekuje se novi soj je tu, vjerojatno će trebat uvesti strože mjere da li ovaj zakon pokriva kažnjavanje baš svih odgovornih jer će možda stvarno trebati i u restorane i u kafiće, trgovačke centre covid potvrde, da li su svi adresati jasno definirati, što ste mi rekli? Dakle, čl. 47. st. 2. točka 8.a moguće je naknadno dodati sve adresate odlukom stožera. To je tehnički gledano jasno, međutim upravo je to problem na koji stalno Mi ćemo ovdje donijeti dopune zakona i onda stožer može važne odluke donositi mimo Sabora. Zato vam stalno dobronamjerno govorimo imamo kriznu situaciju u smislu ove pandemije koja traje predugo. Tražimo zato dvotrećinsku većinu ne zato da se vama tu inatimo nego zato da slušate i uvažavate sve što predlažemo, veću snagu i potpuni legitimitet ovim odlukama koje donosite, ne bi bilo toliko nezadovoljnih i građana i mnogih naših zastupnika, pa u krajnjoj liniji niti potpisivanja referenduma. Kako možete bitni sigurni što će reći ustavni sud? Osobno, a i mi kao klub uopće nemamo problema niti od toga kakva je korist testiranja, kakva je korist covid potvrda. Sama sam još i prije godinu dana tražila da se testira masovnije sve zaposlenike u svim ustanovama i poduzećima gdje se ljudi zapravo duže zadržavaju odnosno duže borave, gdje je mogućnost da virus, da se virus prenese veća. Nadalje, obzirom da se ova odluka 15. studenog 2021.g. je stupila na snagu, dakle da su obavezne covid potvrde kao preduvjet za obavljanje poslova za državne službenike i namještenike, javne službe itd. da sad sve ne čitam, naravno da se otvorilo pitanje da li se primjenom tih pojedinih epidemioloških mjera odnosno uvjetovanjem ostvarenja određenih prava posjedovanja covid potvrda stvarno ograničavaju ljudska prava, da li je dio građana diskriminiran, da li može doći na svoj posao itd.. Dakle, Dakle, kod covid potvrda vrlo je jasno, tu ćemo se svi mi složiti da su 3 temelja za dobivanje covid potvrde, cijepljenje, testiranje i preboljenje, znači nigdje nije napisano niti nigdje ne propagiramo da se neko mora obavezno cijepiti, ali postavljamo pitanje ako se neko iz nekog razloga ne želi cijepiti, znači ostaje mu testiranje, dakle da bi ušli u neki javni prostor neki si ipak moraju platiti testiranje. Što vam je s onim siromašnim građanima koji se iz zdravstvenih razloga ne mogu ovaj cijepiti, kako će si oni platiti? Što vam je sa studentima, da li je tu možda veći angažman JLS, države da se tim ljudima omogući dostupnost za testiranje, a velim ako nisu u mogućnosti sami si platiti? I zaključno, slobode i prava da ali ako ne ugrožava pravo pojedinca i…/Upadica: Imamo nekoliko replika, prva je poštovana zastupnica Katarina Peović. **Peović, Katarina (RF)** Dobar dan. A poštovana zastupnice Marić, dali ste nekoliko zanimljivih prijedloga i zapravo zapravo komentara. Ono što mene zanima je spomenuli ste sami da je liječnička struka uputila vladi i stožeru zahtjev da se covid potvrde donesu kao obveza za sve poslodavce i za ulazak u sve javne prostore vlada ih nije poslušala. Ja sam ovdje pratila izlaganje ministra Beroša, on na to pitanje zašto nije u privatnim prostorima odnosno zašto nije u šoping centrima itd. ista mjera rekao da je to balans između ekonomije i zdravlja, citiram, i da mi nemamo mogućnosti u prijevodu jel da nismo dovoljno bogati da te mjere provedemo. Po meni to je potpuno neprihvatljiv odgovor i smatram da tu HDZ treba udariti, ali s druge strane opet mislim da i opozicija, a i s vaše strane treba biti jasnije o tome što zapravo želimo,

pokušaj balansa. Dakle, meni je jasno kad mi s ove strane kažu je, pa ne bude punjenja PDV-a ako ljudi neće moći svi u trgovačke centre. Al opet govorim, pa dajte cost benefit analizu, koliko vam košta jedan dan na respiratoru, koliko vam košta boravak jednog pacijenta u bolnici, ljudski život nema cijenu, koliko bi bilo manje zaraženih i manje umrlih da se krenula, zato sam tu namjerno naglasila privremeno, znači struka je tražila za više ovih stavki privremeno dva tjedna. Ja sam tražila testiranje u zdravstvu, dakle i cijepljenih i necijepljenih kroz dva tjedna, ne cijeli život, dakle tražimo cost benefit analizu da nam podastrete. Nama je vrlo jasno u čemu je prednost, dakle prednost je istestirati ljude. Ja sam to i prije godinu dana govorila, svugdje gdje su zatvoreni prostori. Prema tome, ako smo sada u jeku pandemije onda da, svugdje treba postrožiti ove mjere i tu stojim čvrsto …/Upadica: Vrijeme/… iza struke. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedeća replika poštovana zastupnica Barbara Antolić Vupora. Poštovana zastupnice, vi ste liječnica i znate kako je zapravo raditi s pacijentima. U svom izlaganju izložili ste i nekoliko prijedlog koje se mogu prihvatiti ako će biti sluha. Međutim, vama pitanje ide na izlaganje vezano za to kako je zakon moguće zapravo provesti i na one osobe koje su medicinsko opravdano izuzete iz mogućnosti da budu cijepljene i kako zakon može biti proveden tamo gdje većina

rečenicu zapravo upotrijebila što bi bila nekakva mogućnost. Naravno da se ne mogu svi cijepiti niti jednim cjepivom, niti jednim lijekom, uvijek vam postoji netko tko ima opravdanu zdravstvenu kontraindikaciju i to sam isto spomenula. Što s onim građanima koji se, koji htjeli cijepiti, ali mu zdravstvena struka kaže čuj nemoj se, imaš kontraindikaciju. Dakle, u ovom trenutku da, vi možete stupiti u sabor ili ne znam u školu da vas se testira, besplatno testiranje, mislim besplatno, naravno da nije besplatno, da to sve ovaj proračun plaća odnosno svi mi, ali u tom trenutku čovjek ne mora iz svog džepa ovaj izdvojiti novac, ali pitanje je opet kako dugo, kolko država to sve skupa može podnijeti. Bilo je nekih naznaka, pa evo ne znamo kako će dugo biti besplatno, pa ovo, pa ono, pa dajte onda jasno recite hrvatskoj javnosti bit će besplatno ovolko dugo ili onolko dugo ili će biti stalno besplatno ili ćemo uključiti ovo što sam spomenula JLS …/Upadica: Vrijeme/…da se jednim dijelom uključe, evo to je rješenje. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS. Poštovana kolegice Marić, to vam je ko u životu, kad se hoćete dopast svima na kraju se ne dopadnete nikom. Tako da ja imam osjećaj da je i ovaj proces koji je vezan uz Covid-19. a riječ je zapravo o životu ili smrti da se je HDZ-ova vlada htjela dopasti po malo svima, na kraju se bojim bojim se nije dopala nikom i ako je to na razini papira sve ok, ali je na razini ljudskih života onda ti je ovo malo problem. Jednako tako se cijelo vrijeme s tom gospođom ili gospodinom strukom barata na ovaj ili onaj način. Dakle, nedosljednost u odlukama je jedan od problema. Od ovih ljudi koji se ne žele cijepiti pa nisu svi antivakseri, oni se ne žele cijepiti zato što preispituju i ne znam vi ste zaista i puno ste puta i u saboru govorili i slobodne govore koristili i čak svaki put i kad je ministar Beroš rekli da postoje neke stvari koje treba napraviti, pa kad će se ta struka konačno zaista početi slušat. hvala vam na pitanju i na komentaru, to je i moje pitanje kad će početi uvažavati nas koji vam otvoreno velimo da smo na vašoj strani u smislu da želimo da se poboljša da zdravstveni sustav, da želimo da se što prije izađe iz pandemije. Tako da evo treba pitati ministra i treba pitati vladu kad će poslušati u prvom redu struku. Ja jesam i struka i zastupnica al imate ljude koji su ajmo reći čisti od politike znači koji su potpuna struka, koji daju konkretne mjere. Ljudi koji rade svaki dan u intenzivi koji vide o čemu se radi i to se isto ne posluša. Dakle ne, nije situacija da se moramo dopasti svima. Mislite da mene neće ljudi koji se protive cijepljenju, antivakseri itd., pa šta nam sve govore, da smo sotone, da smo ne znam što zato jer govorimo ono što struka i znanost ističe. Ja se ne bojim reći svoje mišljenje zato jer smatram da je stručno i znanstveno potkovano, a sad hoće li ministarstvo i vlada konačno poslušati …/Upadica: Vrijeme./… pa valjda budu jednog dana. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedeća replika poštovani zastupnik Mišel Jakšić. Poštovana kolegice Marić vi ste u svojoj raspravi obuhvatili puno toga što se tiče i političkih odluka u radu stožera i svega onoga do čega smo danas dovedeni. No, ono gdje imate veliku prednost u odnosu na ostale kolegice i kolege zastupnike je da ste i liječnica. E sad ono što mislim da bi bilo dobro da javnost čuje, a vi sigurno imate jako puno podatka o tome, kakvo je stanje u našim općim bolnicama, koliko ljudi imamo po odjelima, kako to izgleda, a poglavito kako je stanje danas na sjeveru Hrvatske? Hvala vam lijepa. Hvala na pitanju. Dakle, stanje je jad, žalost i katastrofa ukratko rečeno. Zašto? O tome smo više puta govorili, više puta sam jasno rekla u čemu su problemi. Naravno da se moramo u ovom trenutku posvetiti pacijentima koji su dispnoični koji su teško bolesni, teške kliničke slike, moraš ga staviti na respirator …/nerazumljivo/… itd., i naravno da su kapaciteti usmjereni velikim djelom u liječenje Covid pacijenata. Tko trpi? Trpe ostali pacijenti ne zato jer smo mi jako zločesti nego zato jer ovo hitno stanje ima prednost. Ali to ne može biti više dugog vijeka. Znači ljudi ne mogu i ovi drugi koji jel nisu Covid oboljeli, ne mogu više tako. Znači imate pogoršanje malignih bolesti, šećernih bolesti, komplikacija. Dakle nama su formirani odjeli tipa kirurgija, neurologija to je sve pretvoreno u Covid. Nama kirurzi, neurolozi, endokrinolozi svi rade u Covidu. Pa nama je svima dosta Covida. To je ono što mora hrvatska javnost shvatiti. Nama je prvima dosta pandemije pa dajte nam zato …/Upadica: Vrijeme./… poslušajte. **Sanader, Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovana zastupnice Marić situacija na sjeveru Hrvatske nije dobra, ali morate reći kada postoje problemi recimo s respiratorima promptno se reagira, ukoliko je potrebna ispomoć također se reagira.

ljudi su aktivno evolvirani u kriznom stožeru koji su u HZJZ-u oprostite pa nisu oni veterinu završili jel. Ali pogledajte Svjetsko udruženje liječnika, 14. rujna predsjednik traži promjenu sa 3G na 2G, je li to Savezna Republika Njemačka usvojila, nije, razmišlja se o obveznom cijepljenju, nadam se da neće biti potrebno obvezno cijepljenje. Mislim da treba govoriti o problemima ali da treba ipak reći da je u Hrvatskoj situacija takva da ne treba govoriti o nikakvoj alarmantnoj situaciji i nikakvoj …/Upadica: Hvala lijepa. E poštovani kolega, mi se u puno toga slažemo, ali tu se s ovom riječju vašom ne mogu složiti. Dramatična je situacija. Znate zašto? Zato jer ova situacija traje već preko godinu i pol dana, sjetite se od kad smo mobilizirani, sjetite se što rade spomenula sam neurolozi, kirurzi, endokrinolozi, ja nisam svaki dan u Covidu, ali bome znam i šta je Covid palijativa znam kakva mi je situacija u poliklinika s čime se bavim ja s čime se moje kolegice rade, znači po tom pitanju je dramatična situacija jer mi ne možemo obavljati svoj posao na radilištima i za ono za što smo školovani. Zašto bi kirurg zbrinjavao pacijenta u Covidu, a mora ga jer nas nema dovoljno. Broj respiratora, vi znate da sam ja vrlo objektivna i poštena, postavila sam i pitanje i ministru Berošu i znam točno koliko ima respiratora i naravno da se može iz Zagreba dopeljati u Čakovec respirator u datom trenutku jel ne, ali može za sat, dva, tri, pet, ali tko će raditi na tim respiratorima. Pa mi nemamo dovoljno anesteziologa …/Upadica: Vrijeme./… intenzivista, pa ljudi su se morali doeducirati, Poštovana kolegice Marić, ja se toplo nadam i želim biti optimista kao i vi da će ovo svojevrsno ludilo sa pandemijom što prije završiti i da počnemo normalno, Ono što iz vaše rasprave proizlazi oko većeg slaganja kod donošenja odluka ja u odnosu na vas, na vašu stručnost, na vašu iskrenost, na vaše rečeno za ovom govornicom ja bih se s vama odmah složio da to bude odlučivanje 2/3 većinom ali nisam siguran da svi naši kolegice i kolege su ovdje jednoznačni u izričaju i da su iskreni ili govore sa figom u džepu i pokreću druge inicijative. Slažem se s vama da treba biti otvoren, pošten i da treba svoj stav iznijeti pod svaku cijenu. I vas osobno pohvaljujem na vaše inicijative za mobilne timove prema ministarstvu za što veću procijepljenost starijih osoba. Hvala lijepa. Hvala lijepa na pohvalama i idemo ono rikverc. Dakle, imamo mi puno inicijativa, ja sam slala amandmane i prijedloge, ne samo amandmane i za mobilne timove za cijepljenje u ovim zimskim mjesecima da bolje procijepimo starije stanovništvo i veći angažman saniteta ddd, ali sve ste odbili, baš me zanima kak ste vi digli ruku. Što se tiče dvotrećinske većine, vas je koliko? 77, slušali ste raspravu svih nas, jel neko od nas tu govorio barem većina od nas da ne bi podržali ono što struka predlaže? Zbrojite si, imali bi dvotrećinsku većinu samo da se posluša ono na što vam ukazujemo i na što vam stalno o čemu govorimo. Ja nisam s figom u džepu, a mislim da nisu niti kolege s figom u džepu, prema tome zbrojite si koliko bi nas dalo podršku onome u krajnjoj liniji što govorimo i što cijelo vrijeme tražimo, samo da se nas uvažava i ne bilo nikakvog problema. I ponavljam, veći bi bio legitimitet i veća snaga …/Upadica Sanader: Vrijeme./… svih ovih odluka i uopće ne bi bilo nikakvih pitanja, bar ih ne bi bilo toliko.

Poštovani prisutni g. ministre, poštovani predsjedavatelj. pred nama je dakle zakon u kojem ćemo zapravo ograničiti i dostupnost onima koji nemaju dovoljno za platiti da bi se testirali, jedna od činjenica koje smo danas čuli. Drugo je ono što ćemo ovim zakonom dobiti je to da neće dobiti legitimitet ovog zakonodavnog tijela, dakle opet će to biti neka politička odluka koja će dovesti opet u pitanje povjerenje koje i onako nije na visokoj razini. Kada sam postavila pitanje putem replike danas, pitala sam g. ministra da li ili tko je odgovoran da imamo taku nisku razinu procijepljenosti u Hrvatskoj, zbog čega tako niska razina. Odgovor je bio da neka ja čitam ono što stožer kaže i neka se ogledam na ljude koji jednostavno ne prihvaćaju ono što stožer govori. rekla bih dakle društvo ljudi su krivi zato što se nisu cijepili. To nešto duboko ne štima, nije u redu. Ono što je trebalo biti na početku jasno definirano ili napravljeno je da su građani trebali dobiti na ovaj ili onaj način suglasnost svojoj razini obrazovanja, društvenog položaja, bilo čega trebali su dobiti bolju i kvalitetniju informaciju. Činjenica je da je Vlada pokušala preko kampanje „Cijepi se, misli na sebe“, radili ste, radili ste, ali niste postigli cilj. Nakon dvije godine nije više moguće opravdati da se nekim drugim načinima nije moglo dokinuti ta razina i sve više rastuće nepovjerenje građana koje su imali prema ili koje imaju prema cijepljenju. Trebali ste naći bolje načine. Da li su i kada su naši učenici u školama bili dovoljno informirani o toj bolesti i kako se od nje pravilno zaštititi? Da li je to, to što se ide represivnim mjerama odgovor? Nikada, uvijek ćete naći onih koji će ići protiv toga nego za to. Legitimitet naravno političkih odluka dvotrećinskom većinom je završena priča za vas, vidim da ćete imati dovoljno ruku da to neće biti moguće postići, ono što oporba traži. A isto tako vas ponovo pozivam na to da time što uporno ustrajete zapravo na politizaciji svega toga uvećavate zapravo manjinu, glasnu manjinu koja je svakim danom sve veća. cilj da se ljudi zaštite cijepljenjem i da ta zaštita ne samo cijepljenjem nego na druge načine bude prihvatljivija većem dijelu društva što je nama odgovornima koji smo zapravo i bili dio te kapanje bilo u cilju to nećemo postići, to je sigurno da je to tako. Stanje pandemije očito će potrajati još dugo i dijalog koji svaka Vlada kada ima tako veliki problem mora postići sa oporbom nije postignut. Možemo očekivati još gore stanje. I stoga mislim da ovako odbacivati i s visoka reći narod je kriv ne može biti odgovor. Vlada je kriva, onaj koji je na čelu tog istog naroda koji ju je izabrao. Vlada mora naći prihvatljivije i bolje načine da ljude zaštiti ako hoćete i prevencijom i prije svega pravovremenošću. Ako bi bili djelovali pravovremeno sa više edukcije, sa više informacije sigurno da bi došlo do nekih da bi došlo do barem 10 ili 20, ja sad stvarno spekuliram, ali činjenica je da nepravovremeno djelovanje je dovelo do tog stanja koje imamo danas točka. Hvala. Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Poštovani ministre, poštovane kolegice i kolege. Najprije da pokušam otkloniti oporbene navode koji govore da je ovaj zakon obračun s političkim neistomišljenicima. Ovaj zakon je obračun sa kršiteljima zakona. Ako je u isto vrijeme politički neistomišljenik i kršitelj zakona onda imamo problem sa zakonom, ne sa HDZ-om ili vladajućom većinom ili Vladom i stožerom. Dakle, to je potpuno jasno valjda živimo u državi u kojoj je uspostavljena vladavina prava i pogotovo od onih koji su prisegnuli kako će poštivati Ustav i zakon. Ako je taj zakon donesen ovdje u HS-u onda smo ga svi dužni poštivati i nema tu jednakijih koji bi sebi uzimali za pravo a la carte koristiti i poštivati zakon kad mu odgovara hoću, a kad mi odgovara neću. Dakle, to je prva stvar. Druga stvar koju želim reći to da je oporba oporba u HS-u neartikulirana. O čemu se tu radi? Ja na kraju dana nakon što su klubovi iznijeli svoje stavove, ne znam, nije mi jasno je li problem sa načinom donošenja zakona ili je problem sa neefikasnošću covid potvrde? To su dvije vrlo bitne stvari. Ajmo ovu prvu, što se tiče načina donošenja o tome je li Sabor poštuje Ustav odlučuje Ustavni sud. Ustavni sud je rekao da Sabor je mogao da je htio vladajuća većina je mogla da je htjela koristiti čl. 17. jer postojeći čl. 17. govori da se u određenim situacijama ako je to i prirodna nepogoda pošto se može provući i epidemija pa time i ovaj ustavni referendum Mostov je bespredmetan jer i dalje će Sabor moći, a ne morati odlučivati kako će ograničavati ljudska prava i slobode. Dakle je li tu problem? Ustavni sud je rekao da Sabor može i čl. 17. i čl. 16. odlučivati o ograničavanju ljudskih prava i niko od nas u HDZ-u ne tvrdi da mi ne ograničavamo ljudska prava. Ograničavamo ih sukladno zakonu i Ustavu čl. 16. kada je u pitanju javno zdravlje može se kvalificiranom većinom, kvalificiranom 76 ruku o tome odlučivati, dakle tu uopće nema spora i nema dvojbe oko toga. I neće ovaj referendum ništa promijenit i dalje ne znam tko je pisao to pitanje ustavotvorno kad je i dalje ostavio formulaciju može, a ne mora jel i dalje ćemo ostati na istoj poziciji. Što se tiče efikasnosti i ništa neće efikasnost covid potvrde izmijeniti odluka dvotrećinskom ili natpolovičnom većinom, opet će to biti isti dokument koji nastaje temeljem cijepljenja ili testiranja ili prebolijevanja bolesti, dakle neće se tu u smislu efikasnosti covid potvrde promijeniti ništa. A kad govorimo o efikasnosti, e onda jedan dio oporbe govori da je neefikasna jer da i dalje onaj ko ima posjednik covid potvrde može zaražavat svog sugovornika i mi se u tome slažemo da može, ali puno manje, 20 puta manje. Ja mislim da je najveći dio ljudi koji uvažavaju dostignuća znanosti u 21. stoljeću i u oporbi suglasan s time da je covid potvrda dakle opravdana i sa medicinskog stajališta i da pomaže itekako pomaže u suzbijanju epidemije. Kada govorimo o ljudskim pravima, to itekako treba uvažavati činjenicu da treba biti pažljiv kada govorimo do ograničavanja ljudskih prava, ali svima onima koji su protiv covid potvrde je potrebno reći da bi ukidanje covid potvrde grubo, grubo ograničilo temeljna ljudska prava propisana Ustavom hrvatskim građanima. Jedno od temeljnih ljudskih prava Ustavom utvrđeno je i sloboda kretanja, a onda se postavlja pitanje gdje bi mi to i kako bi mi to tu svoju temeljnu slobodu kretanja, kretanja, ako hoćete i još što Ustav govori da li je izlaskom iz RH iz teritorija RH i povratkom u RH je temeljem Ustava sloboda svakog hrvatskog građanina pitanje koliko i u kojoj mjeri bez covid potvrde hrvatski građani mogu

Povrijeđen je čl. 238. vrijeđanje i omalovažavanje zastupnika. Zastupnik Bačić iznio je potpuno neutemeljenu i u javnosti višestruko demantiranju tvrdnju koja je i opasna po javno zdravlje, a to je da cijepljeni 20 puta manje prenose zaraze. Dokazano javno da je to naslov s jednog australijskog običnog portala, čak ni medicinskog portala i to je zvala gospođa Bubaš.

Uvjeren sam da ćete se složiti kako je epidemija bolesti covid-19 uzrokovana virusom SARS CoV-2 preozbiljna bolest da bi se prema njoj mogli olako i pomalo neodgovorno odnositi. Nesporno je da je Vlada RH kroz protekle dvije proračunske godine mnogim mjerama pomogla i građanima i radnicima i poduzetnicima, pa bih vas ja molio još jednom da podsjetite nas ovdje što je to sve Vlada u protekle dvije proračunske godine izdvojila, a vezano je za covid -19. Hvala. Odgovor. zaštite zdravlja građana RH voditi računa i o zdravlju hrvatskog gospodarstva i kroz ovaj segment brige za gospodarstvo, za radna mjesta, za sve radnike u Hrvatskoj najbolje govori podaci da smo u odnosu na visinu BDP-a druga po redu nakon Malte država koja je iz proračuna izdvojila sredstva kako bi svaki drugi zaposlenik u realnom sektoru u vrijeme najveće epidemije kada smo u jednom dijelu bili i locdown kada smo ograničavali poslovanje tim istim poduzetnicima, izdvojili 17 milijardi kuna kako bi se očuvalo 700 tisuća radnih mjesta u Hrvatskoj i ta sredstva su upućena prema 120 tisuća poslodavaca. Ta činjenica je omogućila da u ovoj godini Hrvatska bilježi rekordan rast BDP-a u Hrvatskoj. To su mjere sustavne, planirane i dobro provedene. Slijedeća replika poštovani zastupnik Damir Habijan. **Habijan, Damir (HDZ)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega, ja bi se osvrnuo na dva zapravo djela vašeg izlaganja. Prvi se odnosi ovo što ste rekli na kraju, a tiče se slobode kretanja, dakle to je i temelj, jedna od temeljnih prava EU, košto ste rekli i samog ustava. U tom smislu slažem se s vama da ovo pitanje promjene ustava iz inicijative gospode iz Mosta je bespredmetno. Što se tiče ove izmjene zakona, dakle i covid potvrda, slažem se apsolutno s vama. Postavlja se pitanje gdje mi to možemo ako se doista ne daj Bože prihvati ovakva inicijativa, gdje bi mi to mogli putovati. Negdje je ovdje bilo rečeno cijepite se jer neće bit problema. Međutim, covid potvrdu mogu dobit ili cijepljeni ili preboljeli ili oni koji su se testirali, dakle koji ćete to dokument, primjerice idete u Austriju, ostane u Sloveniji, tankate, ne možete uć u benzinsku ako nemate covid potvrdu, što ćete vi tamo pokazati, papirić da ste se cijepili na hrvatskom jeziku, što ćete pokazat na aerodromu u Španjolskoj? Dakle, razmislite malo o tome, ograničavate ljudima slobodu kretanja i to treba bit potpuno jasno. **Sanader, Ante (HDZ)** Izvorno kada je komisija, Europska komisija krenula u definiranje tog dokumenta, tog javnopravnog dokumenta, on je imao svojstvo putovnice. Već samim time kad govorimo da on jedno je vrijeme egzistirao kao putovnica jel, govorimo o tome da vam omogućuje slobodu kretanja i ja se ne slažem sa onima koji pokušavaju se nekako sakriti kako u vrijeme epidemije se ne ograničavaju ljudska prava. U vrijeme epidemije je zadaća države ograničiti ljudska prava. To je i pozivanje na potpune slobode, u ovo vrijeme treba živjeti onda izvan realnog vremena kad vam dnevno 60-70 ljudi umire ili u svijetu ne znam već koliko je milijuna, preko 5 milijuna ljudi je umrlo u svijetu, mi moramo voditi računa da je temeljno pravo pravo na život, temeljno ljudsko pravo, a pretpostavka životu je zdravlje da bite vi to zdravlje očuvali …/Upadica: Vrijeme/…da bi što manje ljudi umrlo vi morate ograničit određena ljudska prava. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedeća replika poštovani zastupnik Zvane Brumnić. Poštovani kolega Bačić, digo sam repliku u jednom trenu, onda praktički replicira sve drugo, al ostat ću pri ovome radi čega sam digao repliku. vi shvaćate logiku koju govorite, govorite da netko radi nešto nezakonito do sada, a tek sada donosite zakon kojim ćete to regulirati. Moram priznati meni nije jasna ta vaša logika, a činjenica da to radite pokazuje u stvari ono što je ključni problem HDZ-ovog vodstva u ovom trenutku u zemlji, a to je neorganiziranost i nesposobnost vođenja. dugo ste ovdje već gotovo čitavo vrijeme otkad smo počeli sa aktivnom borbom protiv epidemije i pandemije korone. I ministar je u svom uvodu rekao da smo dva puta mijenjali zakon, pa vas molim prije nego što se ustanete i replicirate me, pročitajte čl.47. zakona kojega danas mijenjamo, pa ćete vidjet tamo koje su mjere propisane i kaže i kaže, i druge mjere, i druge mjere. Te druge mjere covid potvrda koja nije izmišljotina ove vlade, niti ove vladajuće većine. Ta mjera je rezultat i donošenja Europske komisije i zajednice država kojoj mi pripadamo, a ovo se donosi samo zbog toga kako oni koji su dužni poštivat zakon će biti sankcionirani jer ne poštuju zakon. Zbog toga se danas donosi ovakav zakon. **Sanader, Ante (HDZ)** Vrijeme. Slijedeća replika poštovana zastupnica Sandra Benčić. Zahvaljujem se. Poštovani kolega Bačiću, dakle prvo ustavom zajamčene slobode i prava se ne mogu ograničavati na način koji nije određen zakonom, na način koji je jasan i predvidljiv, dakle ne može biti pod onim i drugo, dakle to ne može jer ne zadovoljava temeljne uvjete iz čl. 16., a to je jasnoća predvidljivosti i dostupnosti, a to su kvalitete zakona, dakle ne zadovoljava temeljnu kvalitetu zakona. Drugo, ustavotvorac je u čl. 17. rekao i on u čl. 17. govori o onim pravima i slobodama koja su garantirane i zajamčene ustavom, u 16-ici ne govori o onima garantiranim i zajamčenim ustavom eksplicite. U 17-ici radi tu razliku i kaže kad se sabor može sastati sabor odlučuje dvotrećinskom većinom, a tek ako se ne može onda vlada uz supotpis predsjednika, dakle ustavotvorac je razmišljao o načelu kočnica i ravnoteža.…/Upadica: Vrijeme/…Parlament, a tek kad ne može parlament onda vlada. **Sanader, Poštovana kolegice Benčić, ja vama mogu sto puta obrazlagati, vi to nećete nikad prihvatiti, ali to što vi ne želite prihvatiti što vam ja govorim, vi kao zastupnica trebali bite uvažavat ono što govori institucija ove države koja je nadležna tumačiti ustav. A čl. 16. ako ga želite pročitati pažljivo, pa ćete vidjeti da se ljudska prava i slobode mogu ograničavati, što se sada radi i što nitko od toga ne bježi, u slučaju zaštite javnog zdravlja i poretka

koje može stožer koji je ovlašten i kojem je sabor putem Zakona o sustavu civilne zašite i Zakona o zaštiti pučanstva delegirao da tu nišu mjera koristi kad on misli da je to potrebno, a ne ja i vi nego stručnjaci…/Upadica: Vrijeme/…kad misle da treba pojedinu mjeru angažirati i aktivirati oni je uzimaju iz niše koju je donio Zakon o sustavu civilne zaštite. Članak 238., mislim evo to je mislim malo povreda zdravog razuma. Dakle, svi govorimo to o tome da da u redovno vrijeme prava i slobode ograničavaju se zakonom koji se donosi u saboru običnom i kvalificiranom kako je već propisano za koji zakon. U redovno vrijeme. Mi ograničavamo prava građanima zbog evo ne smiju pijani vozit, to je redovno vrijeme. Izvanredno je vrijeme kada ograničavamo na način da netko ne može pristupiti poslu ako nije ispunio neke uvjete koje u redovno vrijeme ne smije. Dakle, izvanredno je vrijeme

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Bačić, klasično okrećete pilu naopako. To drugim riječima znači svoj govori odnosno ste krenuli o tome i prebacujete odgovornost na oporbu. Ovih 50% ljudi koji se nisu cijepili nisu odgovornost oporbe. Ovih 50% ljudi koji nisu svi antivakseri, svaka zemlja ima antivaksera negdje do 10%. Ovih 50% odnosno manje da bude poštena do kraja 45% ljudi koji se ne cijepe oni se ne cijepe između ostalog, između ostalih razloga jer su odluke bile neslijedne, mijenjali ste ih prema potrebi i pobijedili ste virus, odradili sve što ste odradili. koja je tu naglašavala koja je bila spremna dati ruku i davala je ruku za razumne prijedloge svaki put ste se prema njoj odnosili bahato. Jednako tako ja sam s ove govornice isto u slobodnom govoru govorila o Covid potvrdama i potreba uvođenja i bila prozvana u ovom istom saboru drugi dan fašistom. To ste sve zajedno zaboravili. Dakle, odgovornost je na vama i vašom vladi …/Upadica: Vrijeme./… i ovo nije rasprava o Covid potvrdi da ili ne nego nešto posve drugo. Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovana kolegice Mrak Taritaš kažete ovih 50% nisu odgovornost oporbe, kada bi sada okrenuo pilu naopako što mi imputirate onda znači da se vi zalažete za obvezno cijepljenje iz ovoga što ste vi sada meni izložili, izreplicirali vi se zalažete za obvezno cijepljenje i valjda će bit svi isto posto onda procijepljeno, a mi govorimo drugačije. Mi govorimo ne nego o Covid potvrdama, pa će onda građani birati hoće li se cijepiti ili će se testirati. I ovi preostali 50% koji se ne žele ili iz, i nije 50, 50% polako se to smanjilo mi smo došli 64% ili 65 već danas, 65% dakle 35% je onih koji se za sada ne žele cijepiti ili iz neznanja ili iz straha ili zbog toga što možda i vi kao oporba nosili odgovornost pa ih poticali da ih cijepe, a ne da to samo radimo mi u vladajućima. Prema tome, kad već govorite o toj pili naopako ispada da bi te vi onda njih svih na način da bite donijeli zakon kojim se uvodi obvezno cijepljenje. Kolega Bačiću, kažete da ovaj zakon ne donosite zbog političkih neistomišljenika to je apsolutno netočno. To je tako. Vi ste došli pred Hrvatski sabor samo da biste nam predložili kazne za nešto što nije donio ovaj Hrvatski sabor. Stožer je donio odluke o tome da se uvode Covid putovnice, na temelju toga ljudi dobivaju otkaze za što nema podloge u zakonu i na temelju toga ste vidjeli da imate problem sa Petrinom, Buljem koje neću ni spominjati i samo zbog toga ste vi došli pred Hrvatski sabor. Umjesto da ste, umjesto da ste kada se već ograničavaju prava i slobode, ako je već ta, to uvođenje Covid potvrda nužna mjera da bismo spasili ljudske živote i da bez nje u ovom trenutku ne možemo, da ste došli pred ovaj Hrvatski sabor i rekli, ljudi druge nemamo ili lockdown ili uvođenje Covid potvrda, hajmo donesimo zakon i propišemo konsekvence za kršenje tog zakona. Vi to niste napravili, vi ste došli ovdje u koraku 3 i to vas raskrinkava, sad se čuvate iz plamena …/Upadica: Vrijeme./… jer ste se uvalili u nešto u što niste smjeli. Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovana kolegice Glasovac, sad ću odgovorit vama jer mi je nisam imao prigodu još gospođi Benčić, a isti je stav, a to je da ustavotvorac odnosno čitaj Hrvatski sabor htio da obveže sabor, sam sebe jer je ustavotvorac i ovaj sabor koji sad zasjeda u ovom mandatu, da je htio i da mu je to bila namjera da se 2/3 većinom odlučuje ovo što vi tražite i gospođa Benčić i dio oporbe onda bi pisalo, onda bi vrlo precizno bio napisao u Članku 17. da u slučaju velikih kriza, elementarnih nepogoda, prirodnih nepogoda pa sad i epidemije pisao bi mora, a to pravnici itekako moraju lučiti jer je ostavljena je mogućnost saboru je ostavljena mogućnost da se odluči i to vam je Ustavni sud napisao

odlučuje sabor, ne može odlučivati sabor, nego odlučuje. Mogu se ograničiti, ali ako se ograničavaju o tome odlučuje sabor 2/3 većinom dajte čitajte Ustav. …/Upadica: Da, drago mi je./…

Poštovani predsjedavajući kolega Bačić je povrijedio Članak 238. vrijeđajući zdrav razum svih u ovoj dvorani pa uključivo i vas. Kolegica Benčić je sada pročitala na šta se odnosi ta riječ može. Mislim meni je strašno da netko tko upravlja društvom, tko je dobio većinu da upravlja društvom izvrće temeljne vrijednosti, odnosno temeljni akt ovog društva prema kojem bi se trebali ponašati. **Sanader, Ante (HDZ)** Dobro. Dobivate opomenu, vi ste dali čistu repliku.

A pardon, ispričavam se, još jedna povreda Poslovnika, poštovana Sabina Glasovac. **Glasovac, Sabina (SDP)** Ma znate šta, poštovani g. potpredsjedniče, ja imam osjećaj da uopće nema smisla čitati i tumačiti čl. 17, tu je sve jasno onima koji hoće bit jasno, ali g. Bačiću sada to ponovo objašnjavati je isto kao da objašnjavam ovom drvetu tu za vašim predsjedavajućim stolom, stoga odustajem od ovaj, uopće, dajte mi opomenu, što god, što sam zloupotrijebila, ali naprosto ne znam. **Sanader, Ante (HDZ)** Pa dobro, ali nemojte vrijeđati, molim vas našeg uvaženog kolegu zastupnika da je on kao stol. On je ipak ljudsko biće

Nego vas ne razumiju oni koji su dužni u ovoj državi utvrditi jesam li u pravu ja ili vi, a vi ste prisegnuli kao zastupnica da ćete poštivati Ustav ove države pa ga poštujte. A o vrijeđanju na tako niskoj razini puno više govori o vama nego o meni. **Sanader, Ante (HDZ)** Dobro. I vi dobivate opomenu pošto ste replicirali, a ne govorili o povredi Poslovnika. Sljedeća replika poštovana zastupnica Marija Jelkovac. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovani kolega Bačić. Ja mislim da je važno ono što ste naglasili na početku. Zašto danas donosimo ove izmjene Zakona? Prije svega zato što neki u ovom društvu ne žele poštovati ono što temeljem zakona trebaju poštovati, dakle kolegica Glasovac je sad rekla, zašto onda ne uvedemo lockdown, kao da lockdown nije ograničenja sloboda i prava, to je isto mjera kojom se ograničavaju sloboda i prava, kao što je i Covid potvrda. Mi jesmo u toj situaciji kada ograničavamo sloboda i prava građana, ali razmjerno situaciji u kojoj se nalazimo. I zato smo rekli, mjere su izbalansirane obzirom na situaciju, u određenoj fazi pribjegavamo onoj mjeri koja je za tu fazu najadekvatnija. Ne možemo reći da ne donosimo odluke kvalificirano. Svaka odluka koja se donose većinom koja je za nju propisana je kvalificirana, a nitko ne priječi opoziciji da glasaju svi za odluku koju donosimo.

manje što smo mi o tome rekli, o tome je rekao onaj koji je to u ovoj državi ovlašten i pozvan o tome reći i on je rekao da je ovakav način upravljanja krizom u skladu sa Ustavom i to je za mene završena priča. Nema parlamenta, zapamtite ovo, nema parlamenta u Europi, u Europi, a ili, još ću biti precizniji, u europskoj, u državama članicama EU, gdje taj parlament te države, a ja mislim da su to isto demokratske države, pretpostavljam da je Njemačka demokratska država, da je Švedska, da je Austrija, da su demokratske države, da je Francuska, da je Portugal, isto da su demokratske države. I tamo sabor ne određuje dvotrećinskom većinom. A na primjedbu kako netko tko nije liječnik upravlja, diljem Europe upravljaju admirali, generali i druge osobe koje .../Upadica: Vrijeme./... nisu nužno i liječnici, upravljaju sa .../Upadica: Sljedeća Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovani zastupniče. Evo, cijelo vrijeme oporba zaziva donošenje ovog i drugih zakona dvotrećinskom većinom. Naravno da slušajući rasprave je to gotovo nemoguće jer sve rasprave se svode na to da su uglavnom protiv onoga što se predlaže od strane Vlade i od HDZ-ove većine i zbog toga je to dvotrećinska većina .../Upadica se ne Drugo, htjela bi samo još nešto naglasiti, potvrdu ovome što hoću reći, vi ste rekli da su neartikulirani i slušamo ih od rasprava ide od zahtijevanja i zazivanja krajnje strogih mjera i lockdowna dakle isto tako, s druge strane tvrde da su ove mjere za koje se tvrdi da su preblage, a mi mislimo da su balansirane su diktatura, a oni u isto vrijeme zazivaju ograničavanja slobode kretanja i mjere diktature.

koje je HS propisao Zakonom o zaštiti pučanstva, a tamo je niz mjera, niz mjera neke od njih sad nisu na snazi, dakle mi smo kao zakonodavac utvrdili taj okvir, propisali smo koje se to mjere u vrijeme kada se proglasi epidemija ili pandemija na razini svijeta, na globalnoj razini, koje to mjere može Stožer u pojedinom trenutku aktivirati. Ja ne mogu si zamisliti situaciju u kojemu bi ovaj Sabor iz mjera koje je propisao donosio provedbene mjere pa će onda utvrditi da li je u 2.C, to sam već rekao, osnovne škole u Sinju, da li će biti online nastava ili neće. Da li ćemo, ne znam, na nekom placu trešnjevačkom tamo imati 5 štandova ili 20, a, ili da li će se u ograničiti u općini Đulovac

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a. Povrijeđen je Poslovnik čl. 238. ja bih rekla da je uvažena zastupnica Murganić govorila o tome šta oporba govori radi, ja to od oporbe nisam čula, to što je ona ja nisam čula, to što je ona rekla ja u nijednom času nisam mogla ni zaključiti bez obzira koliko želim biti dovitljiva da je to oporba rekla. Da ste osigurali procijepljenost mi danas uopće ne bi raspravljali o covid potvrdi da ili ne, da je procijepljenost nacije …/Upadica Sanader: Vrijeme./… 80% danas uopće ovaj zakon ne bi imali u raspravi. vi dobivate opomenu, ovo nije bila povreda Poslovnika. Sljedeća replika je poštovani zastupnik Josip Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepa. Uvaženi kolega Bačić, evo nedavno gledam na jednoj društvenoj mreži pojavio se veliki naslov kolege Grmoje, ovako kaže, srušit ćemo stožer, ukinut ćemo covid potvrde. Onda o kasnije u objavama objašnjava kako kroz referendumska pitanja koja nitko ne razumije, pa onda navodi dvotrećinsku većinu. I sad kada to … se isto nešto pita je tako? Ja mislim da da, u toj dvotrećinskoj većini. Kako ćeš srušit potvrde ili stožer na koji način, kojom dvotrećinskom većinom? Onda oni objašnjavaju. Testirajte se dobit ćete potvrdu, pa smo protiv potvrda, pa i cijepite se ali smo protiv potvrda, pa onda kažu zatvorit ćemo vas u Hrvatsku nećete nikamo ić jer bez potvrda ne možeš nikamo ić. Znači totalni jedan kupus loših poruka i pokušaj da se izvara narod na ovom referendumu. Zaista da li je to ekipa kojoj treba vjerovat? Ljudi koji ne znaju uopće što govore i što pišu, a znaju da ne mogu ništa,

kako je netko govorio od kako je svijeta i vijeka, kad su krizni trenuci, a epidemija covida-19 je krizni trenutak kako je to puno puta jutros rekao ministar bez presedana svugdje u svijetu i uvijek u svim državama i demokratskim prije svega egzekutira izvršna vlast, preuzima upravljanje krizom jer je izvršna vlast po svom ustrojstvu brza i efikasna. Evo vam rasprava u HS-u dok bi dok bi mi donijeli neku odluku kako to oni zagovaraju kriza bi već i prošla. I to se po samom smislu Ustava podrazumijeva da izvršna vlast reagira brzo i promptno. Čuli smo

Molim vas nemojte međusobno komunicirat. Izvolite, zastupnica Burić. a ja smatram da treba još jedanput podcrtati ono što ste posebno naglasili jer možda neki ovdje nisu dovoljno dobro shvatili, a to je da su zdravlje i život conditio sine qua non slobode, dakle pretpostavka slobode, a ne obrnuto jer da bismo bili i da bismo imali ustavno pravo na slobodu prije svega trebamo bit živi, a poželjno bi bilo i da smo zdravi i mentalno i fizički i duhovno i duševno. I mrtvom čovjeku ne treba nikakva sloboda i on je imati ne može, a posebice ne onu koja je Ustavom zajamčena. Dakle, galama oko zaštite osobne slobode u tom smislu u režiji Mosta i ostalih

u odluci Ustavnog suda je napisano da čl. 17. podrazumijeva donošenje odluke, a ne zakona, dakle odluke kojom se može Sabor dvotrećinskom većinom propisati slobode i prava koja se mogu ograničiti, dakle odlukom ne zakonom. Ali se može postaviti sljedeće pitanje, pazite da kvalificirana većina u Saboru podrazumijeva činjenicu da postoji Vlada jer bez kvalificirane većine nema Vlade, pada Vlada. A što je moje protupitanje, ako se ne može uspostaviti dvotrećinska većina što onda? Hoćemo onda ne boriti protiv epidemije, tko će donijet mjere onda? Mislim to je opravdano pitanje, što ako se dvotrećinska većina ne može pronać u Saboru kako ćemo se borit protiv epidemije, tko će donosit mjere? Hoćemo mi ovdje dolaziti iz dana u dan tražiti i skupljati jednog po jednog zastupnika … dvotrećinske većine ako je ne možemo dobiti, a s druge strane divlja epidemija stotinjak ljudi umire,

Hvala lijepa. Poštovani kolega prvo koristim priliku da vas kritiziram jer ste i tu, a i u medijima više puta rekli da mi iz oporbe ne nudimo nikakva rješenja, nismo konstruktivni itd. Ja nisam stručnjak za naftu, ali bome za zdravstvo jesam i sad smo u pandemiji puno toga smo vam podnijeli kao rješenje i prijedloge ništa ne slušate. Ajmo se sad vratiti na ovo o čemu sad raspravljamo, da li ste vi uspjeli shvatiti koji dio oporbe vam što govori? Da li ste uspjeli barem zbrojiti koji dio tu vam proturječi nešto? Znači nismo protiv cijepljenja, nismo protiv covid potvrda, nismo protiv testiranja, ono što samo želimo i što vas molimo i apeliramo čitamo svi mi i čl. 16. i 17. i čl. 47. da imate veći legitimitet, veću snagu i veću težinu svih ovih odluka imali biste tu dvotrećinsku većinu jer smo svi na istoj strani po tom pitanju. A ako, čega se bojite? A ako čl. 17.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Kolegica je povrijedila čl. 268. Poslovnika omalovažavajući ovdje sve 238. Poslovnika, omalovažavajući ovdje sve nas iz razloga što govori kao da mi ne donosimo odluku, pa i ovaj zakon sa legitimitetom. To nije točno. Mi donosimo to upravo sa onom većinom koja je propisana za taj zakon i to je legitimno, a isto tako je legitimno da vi svi glasate za to ako već ste za sve te mjere. …/Upadica: Vrijeme/…. Niko vas u tome ne priječi…/Upadica: Vrijeme/…pa ćemo poslati javnosti poruku …/Upadica: Vrijeme/…kako svi želimo da društvo bude (HDZ)** Dvije opomene dobivate. Imamo slijedeću povredu Poslovnika, Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Čl. 238., kolegica potpuno izvrće i omalovažava ono što sam ja rekla, potpuno…/Upadica Dakle, ja nisam rekla da ove odluke običnom većinom nemaju legitimitet. Ja sam vam govorila dobronamjerno upravo zato da ne bi vam se događalo ovo što imate vani, nezadovoljstvo, referendum itd., da ima veću snagu i veću težinu, a nisam rekla da odluke nemaju legitimitet. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedeća opomena poštovani zastupnik Josip Borić. Odustaješ? A ne. Hvala lijepo. Povreda Poslovnika, čl. 238. Kolegice Marić, vi govorite da ste vi predlagali neke mjere, pa vaš kolega kojeg ste izbacili, ja mislim da ste vi u SDP-u još uvijek pa g. Ostojić je rekao da vas je cijelo vrijeme molio da predložite nekakve mjere i da niste uspjeli ništa predložiti kao SDP i onda ste ga izbaciti iz stranke radi toga i sad govorite da ste ovdje predlagali nekakve mjere, nikakve vi mjere niste predlagali. **Sanader, Marić. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa. Danas ste mi baš onak dali štofa, znači čl. 238., kolega Boriću u ovom trenutku je potpuno nebitno jel neko SDP, nije SDP, dal je neko nekog zbog ovog ili onog izbacio. Mi vam govorimo tu vrlo jasne prijedloge i rješenja kako zaustaviti pandemiju. Nek vam ministar kaže kolko, kolki od nas smo mu konkretne stvari predlagali i vi to sve izvrćete. Ja sam vam već jedanput rekla da ste šampion izvrtanja onoga što mi govorimo i što radimo,

Kolegice Marić, hoće li cjepivo biti efikasnije ako ga doneseno dvotrećinskom većinom? Hoće li bit efikasnije cjepivo ako ga donesemo dvotrećinskom većinom? možda hoće, čisto sumnjam. Ne, nemate kolegice Marić, oporba nema stava kad je u pitanju prijedlog odluke

gdje ste vi to uobličili, gdje ste vi to napravili? Što niste napravili odluku iz čl. 17.? Ovdje mene prozivate, napišite je, evo sad je, pokušao je nešto napisati Domovinski pokret, vidjet ćemo, vi niste, SDP nije.

je to napisano? Napišite izmjene zakona u kojima ćete propisati mjere, pa ćemo to vrlo rado kolegice Marić raspravit, vrlo rado. To je druga stvar, to kad bude, to da. S obzirom da su prijedlozi često nemušti moramo ih odbacit. Vidim da se razvila jedna vedra atmosfera o ovome, ali ne baš ni striktna kakva bi trebala bit po Poslovnika, a ovaj repliku ima poštovani zastupnik Bulj, izvolite. Kolega Bačiću, ove izmjene su sankcije od 30 do 50 tisuća kuna i sanitarne inspektore još im dajmo pendreke kraj njihovoga posla kojega imaju ionako na pretek, pendrek. Znači ništa se drugo ne minja, al vi ovim minjate, ne minjate ono šta bi tribalo da dvotrećinskom ozakonite covid potvrde, dvotrećinskom većinom. To vam i čl. 17. ustava govori, al ustav je očito vaš, iza ustava je samo Bog, a očito jedino Branko Bačić i Andrej Plenković i ministar Beroš. Ovdje u ovome trenutku triba govorit o meritumu. Meritum je isključivo i samo sankcije za one koji su poštivali zakon jel ovo dosad je bilo nezakonito. Evo zašto niste mene kaznili kao gradonačelnika ministre ako sam kršio, zašto me niste kaznili, a i sad kad donesete, a ne donesete li dvotrećinskom većinom ja vas neću poštivati jel ja sam gradonačelnik i cijepljenih i necijepljenih i sirotinje i bogatih i livih i desnih. Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Kolega Bulj, podrazumijeva se i ne samo Zakon o zaštiti pučanstva nego brojni drugi zakoni da su čelnici lokalne samouprave odgovorni ljudi i da će provoditi zakone jer su zbog toga i prisegnuli, a kad se već drznu ne poštivati zakon kojega su dužni poštivati štiteći iste one ljude koji su ih na neposrednim izborima izabrali i dali im i u ruke alate da ih štite od onih koji zakon krše trebale doći s ovim zakonom, ne da bi se covid potvrde uvele jer su one uvedene u zakonodavni sustav nego isključivo da bi se kaznili oni, pa ko hoćete i politički neistomišljenici, ja se toga ne libim reći, ali ne zato što su neistomišljenici nego zato što krše zakon. To, ne znam zašto to ne možete razumjeti, to je toliko jednostavno, dakle ovaj zakon, to je,

Kolega je povrijedio čl. 238. gdje me vrijeđa da ja kršim zakon. Ja ne kršim zakon, ja poštivam zakon nije, to nije nikakva uvreda, pa dobivate opomenu. Vama je to već druga opomena skrećem vam na to pozornost. .../Upadica se ne čuje./... Poštovani zastupnik Franko Vidović. Kolega Bačiću, dakle slušao sam vas cijelo vrijeme pažljivo, nije g. Borić šampion izvrtanja .../Govornik se ne razumije./... evo, ja vam odajem priznanje, stvarno. Dakle, na čemu vi padate? imate ljude koji, na čemu padate, imate ljude koji nisu protiv cijepljenja, koji nisu protiv maski, koji nisu protiv Covid potvrda, ja sam jedan od tih. Ali vi mene mobilizirate protiv vaših mjera. A sa druge strane, ja to želim poštivati, ali ovaj način na koji vi radite, vaša dosljednost umjesto da se ovo .../Govornik se ne i da ste tad došli sa zakonom, vi dali ste nakon godina i po dana sa zakonom i to zakonom je ste propisali sankcije od 50, 60 tisuća kuna. Koga ćete vi to kazniti? Oćete mene kazniti jer sam zaboravio stavit kad sam ulazio u dućan? Oćete me kaznit zbog tog?

to se na vas ne odnosi. Da ste zakon pročitali pa biste vidjeli da niste vi taj koji potpada pod sankcije u zakona, pročitajte pa ćete sami sebe razuvjeriti. Dakle to se na vas ne odnosi. To za početak. A druga stvar, vi ovdje meni želite reći da vi tjerate dešpet što bi mi rekli u Dalmaciji. Mi to znamo šta je dešpet. Dakle neću vam podržati mjeru, ne zato što je loša, nego zato što ste je donijeli kvalificiranom, a ne dvotrećinskom većinom. To ste se tako, Kažete, mjera je okej, sve je u redu, ali neću vam zato što vi, zato što ne idete na dvotrećinsku većinu i što, na taj način želite reći da mi ne uvažavamo oporbu. Mi uvažavamo oporbu i nitko vam ne priječi, što vam je rekla kolegica Jelkovac kad već uvažavate mjeru, kad mislite da je dobra, da je pametna, da je opravdana, da je efikasna, pa je podržite. Zašto vam, zašto vam taj dešpet ne dozvoljava da dignete ruku i da bude 120 ruku za ovaj Zakon? Evo, to mi objasnite, a ne se na mene ljutiti, pomalo i vikati, ne vidim koji je to razlog.

ne razumije se./... Temeljem čl. 240 st. 2 izričem vam opomenu s oduzimanjem riječi do kraja rasprave o ovoj temi. Poštovani zastupnik Mišel Jakšić. Kolega Bačić, bez obzira na naša politička razmimoilaženja, u suštini, svaka vam čast jer to što vi već desetljećima branite kao šef kluba od presumpcija nevinosti do toga da je normalno da se uhićuju ministri, premijeri, do svih mogućih situacija koje ste branili do zadnje kapi krvi, kapa do poda. No, danas vam baš nešto do kraja ne ide, ne znam jeste li iskoordinirani kako treba sa svojim klubom i ako se pozorno sluša sve što ste rekli u raspravi i u replikama, u nekoliko navrata dolazite u kontradiktornost sami sa sobom. Od toga, oporba je kriva što je stupanj procijepljenosti takav, do toga da je dobro da sve odlučuje izvršna vlast, do toga da smo trebali ovako, ali kad bi da nije sve centralizirano, tako da ste sami sebi nekoliko puta skočili u usta pa da toga da oporba mora biti empatična jer ljudi umiru jer je vanredno stanje, ali zapravo nije vanredno stanje, zapravo smo liberalni. Pa vas pitam, tko je proglasio pobjedu nad koronom? Da li znači da sve kopiramo od Europe pa i idemo u lockdown kao i sa Covid potvrdama i što još zapravo možemo u ovim zakonodavnim .../Upadica: Zahvaljujem g. potpredsjedniče, poštovani kolega Jakšić. Ja mislim da ste vi ovdje replicirali kolegici Anki Mrak-Taritaš, ne meni jer je ona je rekla da ispada da je oporba kriva zato što je mala procijepljenost, prema njenom razmišljanju, to je rekla gđa. Mrak Taritaš pa poslušajte što je rekla. Dakle vi meni ne replicirate g. Jakšiću. Vi meni ne replicirate. A što se tiče rada Stožera, Stožer je kroz proteklih 19 mjeseci pokazao da je štitio zdravlje i da je štitio gospodarstvo RH. Da je zahvaljujući takvom radu Stožera i Vlade i vladajuće većine, Hrvatska na na kraju ove godine će imati rekordan rast BDP-a, nikad više zaposlenika i nikad manje nezaposlenih. Nakon jedne krize bez presedana. To govori o uspješnosti ili neuspješnosti. A vaš dojam, vaša percepcija, to je vaša stvar, vaša i SDP-a, ali nemojte tražiti da tu vašu percepciju dijele i oni koji se bore svakodnevno sa tom krizom kako bi bilo što više zdravih ljudi i da bi bilo što više očuvanih radnih mjesta .../Upadica: Hvala, hvala, hvala./...

Što se tiče naše percepcije, pa vi sami govorite da moramo biti empatični prema toliko je ljudi umrlo i da je vanredno stanje, a onda vaše kolege vele da zapravo stanje nije vanredno, nego je teško. Samo bi vas još pitao, ako ćete mi odgovoriti, da li znate prve zakonske izmjene oko Covida, s koliko su glasova donesene i da li je bila dvotrećinska većina i s obzirom da danas jedino i isključivo tumačite mislite što mi mislimo .../Upadica: Hvala. Hvala. Hvala./... a ne što govorimo, žao mi je znate i sami da je bila replika, ja vas molim, evo, ajmo malo smiriti strasti. Nemojmo zlorabiti instituciju povrede Poslovnika, nema to smisla. Ima dovoljno prilika da kažemo svi sve što mislimo za, protiv, itd. Sad će govoriti poštovani zastupnik Zvane Brumnić, izvolite. Molim vas ajde, kolega Bačić, kolega Bulj nemojmo. **Brumnić, Zvane (Nezavisni)** Ode kolega Bačić, a ja sam baš mislio da će mi replicirati. Poštovani kolege, poštovani ministre nakon kolege Bačića i svih ovih replika moram priznati da je dosta teško nešto suvislo govorit. Ali ajmo pokušat kolegama s desne strane pojasnit što to znači demokracija, što znači demokratski proces, zašto postoji taj demokratski proces, zašto postoji 2/3 većina. Ta 2/3 većina postoji zato da bi kad je zakonodavac donosio zato da bi praktički cijelo društvo sudjelovalo na neki način u donošenju nekakve odluke da bi ta odluka imala legitimitet društva. Ono što je ključni problem, ja sam prvi put kada sam s ove govornice govorio bit će sposobnost upravljanja u kriznim situacijama. Koliko sposobno upravljate govori činjenica da imamo najviše ili među zemljama koje imaju najviše umrlih, a koliko će stvarno ljudi umrijeti u ovoj zemlji zahvaljujući ovakvom načinu vaše ponašanja i ovakvom upravljanju vidjet ćemo danas 5 ili 6 godina. To je ona stvarna istina. Tek tada ćemo vidjeti rezultate ovakvog upravljanja. Danas ovdje nema premijer na ovoj točci, što mislite zašto. Zato što mu je nekoliko puta lakše se nositi sa problemom u Ukrajini i raspravljati pod navodnicima sa Putinom nego što je braniti zakonodavnost ovakve odluke pred Hrvatskim saborom. Zato ga nema ovdje. Inače ovo, to smo razgovarati sutra kad se on vrati, a možemo se složiti da je ovo dovoljno velika kriza da o njoj progovori najodgovornija osoba ove zemlje, a to je premijer. A sad malo da se nadovežem na nešto što ispada da svaki put spomenem sa ove govornice, a to je meni jedna od dragih političarka koje je jučer otišla, čovjek bi rekao u političku povijest, a to je Angela Merkel, jel stvarno mislite da kada ovaj premijer bude odlazio da će se Njemačka pozdravit s njoj, da će se Hrvatska s ovim premijerom pozdravit kao se Njemačka pozdravila sa Angelom Merkel, ne. Zašto ne? Zato što je ona znala vodit Njemačku, zato što je kada je trebalo bila iskrena prema svojim građanima. Rekao sam vam prošli put poslušajte se na koji način se obratila prvi put kad je ustanovljena problem korone svojim građanima i što im je rekla, što očekuje od njih i zašto nešto radi. To se očekuje od onoga tko je lider. Vi ste došli ovdje predložili zakon i sami ga branite na način da predlažete zato da biste mogli nekoga kaznit. Pa nije smisao zakona kažnjavanje. Smisao zakona je da napravite dobro ovom društvu, da napravite dobro ovom narodu. To je smisao zakona. Da li to ovime postižete? To biste postigli time da ste u ovaj sabor došli sa mjerama, prijedlozima zakona i usvojili ga tako da poslušate sve što vam dobro kaže oporba. Ja mislim da nema nikoga u ovoj sabornici, ja se mogu složiti na svoj način vidi kako treba pomoći hrvatskom društvu. Pa poslušajte što vam ljudi govore. Pitajte ministra što sam mu rekao? Nisam ni jednu stvar rekao u lošoj namjeri. Rekao sam isključivo i jedno u dobroj jer mislim da se analizom mjera koje smo donijeli, analizom događaja koji su se dogodili možemo izvući zaključke kako u drugom koraku biti bolji. Kad ste prvi put donosili mjeru meni je bilo potpuno jasno da je donosite napamet, da se kockate ko cijeli svijet jer se nije znalo s čime se susrećemo. Jučer je predsjednik svjetske ili europske zdravstvene organizacije rekao da mu se čini da će ova pandemija trajati još godinu dana i da će onda možebitno ovaj virus prerasti u endemski odnosno da će se početi pojavljivat sezonski kao gripa, da vrlo vjerojatno virusi se tako nekako slično ponašaju. I dobro je da se pronašlo cjepivo, tko ga želi neka ga uzme, tko ga ne želi neka ga ne uzme, ali ono što

Kolega Brumnić, ostao sam kad ste rekli da sam otišao kako vam mogu replicirati. Vaš, vaša se rasprava svela na jedan politički govor o tome kako ovaj premijer i ova vlada, vladajuća većina pogrešno, krivo vodi Hrvatsku kroz ovu epidemiju pa kad kažete kad on ode neće biti ispraćen kao Angela Merkel. Vi i vaši kolege često puta tvrdite o tome kako smo rekli i premijer i mi da smo pobijedili koronu u prvom valu i da smo zbog toga pobijedili na izborima. Pa bi vas ja podsjetio i da nakon toga još su bila 2 vala i onda su došli novi izbori lokalni i na tim izborima ta ista stranka čiji je to predsjednik

Danas smo čuli da ste prvi povukli mjere protiv Omicorna vjerojatno u dogovoru s transformerima. Transformerima znači ovi koji su povukli mjere s kim su se dogovarali. A što se tiče toga koliko vam hrvatski narod vjeruje to sam imao raspravu neki dan. Izvezli ste 70 milijardi EUR-a ljudskog potencijala. To je ono što je napravila ova vlada, to je povjerenje u ovu vladu. Sad će govoriti poštovana zastupnica Anka Mrak Taritaš. Izvolite. Hvala lijepa. Poštovani ministre, državni tajniče, kolegice i kolege, potpredsjedniče Reiner, ja ću malo glasnije govoriti da mi potpredsjednik Reiner ne zaspi ili ne zadrijema. Dakle, o čemu mi danas raspravljamo? Ne raspravljamo o Covid potvrdama jer Covid potvrde su činjenica. Ne bi mi raspravljali i danas uopće imali ovaj zakon da je vlada odradila posao koji je trebala odraditi i da je procijepljenost 80% i opće ne bi raspravljali o Covid potvrdama da, ne, kako, tko se kažnjava, tko se ne kažnjava jer on opće bi bila tema rasprave i ne bi trebala biti tema rasprave. Ali zašto mi danas uopće imamo raspravu? Zato što nas je HDZ doveo i HDZ-ova vlada svojom lošom komunikacijom, nejasnim porukama, politizacijom i iznimkama od pravila za koje je vaša odgovornost, zamutili ste vodu. I u toj zamućenoj vodi od ovih 45 jer prema onom što sam vidjela je otprilike 55% procijepljeno 45 ne, od tih 45 antivaksera je možda 10-tak posto ovi ostali su zbunjeni porukama koje jesu. I umjesto da zaista se podupiremo, imamo jasne poruke koje jesu jer od korone se umire, od korone je nama umrlo jedna, jedan Makarska ili jedan Knin kako god hoćete, ne mi danas ponovo pilu naopako. Mi danas ponovo raspravljamo o čemu? Raspravljamo o dvije teme. Kako će se kazniti oni koji to ne provode jer da je 80% procijepljenost uopće ne bi, ne bi bila dilema da li imamo ili ne, dakle mi raspravljamo o kaznama, raspravljamo o sankcijama i tu još jednu stvar su vladajući napravili. Žele političku odgovornost podijeliti na sve. da je sve bilo dobro i da smo mi na procijepljenost 80% jer u pitanju koje sam postavila ministru dao mi je vrlo jasan odgovora. Pitala sam zašto toliki broj mrtvih, ali to sve tabele pokazuju, ako vam je veća procijepljenost manji broj je mrtvih, ako je manja procijepljenost veći broj je mrtvih. I ja sam tehničke naobrazbe, obožavam sve krivulje i tabele i sve mi je tu jasno. Prema tome apsolutno je jasno zašto je ovako veliki broj mrtvih u Hrvatskoj. Ne bi ih bilo da nam je veća procijepljenost. Ne bi o tome morali raspravljati. Ali u političkoj odgovornosti kad se nađete pred zidom, a našli ste se pred zidom, ne znate kako dalje i mislite da ćete kažnjavanjem nešto postići onda ajmo kad je dobro ja sam zaslužan, a kad je krivo ajdemo odgovornost na sve to zajedno. Pa se onda ukazuje da oporba ovaka, naka, da je ovo, da je ono. Oporba je apsolutno jasno artikulirana. Nekoliko sam puta s ove govornice jasno rekla svoj stav i ponavljam to svaki put. Jasan stav je cijepite se, cijepimo se, cjepivo je dostignuće koji je i vjerujte znanosti. Nemojte vjerovati ni meni, nemojte vjerovati ni stožeru, nemojte vjerovati ni vladi premijera Plenkovića, nemojte vjerovati svim onima koji se javljaju u javnom prostoru, vjerujte svojim svojim roditeljima, vjerujte sebi. Pa svi mi smo se do sada cijepili i ne znam koliko puta i nije nas nitko pitao. Kad smo se cijepili nismo pitali čijim cjepivom se cijepimo ovako ili onako. Vratimo se u situaciju velikih boginja kad je cijela bivša zemlja bila procijepljena u jednom dahu, ali nije bilo u prostoru nekakvih poruka koje su bile dvosmislene. Nije bilo poruka da imamo ovo ili ono. I da se vratim na dvije teme koje ovim zakonom niste regulirali. Jednu temu koju niste regulirali, a to je pitanje postoji opravdani medicinski razlozi zašto se netko ne smije i ne može cijepiti. Ja sam bila jedna od onih kojih sam bila, bila sam djevojčica 3 razred osnovne kad su bile velike boginje i nisu me mogli cijepiti i bila sam mjesec dana zatočena. Prvih tjedan dana mi je bilo super jer nisam morala ići u školu, pa mi je to bilo odlično, ali tih mjesec dana nisam smjela van i nisam smjela u kontakt s nikim jer me nisu mogli cijepiti. I znam što to znači i to još uvijek se sjećam. Dakle, postoje medicinski razlozi zašto se netko ne smije cijepiti. Tim ljudima šta ćemo, njima ćemo zabranit da izlaze van, zabranit ćemo da idu u institucije, umjesto da zakonom kažemo za te izuzetke tko ih i kako definira. I druga tema, apsolutno je jasno zašto ovaj se zakon donosi. Donosi da se pojedinci mogu kaznit. Nema ni jedne odredbe kad vi kažnjavate samo pojedinca ili oni koji vode nego uvijek kažnjavate i pravne osobe. Zašto i ovaj put to niste napravili?

Poštovana zastupnice Mrak Taritaš ja vam zahvaljujem što kao osoba koja snažno zagovara cijepljenje ovim postojećim cjepivom kakvo je da je, pošteno kažete da se ne može većinu ljudi koji se ne žele cijepiti etiketirati kao antivaksere, nego su ljudi zbunjeni. Mislim da je problem u početku što se ljudima mulja, što su odluke netransparentne i što se ljudima ne govori istina jer ljudi su zbunjeni zašto ja moram u 9 mjeseci 3 put primati cjepivo. Bi li bilo poštenije reći ljudima znanost je uspjela napraviti to što je uspjela u tih 9-10 mjeseci, cjepivo nije savršeno, izvjetri možda za 3 mjeseca, ali za imunokompromitirane i starije je ipak bolje i pokazati im neke statistike. Bi li to bilo bolje govoriti o realnosti kako jest nego mistificirati, a onda ljudi vide u stvarnosti da je drugačije pa se razočaraju i više ništa ne vjeruju. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana zastupnica Mrak Taritaš. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo. Ja sam i nekoliko puta rekla, pa ću ovaj put ponovit. Da ja nisam slušala ni stožer, nisam slušala ni vladu premijera Plenkovića, slušala sam zdrav razum, slušala sam one koji se u to razumiju. Znate ja kad idem negdje drugdje ili kad idem doktoru sad ja ne kažem čuj ja bi da mi operiraš to, ali da mi operiraš da mi to traje recimo operacija 20 minuta jel toliko imam vremena. Vidjela sam na YouTube da se to stvarno može tako napravit i onda lijepo da budem s nekakvim finim koncem tu da budem da mi to lijepo sašiješ i da ja nakon recimo dva dana moram ići doma jel ja to sve znam, to mi nikad nije palo na pamet. Jednako tako kad je riječ o cijepljenju slušala sam one koji su o tome meritorno govorili i govorili cijepite se jer ako se ne cijepite umrijet ne prenijet ćete nekom drugom nego umrijet ćete. Prema tome, ali poruke od našeg stožera su bile zapravo lov u mutnom, pa malo ovako, pa malo onako, pa smo malo pobijedili, pa malo nismo …/Upadica Reiner: Hvala./… i to je jedan Hvala uvažena kolegice. Evo na tragu ovoga što vas je pitao kolega Raspudić ja mislim da imamo stvarno dva problema, jedan je korona, drugi je HDZ i HDZ-ov stožer kad se ta dva problema spoje imamo jednu Godzilu kakvu nemaju druge države članice EU. Nedavno je bio na HRT-u jedan fantastičan dokumentarac o tome kako se korona krizom nosila Danska koja je među prvima uvela covid potvrde, tamo to nije izazivalo otpor kod građana jer su to građani vidjeli kao mogućnost za normalizaciju života i načina života na kojeg su navikli. Ali tamo je Vlada komunicirala i o mogućim nuspojavama i o tome da će se pratiti gdje se to i u kojim slučajevima nuspojave pojavljuju. Tamo je Vlada dobro vodila računa o rizičnim skupinama koje cjepivo ne mogu ili ne smiju primiti, tamo se napravilo sve da se strahovi jednog dijela pučanstva

Kad smo imali raspravu otprilike pred godinu dana je bila interpelacija i imali smo do kasnih večernjih sati, ministar Beroš je taman prebolio koronu, a ja sam bila doma i od doma se javljala i bilo mi ga je moram priznati onako žao jer sam znala o čemu je riječ. Tu je sjedio do tri, četiri ujutro, meni je malo lakše bilo doma sjedit nego njemu tu i tad smo mi svi zajedno jasno pitali i rekli, kakvu imate namjeru napraviti kampanju cijepljenja, jesmo tad već bili svjesni. Prvo cijepljenje je kod nas bilo između Božića i Nove godine i tad smo bili svjesni niz stvari i rekli morate napraviti dobru kampanju cijepljenja i mora bit interes da se nacija procijepi. U Danskoj je to bilo moguće jel u Danskoj žive Danci. I u Švedskoj su neke stvari bile moguće jel tamo žive Šveđani. Kod nas očito bez halabuke, bez uopće povišenih tenzija …/Upadica Reiner: Hvala./… ne možemo ni običnu stvar kao što je procijepljenost napraviti. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sljedeći će govoriti poštovani zastupnik Miro Bulj. Izvolite.

koji su to radili, ja kao gradonačelnik grada Sinja koji je omogućio i cijepljenje i testiranje svim ljudima. Jedina mjera je ovdje kažnjavanje. More se dogoditi bumerang, bumerang je vrlo čudan jer ako donesete dvotrećinskom većinom kršite Ustav, ministre, kršite Ustav. Temeljna ljudska prava i slobode su nešto što se teško izborilo i ne može to vi, Borić, ne znam Bačić Branko, Milorad Pupovac o tome odlučiti. Dvotrećinska većina HS to je čl. 17. HS to je čl. 17. ja se slagao ili ne slagao. Mi imamo ovdje problem što cijeli dan govorimo o mjerama, a u biti imamo nelegalnu upotrebu covid potvrda nelegalnu. U sedmom mjesecu, osmom kad su EU i države uvodile te potvrde premijer Plenković i vaša Vlada ste tvrdili da nećete uvesti covid potvrde. Odjednom kao drumski razbojnici ste to nametnuli lokalnim čelnicima, kao drumski razbojnici bez ikakve podloge i to radite non-stop kontradiktornošću svojih poruka. Kolegica je govorila maloprije o cijepljenju, pa 18 godina profesionalni vojnik znate koliko sam cjepivo primio? Ako triba bit će eksperimentalno, ali ću se boriti za slobodu izbora, ako triba eksperiment dobrovoljno se javljam. Nedavno sam dao i krv dobrovoljni sam davatelj krvi, ali što ste napravili od ovoga naroda? Pogazili mu dostojanstvo, kršite u Saboru Ustav, napravili ste od ovoga tijela poslušnost da krši Ustav ustavotvorac HS. Da, ja sam donio kao gradonačelnik odluku da ne mogu nezakonitu odluku poštivati i da sam gradonačelnik svih i cijepljenih i necijepljenih i nisam antivakser, ali svaki čovjek mora imati slobodu nikako prisilu, a poglavito nezakonitu prisilu protuustavnu prisilu. Vi ste ljudima ugrozili pravo na rad bez zakonskog i ustavnog utemeljena jer da je drugačije vi danas ne bi donosili ovaj zakon. Ovaj zakon je samo sankcije kolegice i kolege, samo sankcije, ovo je božićna diktatura. Bila je nekad 6. januarska na ovim prostorima, ovo je božićna diktatura. Ona zna biti ministre bumerang. Ovo je klasična stožerokracija di mi ustavotvorci delegiramo Ustav i dali smo stožeru nezakonito, poglavito ako ovo izglasate jednostavnom većinom 76 ruku, ne dvotrećinskom većinom. I što očekujete vi kolega Boriću? Kod mene možete u grad i cijepljeni necijepljeni, ako imate potrebu i testirani …/nerazumljivo/… tako svaki građanin moga grada. Nikada temeljna ljudska prava i slobode ja neću kršiti u svome gradu dok sam gradonačelnik svojim građanima temeljem odluke sabora koji je protivustavan. Ne moramo se slagat u ničemu kolegice i kolege, izglasali ovo sa 76 ruku to je klasična trgovina to nije 2/3 većina. Bez obzira na moj stav da je 2/3 većina ja bi to uvažava. A imali ste priliku. To su kolege iz oporbe u pravu, imali ste, niste je napravili. Radite, napravili ste stožerokraciju. Tolike ovlasti, čak da ministar tu odluku i donosi nego stožer, pa ministar je rekao prvi zapovjednik vaš policije, ministar, je rekao da do 4. siječnja ne vride testovi, to je rekao 5. studenoga, da neće tolerirati kakav je on stručnjak,

Hvala, imamo nekoliko replika prva je poštovanog zastupnika Borića. Hvala vam lijepo. Kolega Bulj ja razumijem vas i vašu potrebu da vi grad Sinj pokušate sebi politički podrediti, ali ja vam tvrdim odgovorno grad Sinj nikada neće biti buljograd, uvijek će biti grad Sinj bez obzira na vaše političke apetite. Razumijete? I zato je to vaše ponašanje malo čudno. Ovdje prisegnete da ćete poštivati Ustav i zakone, onda je replika Mire Bulja u Sinju kao gradonačelnik kaže ja to neću, ne da mi se, radi mojih političkih apetita. I onda tvrdite krivo da građani ne poštuju, poštuju tamo kad uđu u školu, županijske ustanove, u neke državne institucije u gradu Sinju morat će pokazati potvrdu. To što, da li dolaze u grad kod vas, e to je zabrinjavajuće jer ja ne znam što vi tamo radite u tom gradu. Jeste podijelili građanima kante za smeće? Ne znam, riješili neki problem, jer kaže jedna stara dobra izreka di ti Miro Bulj obećava malu torbu ponesi, malu torbu. Poštovani zastupnik Bulj. **Bulj, Miro (MOST)** Drago mi je kad Plenkovićeva pahuljica onako inspirira me. Da, nikad gore HDZ nije prošao od '90.-te nego sad, pometen, Al drago mi je baš ti birači, mogu vam pokazat mailove mi kažu svaka čast, ne dijeliš narodu protuzakonito. Ja poštivam zakon jer da je zakon valjan Plenković je naredio ministrima na sjednici vlade kaznite Bulja i ostale. I ministar pravosuđa kaže ne moremo ga kaznit, moramo minjat zakon. Pa je bila kalkulacija oće 10.000 ga kaznit, 20, 30, 40 tako je bilo. Znači ja sam radio u skladu sa zakonom. A rezultati u Sinju pročitaj, možete ih samo sanjati, nikad ih niste ostvarili pa čak ni od prvog predsjednika RH. Prvog predsjednika RH …/Upadica: Molim vas ne iz klupe./… to govori o vašem radu do sada. A grad Sinj je slobodan grad i ja sam gradonačelnik svih građana i cijepljenih i necijepljenih i lijevih i desnih i HDZ-ovaca, svih. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Slijedeća replika je poštovanog zastupnika Raspudića. **Raspudić, Nino (Nezavisni)** Poštovani zastupniče Bulj, ja ne znam kad se ide u Sinj jel treba ponijeti malu ili veliku torbu jer ne dolazim iz ovoga miljea koji se razumije u torbe, pa neću o tome nego o nečemu drugom. Mi smo ovdje zakonodavac. Svaki od nas predstavlja jedan 150 jediniti dio zakonodavca kao mali kamenčić u ovom mozaiku. Međutim, vi ste se sada našli i u poziciji pasivnog zakonodavca jer se zakon mijenja zbog vas, zbog Ureda predsjednika. Predsjednik je rekao on ima vojsku, ima kerove kaže njemu je malo lakše, spominjao se i gospodin Petrina koji je u međuvremenu malo i ušutio. Dakle, zanima me kakav je to osjećaj biti pasivni zakonodavac jer predsjednik vlade Plenković je eksplicitno rekao nakon što su uveli Covid potvrde da će on davat posteriori naložit svojim ministrima da se mijenjaju zakoni kako bi se mogli kršiti ljudi poput vas koji na tome ne inzistiraju. Poštovani zastupnik Bulj. **Bulj, Miro (MOST)** Pa ovdje se može čak promišljati o sukobu interesa jel, tribalo bi me prijavit sukob interesa, moga bi sam sebe prijavit u stvari kao saborski zastupnik da glasam o zakonu, ali reći ću vam iskreno. Ja sam ponosan što sam poštivao Ustav RH, a ovaj zakon je potvrda toga. Potvrda toga da sam poštivao Ustav RH. I ovo dosada je bilo sve protuzakonito i netko mora odgovarati za to. Vi ste protuzakonito ljudima nametili da su Covid potvrde da, bitne i na poslu, su, gubili su posao ljudi, ne mogu se kretati i sad i još korak gori radite. Umjesto 2/3 da poštivate Ustav vi opet svojom tom trgovačkom većinom želite Pupovac i HDZ simbioza riješiti problem u Hrvatskoj i nametnuti šesto januarsku pardon,

jer vidljivo je iz ovoga da je napravljen upravo na temelju tog vašeg otpora pa onda nekih kolega koji su vas slijedili sa pokušavanjem nekih kažnjavanja no međutim ljudi ne shvaćaju ako netko nešto odluči da nisu niti kazne baš dovoljne da spriječe to. Nažalost mnogi ljudi koji ovdje donose zakone su se odmaknuli od naroda, ne sudjeluju u razgovorima sa narodom kao jednakim nego ih gledaju s visine i vole da im se persira, a u tom slučaju ne znaju što narod iskreno misli. dobro ste rekli vi ste gradonačelnik svih građana i tako to treba biti i vjerujem da imate pravu informaciju što narod misli jer inače se ne biste suprotstavili i evo ne bi dobili svoj zakon. Hvala. Hvala lijepo. Pa činjenica je da smo mi cijeli dan pričali kolega Lenart o Covid mjerama, međutim ovdje se ne spominju Covid mjere ovdje imamo samo sankcije što potvrđuje da lokalni čelnici koji su i Predsjednik Republike Zoran Milanović su bili 100% u pravu jer ne bi bilo ovoga prijedloga. Premijer je rekao na vladi ministrima da me kazne, da me kazne, kaznite ih, odsičite im glavu. A ovo je samo potvrda, nemamo mi nikakvih izmjena, da građani znaju nikakva izmjena samo sankcije da legaliziraju bešćutne Covid potvrde koje nisu garant zaštite ljudi i oni nažalost s Covid potvrdom i cijepljeni prenose Covid. To ja mogu tvrdi na radnom mjestu gdje sad upravljam. I ja nikada neću poštivati protuustavne odluke pa makar kakva kazna bila, gladan bio, gladan.

Kako je uopće krenula ova priča s Covid potvrdama? Krenula je kao prevara javnosti. Citirao sam riječi predsjednika vlade Plenkovića i ministra Božinovića, Plenković 28. rujna, Božinović 25. listopada gdje govore kako se u Hrvatskoj neće uvodit Covid potvrde eventualno u bolnicama, kad vidi evo Covid potvrda. Isto će možda biti uskoro s obveznim cijepljenjem ili sa cijepljenjem djece kao uvjetom da pohađaju školu. Što nam daje misliti suprotno. Dakle, krenulo je prevarom javnosti. Onda je nastavilo se mimo zakona. Eksplicitno kaže predsjednik vlade Plenković nakon što su uvedene Covdi potvrde od strane stožera da će naložiti svojim ministrima da se mijenjaju zakoni kako bi se Covid potvrde ozakonile tj. kako bi se predvidjele i neke sankcije. Dakle, svi oni koji ih nisu poštivali nisu djelovali mimo zakona i nije bilo načina da ih se kažnjava. One su diskriminatorne, državni službenici ne moraju plaćati test još dok ima testova uskoro ih vjerojatno neće ni biti jer vidimo da nisu predviđeni kao stavka u proračunu, a običan čovjek koji nije državni službenik da dođe na radno mjesto ga mora platiti. One su arbitrarne, one su nelogične. Umirovljenik ode u kockarnicu malo kocka, pa ode u shopping centar, e kad dođe u gradsku knjižnicu onda mora ako će uzeti knjigu mora imati Covid potvrdu, a ovamo nije morao imati. Ono što je najgore što su ovakve Covid potvrde kakve su donijete opasne. Opasne. Mi smo prije više od mjesec i pol dana, sve ste radili sami, uzeli konce potpuno u svoje ruke i ponavljam vaša je odgovornost u potpunosti. Vi ste odgovorni zašto je ovoliko mrtvih ili ste vi zaslužni zašto nije 30.000 mrtvih jer ste svojim mudrim vođenjem u ovim okolnostima broj je ostao samo toliki. Ne znam, vrijeme će pokazati, podvlačit će se crte i radit računice. Dakle, odgovornost je isključivo vaša. Nama je ostalo samo da apeliramo i da bučimo u saboru i javnosti. Apelirali smo na ovom mjestu prije više od mjesec dana navodeći ne iz treće ruke kao zastupnik Bačić naslove nekih australijskih portalčića nego navode The Lancet a kasnije i Oxfordsko istraživanje da i cijepljeni prenose virus. Imali smo dojave od liječnice koja je necijepljena, testira se, dolazi na odjel, kaže kolega koji je cijepljen dolazi šmrcav, kiše, kašlje, ne testira se i on je unio to na odjel. Dakle i praksa i znanost je to pokazivala. Prije više od mjesec dana smo vas molili na ulazu u bolnice testirajte sve. Trebalo vam je više od mjesec dana da ovaj tjedan tek pokrenete to kao pilot projekt. Tko je odgovoran za sve koji su umrli u međuvremenu u zadnjih mjesec i nešto jer je došlo do proboja u bolnice preko cijepljenih što je potvrdio i ravnatelj varaždinske bolnice. Dakle, Covid potvrde su ne samo neučinkovite, nelogične, diskriminatorne, arbitrarne nego su dokazano opasne ovakve kakve jesu jer daju lažnu sigurnost po pitanju prijenosa virusa. Kakva je budućnost? Što će se uskoro događati? Nastupajući njemački kancelar Scholz je rekao čim preuzme dužnost skratit će vrijeme trajanja Covid potvrda cijepljenima na samo pola godine i nakon što prođe pola godine i cijepljeni će se smatrati necijepljenim. Dakle, sada se obraća jednako i cijepljenima i necijepljenima. Paradoksalno nama se uskoro može dogoditi veliki porast broja necijepljenih jer slijedimo i mi ovaj put. Netko se cijepio 2 puta, netko će i 3 možda neće 6 i 7 ako ne dođe bolje cjepivo. Dakle, vrlo je krhka ta granica između cijepljenog i necijepljenog. S druge strane Ivana Pavić Šimetin ne znam gdje nestao gospodin Capak, njegova zamjenica jučer mrtva hladna izjavi Covid potvrde nakon treće doze će trajati neograničeno. Na temelju kojih znanstvenih istraživanja ona tvrdi da nakon treće doze osoba više se ne može razboljeti od Covida ni za godinu, ni za pet, ni za deset, ni prenositi ga. Ili ovo rađenje komercijalne panične za cjepiva u smislu sve dam samo da prodam, evo obećat ću vam i da ne treba nikad više neograničena potvrda ali je, ajmo sad na brzinu. Pa to je potpuno neozbiljno. Jel ista znanost stoji iza Ivane Pavić Šimetin i savjetnika njemačkog kancelara Scholza koji kaže da će skratiti na pola godine trajanje potvrde cijepljenima. Ovo je čitav jedan niz nelogičnosti i suludih stvari o kojima treba govoriti i govorit ćemo.

Kolega Raspudić, eklatantan primjer kršena Ustava je dokaz da se ovim zakonom izmjenama u biti ništa ne mijenja osim kazni što priznaju sankcija da je bilo sve protuzakonito. Znači sve mjere oko Covid potvrda su protuzakonite. I zato ste dobro ocijenili i cijepljeni i necijepljeni svi potpišite za referendum, kada ne žele poštivati čl. 17. onda se mi izborimo na referendumu neka narod odluči. U Švicarskoj je bio referendum bez obzira na rezultat. Što se boje referenduma, što se boje dvotrećinske većine? Koji je razlog da se bojite naroda? Nema razloga. Znači da je poruka jasna, potpišite svi jer ovo je tek početak što vas čeka narode moj. Cijepit će vam i djecu, uvjetovat će vam kad ćete iz podruma smit izać, ovo je stožerokracija i covid potvrde radit će i što im je god volja. Nino (Nezavisni)** Pa evo kad ste spomenuli primjer Švicarske taj primjer je pokazao da referendum nije ništa strašno. Narod ima povjerenje u vas, raspišite sami referendum, evo da se mi ne smrzavamo sad i ne skupljamo potpise. Raspišite referendum pa nek narod kaže ne, ne treba dvije trećine u Saboru, dovoljno je mi vama vjerujemo ovoj vašoj većini sa Pupovcem i Hrebakom i tuti kvanti i to je dovoljno. Raspišite referendum, evo Švicarska je pokazatelj nije ništa strašno, ne boli. Testirajte tu svoju potporu u većini građana koju ste uvjereni da je imate i nabijate nam na nos svoju izbornu pobjedu, evo raspišite referendum. U Švicarskoj je bio referendum ljudima su ok ovakve covid potvrde, sve u redu. Naravno razlika je u tome što se u Švicarskoj cijelo vrijeme stvar vodi transparentno i kroz parlament, dvodomni i što je ovo drugi referendum i građani znaju da lako s 50.000 u tri put većoj zemlji od Hrvatske mogu ga opet raspisat zato vjeruju odlukama. **Reiner, Poštovani kolega Raspudić. Evo dovoljno ste primjera naveli besmislenosti covid potvrda na ovakav način koji se koriste. Ja ću navesti još jedan iz svog praktičnog života, evo neki dan stanem na Ivanjoj Reci nadopuniti ENC, uđem u prostor gdje može biti samo jedan debelo staklo sa dva mala proreza, dva službenika maska do očiju, di vam je maska, ajde stavim masku, gdje vam je covid potvrda, ok izvadim covid potvrdu da bi nadopunio ENC. Onda dođem u Zagreb pa idemo iz Sabora do svog stana do Črnomerca uđem u tramvaj jedva sam se ugurao unutra, neki kašlju. Gdje je tu covid potvrda? Da li bi trebala i tu covid potvrda? Bi. Što onda vrijedi covid potvrda ovdje ne možemo niko nikoga zaraziti, a tamo gdje se svi voze jedan na drugome tamo je ne treba. Radite copy-paste mjere u tome je problem o tome mi pričamo. Dajte napravite racionalne mjere, pa nije problem testiranje, nek se svi testiraju Poštovani kolega. Od početka, dakle od činjenica da je unižena struka time što nije postupano odmah po ovom zakonu o kojem razgovaramo o suzbijanju zaraznih bolesti nego se vadi civilna zaštita, od činjenice da proces kao u ostalim europskim zemljama ne vodi ministar zdravstva nego osoba koja je diplomirala ONO i DSZ dakle pendrek, represija, kontrola je njima uvijek bila primarna, a ne znanost i znanstveno mišljenje preko notornog slučaja Hrebak do toga da u jednom danu je drugačije na Pelješkom mostu nego u Sinju itd., itd. Ljudi su izgubili povjerenje u stožer koji ovo vodi. I ponovit ću još jednom, bit naše referendumske inicijative je učinkovitija zajedničke borba protiv ove epidemije, da stvar vratimo u Sabor, da damo čvrste legalne i legitimne temelje toj borbi jer kakvegod mjere donijeli i represiju ljudi će to sve manje slušati. Naš je problem što ljudi ne poštuju mjere koje su već donesene, a kako će poštovat kad su izgubili povjerenje. poštovani zastupnik nas verbalno siluje ovdje sa referendumom, a to nije tema danas ovdje ove priče nego je sasvim nešto drugo. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Kolega Šimičević to nije to je bila replika, o referendumu se pričalo od početka što god ja mislio o njemu itd., prema tome dobijate opomenu. Ide se puno šire u temu negoli što striktno govori ovaj tekst zakona ovih par članaka i ja ne mislim da je to loše. Kolega Bulj je svojedobno pričao o Lećevici npr. koja stvarno blage veze nema sa time, ali svejedno pričao je pa nek je pričao.

diktaturu Andreja Plenkovića, božićnu diktaturu koju vi podržavate i kršite Ustav, to sam spominjao. Vidim da ćete mi isključiti veselo, ma isključujte pa šta sad, …/Govornici govore u isto

i to je treća, prema tome ne možete više govorit do kraja teme. **Bulj, Miro (MOST)** Zašto opomena treća? Jeste sebi dali opomenu što ste me spomenuli van konteksta? Što ste vi mene spomenuli kao predsjedavajući?

Poštovani zastupnik Habijan, izvolite. **Habijan, Damir (HDZ)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani zastupniče. Evo doista pažljivo slušam ovo što vi iz Mosta ovih nekoliko tjedana propagirate i govorite, dakle ako ja dobro shvaćam vi ste protiv testiranja, vi ste protiv covid potvrda, vi ste protiv cijepljenja. Jedino što sam od vas čuo dakle bilo je prije onih tri tjedna na tzv. festivalu slobode Ivermektin to ste predlagali i ono što sam čuo od vaše supruge da se testiraju svi, to sam već danas u replici spomenuo. Dakle, Slovačka je to provela vidimo koji je rezultat, najviše preminulih po broju stanovnika u svijetu. Dakle, ja vas molim recite što vi, čak i da se usvoji ovo sve što vi govorite, da Sabor ovdje svakodnevno raspravlja koje maske, koje mjere, dakle da se samo time bavimo, a to je ono što vi tražite. Što vi konkretno predlažete u ovoj dakle borbi protiv pandemije, koje su to mjere? Ako nije Covid potvrda, nije testiranje, nije cijepljenje, ništa ne odgovara.

Ali apsolutno sve. Dakle, mi nismo protiv cijepljenja, nego jasno govorimo da to treba biti sloboda izbora svakog građanina uz dovoljno informiranosti. Da, sloboda postoji. Da ste nekad probali, vidjeli bi koliko je dragocjena. Drugo, nikad nismo govorili o testiranju svih kao što je bio pokušaj u Slovačkoj, nego o testiranju osjetljivim ustanovama gdje su umrle tisuće ljudi nepotrebno u zadnjih mjesec i pol dana otkako upozoravamo ono što je i znanost potvrdila i praksa. Dakle, testiranje, .../Upadica: Molim vas, nitko od nas nije spominjao Ivermektin, bili smo na skupu gdje je netko to lupetao. To nije naš stav. Dakle stavljate nam u usta nešto što mi uopće ne govorimo niti podržavamo. Mi, prije svega, zahtijevamo da se stvar vrati u Sabor, da se dvotrećinskom većinom odlučuje o ograničenju ljudskih prava i sloboda pa što Sabor odluči, neka tako bude.

koja koristi nažalost ovu vrlo ružnu situaciju da bi stekla jeftine političke poene. Dakle, niste odgovorili ništa konkretno. Ništa konkretno, a vaša supruga je na radiju izjavila testiranje svih. Mogu vam poslati snimku

ja sam ju jako dobro čuo kad je u replici govorio, to nije bilo sad nego u replici. Ovaj,

Dakle mi jasno govorimo da treba testirati sve na ulazu osjetljive ustanove. Vrlo jasno. Druga stvar, da odlučivanje treba vratiti u Sabor dvotrećinskom većinom. A onda neka se raspravlja o stvari. Naravno da ćete dobiti opomenu. Istina ili neistina koja se ovdje iznosi, nisam ja koji će procjenjivati taj, da li je to istina ili neistina, a ovo je bila replika, pa onda naravno, moram vam dati sljedeća rasprava bit će poštovanog zastupnika Ivana Ćelića, izvolite.

jednu skupinu koja relativizira znanstvena dostignuća, ono što kažu krovna stručna društva koja poziva na građanski neposluh, koja relativizira s jedne strane, uspjeh cjepiva, s druge strane, relativizira učinkovitost testiranja pa smo čuli da smo trebali samo raditi brze antigenske testove ili visokonepouzdane testove na slinu jer jako boli kad se stavi bris nazofarinksa u nosnicu, s druge strane, postoji oporba koja postavlja pitanje tko treba odlučivati o pandemiji, da li je to Stožer ili je to HS. Stožer Stožer je donesen na temelju zakona koji je izglasan u ovome Saboru, poštuje se načelo djelotvornosti i načelo razmjernosti, Stožer donosi odluke u suradnji sa Ministarstvom zdravstva, HZJZ-om pod izravnim nadzorom pod izravnim nadzorom Vlade RH, tako da je zapravo Vlada ona koja donosi odluke i kao u drugim zemljama, dakle te odluke treba donositi sve brže i brže. Tu je nemoguće biti konzistentan jer mi ne znamo što će biti za 3 tjedna sa Omikron sojom, tako da ta priča o dosljednosti je po meni potpuno, potpuno promašena. Ono o čemu možemo raspravljati zašto je stopa procijepljenosti u RH 65%, zašto nije 85%. Neka objašnjenja su recimo, visoke procijepljenosti u Portugalu, Španjolskoj, Italiji, imala je situacija recimo, u Madridu, ledena dvorana gdje se zimski sportovi prakticiraju je bila mrtvačnica. Tamo je bilo u prvome valu jako puno umrlih, kao i u sjevernoj Italiji gdje je to po meni također, jedan od psiholoških razloga jer je užas pandemije bio vidljiv, za razliku od nekih dobro demokratski uređenih zemalja, tipa Njemačke, nisu samo ljudi iz Balkana koji žive sada na području SR Njemačke i Turci razlog zašto je niska stopa procijepljenosti. Dakle, pitanje povjerenja u političke institucije je također, jedno od pitanja. Dakle kada se govori o niskoj stopi procijepljenosti, onda se govori o povjerenju u Vladu, o povjerenju u politiku, o povjerenju u medije, pa čak i u zdravstveni sustav. Kolegica Mrak-Taritaš je dobro rekla, dakle broj antivaksera je do 10%, je li? Međutim, postoje ljudi koji su zbunjeni, koji su nesigurni i kojima ljudi poput naših kolega iz Mosta koji su sad započeli referendum i koji daju podršku, javnu podršku prosvjednicima, unose određenu konfuziju da odustanu od cijepljenja jer cijepljenje je ne znam valjda samo izmišljotina koja se provodi u RH, kao i covid potvrde. Mi smo prvi uveli digitalnu covid potvrdu, ali probajte prijeć preko granice u bilo koju zemlju članicu EU, pa ćete vidjet da li je potrebna covid potvrda ili nije. O učinkovitosti covid potvrde nisam čuo niti od premijera, niti od ministra zdravstva, niti od nikoga od stožera da je rekao ako imate covid potvrdu nećete se zaraziti i ne možete se zaraziti jel. Moj odjel nije hitni odjel, znači svi oni koji dolaze na odjel ako nisu cijepljeni moraju da se ne može dogoditi sutra, ali to uvelike, uvelike smanjuje vjerojatnost prenošenja zaraze i te priče imamo sada dojavu od ovoga od onoga. Znači ako pogledate u javnom sektoru 14 i po tisuća njih 14.400 će vam reć ono što je rekla kolegica Marić cijepite se i to je temeljna poruka. Ja pozivam kolege iz oporbe da pokušaju se ipak usredotočit uza sve primjedbe koje oni imaju i koje mogu stajati ili ne moraju da se usredotočimo na sadržaj i da podrže ove izmjene zakona jer se treba cijepiti jer je covid potvrda učinkovita jer se treba testirat. Hvala. Imamo i na vaše izlaganje više replika, prva je poštovane zastupnice Grbe Bujević. **Grba-Bujević, Maja (HDZ)** Hvala g. potpredsjedniče. Kolega, u javnom sektoru je do sada testirano 570 tisuća ljudi, od toga je pozitivnih bilo 8.515. Epidemiolozi kao struka izračunali su da je to 8 tisuća manje teže oboljelih, 400 životno ugroženih manje u bolnicama, a 80 manje na respiratoru i od toga 30 manje umrlih. Znanost i struka nam nude rješenja, a ja vas sad ko psihijatra pitam, kako ljudi, a i neki koji s nama ovdje sjede danas ove argumente ne čuju, šta je to u ljudskom biću?

Te osobe ne bi sve preminule da su bile cijepljene, sigurno bi broj bio puno manji. Kada raspravljamo i relativiziramo o booster cjepivu Izrael je pokazao da je treća doza učinkovita, naravno da nije ista učinkovitost kad je bio alfa soj i kad je delta soj. Ne znamo što će bit sa omikron sojem, ali dakle sva relevantna znanstvena istraživanja premda ni znanost nije svemoćna, dakle znanost ima također svoja ograničenja i ne možemo gledati na znanost i ono što sada spoznajemo kao nekakvu apsolutnu istinu, dakle to je ono što me žalosti. Nažalost, postoje zastupnici, ja sam mislio da je, da je to završila ta era u prošlom sazivu, ali evo nažalost relativizacija medicinskih dostignuća i struke povećava vjerojatnost teških komplikacija i srmti. da li mislite da su se trebali poslušati prijedlozi koje je 5 liječničkih struka iznijelo 4.11.2021., da li se kasni u odlukama, dakle da li se to ipak trebalo poslušati? To je broj jedan. Broj dva, da li mislite da upravo činjenica da smo mi kao zdravstveni sustav mobilizirani već preko godinu i pol ipak ima svoje uporište u onome što vam stalno spominjemo čl. 17. ustava, velike prirodne nepogode, zašto zapravo tražimo jačinu odluka putem dvotrećinske većine i zapravo da li ste svjesni i možete si priznati zašto je toliko nezadovoljstvo građana, djelom opravdano dijelom neopravdano i zapravo zastupnika odlukama stožera i opet zašto tražimo dvotrećinsku većinu? Dakle, kao kolegu i kao zastupnika vas pitam. **Reiner, Željko Poštovana zastupnice Marić, već sam ja o tome raspravljao, dakle Hrvatska liječnička komora polazi iz perspektive cehovske organizacije koja brani prava liječnika. Vlada RH se od početka se opredijelila za zdravlje i sigurnost građana i pokušava na najbolji mogući način balansirat između gospodarstva i između prenapregnutosti zdravstvenog sustava. Zdravstveni sustav je prenapregnut, ali ta borba da bude što veća procijepljenost je odgovornost svih nas. Vladina odgovornost je najveća, ali odgovornost je i oporbe, znači nije oporba tu samo da baca kamenčić da se sakrije ili da lamentira, isto tako vaša odgovornost, odgovornost ostalih kolega iz oporbe koji su danas ovdje jasno i glasno govorili cijepite se, doprinosi da bude stopa procijepljenosti veća. Rekao sam već što je Montgomery rekao, predsjednik svjetskog udruženja liječnika da samo cijepljeni i preboljeli mogu imat covid potvrdu. To nije još uvijek prihvaćeno.

Poštovani zastupnik Ćelić. ja nisam ustavnopravni stručnjak, nisam pravnik, ja sam medicinar i čl. 16. i čl. 17. onoliko koliko sam ja shvatio kao i trodiobu vlasti je nešto što mi je dovoljno da mogu razumjet situaciju iz pravnog aspekta kao saborski Ja više govorim ovdje o tome kako bi svi mi trebali se propitkivat na koji način povećat stopu procijepljenosti. Ova situacija koja se sada dogodila nakon što je imenovan kancelar Olaf Scholz koji su zapravo prebacili u Bundestag je jedna novost. Do sada je bila situacija takva da je kancelarka pregovarala sa šefovima saveznih vlada, ali dvotrećinska većina koliko mi je poznato naravno da se raspravlja u parlamentima i o određenim mjerama i da postoje izvješća kao i kod nas, ali o tome na koji način što više ljudi

očito je da HDZ baš to izbjegava, izbjegava razgovor. Dakle, s jedne strane kažete da bi svi mi trebali razmisliti kako postići veću procijepljenost, a kada vam oporba ukazuje kako ćemo do toga doći vi to negirate. Dakle, zašto tražimo ne samo dvotrećinsku većinu kod uvođenja pojedinih mjera nego dvotrećinsku većinu kojom će se izabrati novi saziv i novi sastav stožera, pa upravo zato što ovom postojećem više nitko ne vjeruje. I uzalud ponavljate vi, cijepite se, cijepite se, uzalud pozivate građane na odgovornost kad vi kao politička stranka niste odgovorni. Tu konfuziju, to nepovjerenje koje postoji u jednom dijelu naših građana nisu stvorili sada oni političari koji eto profitiraju na njihovim strahovima, na valu populizma nego stožer sa svojim nekonzistentnim, ne uvjerljivim i ne obrazloženim mjerama. **Reiner, Željko Poštovana zastupnice Orešković, ne slažem se s vama. Vaša svaka tema i svaka rasprava HDZ je kriv za sve, HDZ je korumpirana stranka, HDZ je zločinačka organizacija. Okej, to je vaše pravo. Vlada RH je osigurala najranije kada je to bilo moguće dovoljne doze cjepiva, čak su i oni koji se žele cijepit mogli birat vrstu cjepiva što nije bilo moguće niti u puno bogatijim zemljama. Ja sam zastupnik iz Grada Zagreba, ovdje mogu reć da Grad Zagreb značajno ide iznad prosjeka hrvatske populacije, između ostaloga zato što su svi uključeni, dakle od Gradskog ureda za zdravstvo, pa smo početkom studenoga imali 8 cjepnih cjepnih punktova, što je također doprinjelo većoj procijepljenosti. Dakle, možemo raspravljati na ovaj ili na onaj način, ali idemo ka cilju za koji se nadam i vi slažete, a to je da što više ljudi bude cijepljeno…/Upadica: Hvala/…jer ćemo spasit ljudske živote. **Šimičević, Rade (HDZ)** Zahvaljujem potpredsjedniče HS. Poštovani zastupniče, ovo je pandemija svjetskih razmjera i ono što bi mi obični ljudi trebali slušat, a to je struka. Dakle ono što struka danas govori možda za dva mjeseca ili pola godine neće biti dobro. Ali ne može mene nagovoriti ni jedan političar niti antivakser da se ja ne cijepim ako sam ja slušao struku. Dakle mi, nama ne treba politika, nama samo treba struka, da li mi to želimo ili ne to je sad pitanje. E, ali mi ovdje na svakakvi način pokušavamo okriviti nekoga za nešto za što nije odgovoran. Vlada je pokušala i napravila je sve da zaštiti radna mjesta, da ljudima da plaću, da osigura dovoljno cjepiva. Cijepimo se. Kolko sam ja odgovoran član ove zajednice tako se odgovorno i ponašam u toj zajednici, znači ja ću se cijepiti na svoju odgovornost, a ne hoće mi reći Miro Bulj ili Raspudić. Hvala lijepo. Hvala g. potpredsjedniče. Pa protekla turistička sezona i uspjesi koje je hrvatski turizam postigao govore o tome kako se Vlada RH pripremila na ovo što je bilo u tom trenutku izazovno. Isto tako kažem ne možemo predvidjeti i ne možemo točno planirat što će bit za mjesec ili dva dana. A što se tiče stručnjaka za mene su puno, puno veći stručnjaci i na hrvatskoj i na europskoj razini oni koji danas rade u bolnicama, koji rade u Zavodima za javno zdravstvo, u odnosu na one koji na Trgu Svetog Marka na aluminijskim ljestvama prosvjeduju i na svjestan ili ne svjestan način šalju ljude u smrt. i sami ste rekli da je zdravstveni sustav prenapregnut zbog cijele ove situacije. A ja vas pitam da nismo uveli covid potvrde i otkrili testiranjem čini mi se preko 8 tisuća ljudi koji su u tom trenutku bili pozitivni da su ostali neotkriveni i širili i dalje, prenosili covid koliko bi bilo još novih situacija u bolnicama i da li bismo uopće to i na koji način mogli izdržati. Hvala g. potpredsjedniče. Dakle, covid potvrde su prisutne svugdje. Mi jednostavno smo započeli taj postupak, prvo u ustanovama

900 je bilo umrlih. Kada su procijepljeni u trećem valu 38 samo umrlih u domovima za starije. I kada govore o tim nekakvim relativizacijama u australskim časopisima ja ću samo na kraju reć podatke Američkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti, rizik zaraze kod cijepljenih je 8 puta manji u odnosu na one koji nisu cijepljeni i 25 puta manja vjerojatnost da će cijepljene osobe morati otići u bolnicu ili nažalost umrijeti. Hvala lijepa. Sada će govoriti poštovana zastupnica Katarina Peović. Izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnicima. Kolegice i kolege zastupnici, dobar dan, dobro veče. Slušajući danas ove sve rasprave, netko tko bi danas pao u Hrvatskoj, ne bi znao što se događa. Mislio bi da je za apsolutno sve što se dogodilo oko korone i još će se događati, apsolutno i jedino kriva oporba u HS-u i na hrvatskoj političkoj sceni. Ali da napravimo jednu malu povijesnu retrospektivu. Kad je korona krenula, kad se pojavila u Hrvatskoj, tadašnji prvi zakoni i izmjene zakonodavnog okvira i podrška Stožeru koja je bila potrebna je donesena u HS-u sa 71, 72% ruku ruku u tadašnjem Saboru. Dakle, dvotrećinskom većinom, od koje danas bježimo jer oporba radi protiv interese hrvatskih građana i onih koji su potencijalno rizična skupina, da se zaraze koronom. Isto tako, ministar Beroš tad nije imao potencijalnog političkog protivnika na političkoj sceni, s obzirom na popularnost koju je čovjek doista zaradio svojim predanim radom i time što je branio do zadnjega struku. Nije ni to povjerenje došlo preko noći. No, u jednom trenu je netko, da li za potrebu izbora, da li za potrebu bildanja svog vlastitog rejtinga izmaknuo taj upravljač iz ruke struke i tada su nam se počele događati situacije da su se neka događanja dozvoljavala, da smo imali različita tumačenja što je za samoizolaciju, što nije za samoizolaciju, da su neki i s testom morali biti u samoizolaciji, a neki zbog testa nisu morali biti u samoizolaciji, pa smo imali slučaj događanja u Zadru na onom teniskom turniru gdje je fotoreporter koji je slikao premijera Plenkovića i Novaka Đokovića završio u samoizolaciji, a premijer Plenković koji je bio u nekom poluzagrljaju sa Đokovićem nije jer on nije imao test. Pa smo onda imali prodor Covida u neke domove umirovljenika, Split, nažalost, moja Koprivnica, gdje se isto tako, tumačilo da ne pitamo previše jer se sve jako dobro događa i ne bi bilo dobro da se to čačkamo i radimo to protiv naroda. Prošli su izbori, netko je par dana prije izbora proglasio pobjedu nad pandemijom i rekao da smo mi prva zemlja koja je pobijedila koronu jer smo znali što ćemo raditi. Ušli smo u turističku sezonu, pokazivalo se da su brojke krenule ukrivo, sjećam se kao danas jer sam bio u samoizolaciji i tada kad sam ja završio su neki završili u pasivnom nadzoru gdje kao možeš ići van iz kuće, ali ne previše među ljude, a mi drugi smo bili u punoj samoizolaciji. Na kraju, kad smo se zbrojili i oduzeli, to je valjda bilo slučajno, a ispalo je da smo svi mi iz oporbe s tog odbora bili u samoizolaciji, a svi iz vladajuće većine su bili u tzv. pasivnom nadzoru jer se tad trebala i popeglati odluka u Saboru da se može putem Zooma uključivati, glasati i sve ono što to nosi. I sjećam se jer sam gledao kad su se zemlje masovno zatvarale već u listopadu prošle godine, tada je ministar Božinović govorio da nama ne treba lockdown jer mi puno bolje brodimo tom krizom nego ostale EU zemlje, da bismo onda u mjesec dana završili, usudio bih se reći u totalnom paklu i za zdravstveni sustav i za sve one koji su oboljeli. Nakon toga smo čekali cjepivo, sa cjepivom je odmah krenulo krivo jer je sustav puknuo na tome da se masa onih kojima nije bilo potrebito cijepila preko reda sa stranačkom iskaznicom i danas smo opet tamo gdje smo bili prije godinu dana. Imamo visoke brojke, ali sad više ne tražimo podršku oporbe, nego tražim podršku oporbe na slijepo jer oporba nije dovoljno racionalna da bi mogla shvatiti sve što se događa u radu Stožera i sve što je nama donijela pandemija. Danas priznajemo da je umrlo preko 10 tisuća ljudi, više nego u Domovinskom ratu. E sad, da li je kriva za to oporba ili onaj koji je proglasio za svoje političke potrebe pobjedu nad pandemijom? Kad smo nudili da idemo u smjeru toga da imamo tzv. semafor gdje će vidjeti i incidencija i umrlih i zaraženih, da donesemo zajedno u Saboru odluku, aha, te i te brojke su zatvaranje kafića, te su zatvaranje vrtića, te su zatvaranje škola, te ovo, te ono, tada je rečeno da je to politizacija i da se u Stožeru i u našoj Vladi sve događa apsolutno dobro jer je bitno da to radi izvršna vlast. Danas je kolega Bačić govorio apsolutno suprotno u svemu onome što je pričao do danas, a i danas je u svojoj raspravi imao nekoliko situacija gdje je oponirao sam sebi i onome što je uspio u svojih 15, 20 minuta reći i nije sporno da je oporba spremna razgovarati, nije sporno da je oporba spremna podržati, ali voljeli bismo znati kud idemo. Kud idemo sa Covid potvrdama? Da li je normalno da djelatnici moje gradske službe se s ljudima nalaze po birtijama jer u birtije mogu, ali ne mogu ih primiti u gradsku upravu? Da li je normalno da mi danas ne znamo koje će nas mjere čekati za božićne i novogodišnje blagdane

Zahvaljujem g. predsjedavajući, g. ministre, kolegice i kolege. Nezaobilazna činjenica jest da ove izmjene i dopune Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti dolaze u trenutku značajne polarizacije društva, u trenutku prosvjeda i nažalost još uvijek premale procijepljenosti. I kako je do toga došlo? Ja mislim da je odgovor vrlo jasan. Zbog neuvjerljivosti i nekonzistentnosti rada ovog sastava Stožera. I zbog izbjegavanja da se odluke koje utječu na ljudska prava i slobode donose dvotrećinskom većinom u Saboru. Neuvjerljivost i nekonzistentnost ovog sastava Stožera civilne zaštite počelo je s odlučivanjem o izuzecima, o, u tom trenutku važećih mjera za sve građane. To je bilo nažalost odmah nakon prvih mjesec dana u kojima smo im u velikom broju vjerovali i u kojima smo slušali sve preporuke i slijedili epidemiološke mjere. su, koji su se dozvoljavali, bili su posljedica političkih odluka i imale su za cilj dobivanje političkih poena, je epidemija se ne da ukrotiti političkim odlukama. Izuzeci su ozbiljno počeli nagrizati svaku uvjerljivost Stožera i naravno time povjerenje građana. Ova vlada kao u ostalom i sve vlade vole se hvaliti nabrajajući svoje uspjehe. Sadašnji premijer je otišao toliko daleko da je proglasio i pobjedu nad epidemijom. No odgovorna vlada trebala bi imati snage suočiti se i s problemima kao što je premala procijepljenost i vidjeti gdje je griješila, ispraviti te greške i krenuti dalje u borbu za zdravlje nacije. Problem preniske procijepljenosti postoji već mjesecima, vlada i stožer ga samo konstatiraju, a no njihova nastojanja ne donose bitne rezultate. Procijepljenost je i dalje preniska da bi smanjila kolanje virusa i to jest problem stožer i to jest problem i ove vlade i to jest njihova odgovornost i trebaju se nad tim zamislite. Pitanje epidemije ne može i ne smije biti pitanje isključivo političke kalkulacije. Borba protiv epidemije mora biti upravo suprotno, borba bez političke

istih pravila i sva pravila jednako vrijede za sve. Građani naprosto imaju pravo biti zbunjeni kontradiktornim informacijama, oni imaju pravo i na strah, oni eto imaju pravo i na sumnju. No vlada i stožer su ti koji bi trebali jasnim i nedvosmislenim stavovima i odlukama biti neki stup povjerenja za građane košto su na samom početku i bili. Povjerenje u stožer ruše, ja sam uvjerena, i razne afere, kao što je afera Žalac, kao što je afera sa odvjetnicom Hrvoj Šipek koja je nama svima ovdje u HS govorila neistinu, reći ću direktno, lagala. I prosvjedi protiv epidemioloških mjera u jednom su dijelu i prosvjedi protiv vlade, protiv korupcije, protiv laži. Vlada se brani rejtingom, on se kreće oko 27%, poštujem, ali 27% nije dovoljno za 80% procijepljenosti, a ona nam je nužna da bi se obranili od virusa. I za visoku procijepljenost koja je potrebna za obuzdavanje epidemije potrebno je mnogo više, potrebno je, potrebno je povjerenje građana, povjerenje u institucije i u sustav. Ja stoga ponovno pozivam ovaj sadašnji sastav stožera da odstupi i naprosto otvori mjesto novim ljudima, novim stručnjacima koji će svojim konzistentnim odlukama i radom ponovno zadobiti to neophodno povjerenje građana i sigurnije nas naprosto voditi u toj zaista žestokoj borbi s virusom i s epidemijom. Jednako kao što je potrebno smatram odluke koje na bilo koji način ograničavaju ljudska prava i slobode donositi dvotrećinskom većinom u saboru jer bi tako imale najveći mogući demokratski legitimitet i time bismo povećali povećali zajedničku društvenu odgovornost i solidarnost. Iz dana u dan slušamo apele liječnika koji su na izmaku snaga i ja vas sve zajedno pozivam…/Upadica: Hvala/…da se nekako vrati zajedništvo i želja za zajedničkom pobjedom nad virusom. Sada će govoriti poštovani zastupnik Goran Ivanović, izvolite. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče HS. Uvaženi ministre, što vas biju ovi dobri ljudi? Cijeli dan ja slušam tu raspravu koja u biti na trenutke uopće nema veze sa onim šta se događa u Hrvatskoj ni kad je u pitanju covid, kriza i šta drugo. Gđa. Rauhar, Raukar je krenula pa proziva nas za neke afere, za neke prosvjede, pa bi ja pitao kakvi su to prosvjedi danas cijeli dan ispred gradske skupštine, tko su ti ljudi koji stoje ispred gradske skupštine od ranog jutra na nula stupnjeva, što oni traže, imaju li oni neka prava možda ili samo neko, kad se prosvjeduje protiv HDZ-a, e to su prosvjedi o kojima treba pričati, o kojima treba, treba govorit. Nijedan zastupnik, ni zastupnica danas te ljude nije spomenula ni imenom, ni nakanom, ni bilo čim, pa barem iz solidarnosti. Ja isto ne znam zašto oni prosvjeduju, ali vjerojatno ljudi ne stoje na hladnoći tek toliko eto što nemaju što drugo raditi nego su došli pred gradsku skupštinu, da prosvjeduju protiv HDZ-a ja vjerujem da nijedan zastupnik ne bi svoje izlaganje počeo, a da ne kaže evo i sada protiv stožera, protiv vlade, protiv Andreja Plenkovića i bilo koga drugoga se prosvjeduje. Naravno da će u saboru kao u nekakvoj političkoj areni uvijek postojati ti dvostruki kriteriji i to je s jedne strane možda i normalno, nismo mi svi istih habitusa, niti ideoloških niti bilo kakvih drugih i to je, to je u redu, ali slušam danas cijeli dan raspravu i toliko kontradiktornosti sam malo gdje čuo. Tu su ustavni stručnjaci, Miro Bulj tumači članak ustava 17. kao da ga je on napisao iz svog pera, kao da nema nikog drugog da ga protumači bolje od njega. Slušam gospodina, g. Jakšića koji kaže Branku Bačiću da nije dobro organizirao klub za raspravu, pa ko sjedi u saboru evo u ovaj, u ovaj kasni sat, pa mi sjedimo još uvijek, pripremamo se danima za ovu raspravu ne da bi se natjecali s vama nego da bi suvislo progovorili o samo dva članka zakona koja se mijenjaju, ništa više, dva članka. Jedan kaže da ćemo sa covid potvrdama krenuti prvo od sebe, ne od drugih, od sebe, od javne uprave i tu pokazati primjer. I druga da će inspektorat provoditi nadzor i ništa drugo. Mogli smo raspravu završiti, završe klubovi i mi smo gotovi, ali ne, rasprava treba trajati. Kaže nije dobar slogan, nije dobar slogan za ovu akciju koji koju provodimo „Cijepi se, misli na druge“, trebao bi glasiti „Cijepi sebe da bi zaštitio druge“. Pa zamislite da je Vili Beroš okačio na sebe u onim prvim danima kad smo dobili cjepivo napis na kojem bi pisalo „cjepi sebe“, cjepi sebe reklo bi evo hoće sebe zaštitit, ko nas i za koga i koga uopće briga za nas. Skroz okrećemo tezu. Kaže Anka Mrak-Taritaš ja nisam slušala ni stožer, ni Vilija Beroša, ja nisam slušala nikoga i cijepila sam se. Super, ajmo se cijepiti u inat stožeru ako ćemo procijepiti 80-90 ili 100% hrvatskog naroda. Ajmo se cijepiti u inat njima da nam oni govore da se cijepimo, evo nek nam to bude slogan, ali neće. Dvotrećinska većina, pa dajte ljudi, pa vi se bavite politikom. Neki sjede ovdje po 3-4 mandata u HS. Vi stvarno mislite da bi mi dvotrećinskom većinom mogli donositi odluke umjesto stožera, pa dajte molim vas, pa mi se ne možemo, mi se ne možemo dogovoriti koliko će trajati ljetna ili jesenska pauza, a ne neke druge stvari. Zašto vam je to imperativ? Ako je nešto dobro, a bilo je odličnih stvari koje je stožer predlagao, a zašto ih niste prihvatili? Pa zato što vi ne možete podržati ono što HDZ želi promovirat. Ne radi HDZ-a, HDZ danas nije hvatao nijedan politički poen. Miro Bulj je spašavao svoju inicijativu cijelo do podne ne bi li skupio dovoljan broj potpisa i to mu je bio jedini imperativ u ovoj raspravi i mnogi su mu dali podršku u tome. Meni se sviđala rasprava kolege Zekanovića koji je progovorio možda i protiv sebe, ali je progovorio, al mnogi od vas šute i znaju da je ovo dobro i da idu u dobrom smjeru, ali ne valja zato što to predlaže Vili Beroš,

Hvala poštovani potpredsjedniče HS. Poštovani zastupniče, evo tu smo čuli o, naravno svi govorimo da to tako treba biti, ali posebno ističemo strane oporbenih zastupnika da je borba da je borba protiv pandemije svakako treba biti borba bez političkih kalkulacija. Međutim, svjesni smo nažalost da se upravo kroz ovu pandemiju i kroz ove rasprave želi itekako politički poentirati i to ste sami naglasili. U tijeku je inicijativa Mosta i naravno kakva god bila sada donešena mjera, kakav god bio zakon, što god HDZ predložio naravno da oni neće odustati od ove inicijative zato što ona ima jednu jedinu svrhu podignut vidljivost Mosta, ali nitko o tome ne razmišlja koliku imaju odgovornost. Kažu da samo vladajući i stožer imaju odgovornost za neprocijepljenost, koliko zastupnici sa ovakvim raspravama imaju odgovornost za nedovoljnu cijepljenost? **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Poštovani na ovom pitanju. Danas je Miro Bulj uputio tolko jednu opasnu tezu, niko nije reagirao na nju, da će stožer ljudima zabraniti da izađu iz podruma odnosno da će moći izaći iz podruma samo kada im bude to stožer eventualno naredio, da će im cijepiti djecu, da će vršiti hajku, to su opasne, to su opasne teze koje izgovara jedan zastupnik apropo ovoga što ste vi rekli kolegice Murganić, ne bi li samo došao do onog cilja kojeg su oni sebi zacrtali i zadali da oni ovaj trenutak su nekakvi kolovođi oporbe i da je oporba pod njihovim utjecajem i da oni žele biti, biti vođe u tome. To se vidi iz njihovih poruka danas jasno, a nisu ostali do kraja rasprave ovdje skupa s nama podijeliti neke stvari, dovoljno su galamili i vikali, izaći će na naslovnicama portala, a to je bit njihove saborske rasprave, ne zaštita pučanstva od zaraznih bolesti, pa to je sekundarni problem za njih. **Reiner, Željko Da vam kažem kolega ko prosvjeduje, znate tko prosvjeduju? Prosvjeduju vam ljudi koji su nezadovoljni što HDZ nije ispunio svoje predizborno obećanje iz 2016. i uveo mjeru roditelj odgojitelj na području cijele RH nego je to učinio sa svojim prijateljem Milanom Bandićem pred izbore da bi kupio glasove, evo. Ta mjera je koštala 23 milijuna, sada bi koštala 523 milijuna. 523 milijuna. Djeca ne idu u vrtić, to ćemo sutra slušati o važnosti toga da djeca u najvišem mogućem postotku idu u vrtić i budu u sustavu obrazovanja. To nam je sutra Zakon o vrtićima i školama. A što se tiče situacije sa stožerom, imamo preko 11 tisuća mrtvih, imamo malu procijepljenost i lošu perspektivu i nudimo vam rješenje već godinu dana i ne želite čuti, evo. Zahvaljujem.

Evo to je suvisan odgovor na ovo vaše pitanje. HDZ, pa nema bez HDZ nema, nema ništa, pa što uopće, pa zašto onda ne pustite da mi upravljamo sa Gradom Zagrebom i bilo bi vam puno lakše, mogli bi nas skroz kriviti i okrivljavati i živiti u hladovini opozicije i super. Što se tiče ovoga, koje to, evo tu sjedi ministar koji je bio ministar i prije godinu i pol dana, koje to mjere ste vi predložili da su bile suvisle i argumentirane, a da ih ministar i stožer nije, nije nije prihvatio? Ja sam bio načelnik Stožera Osječko-baranjske županije imao sam niz mjera koje sam predlagao stožeru. Jedan dio nije bio prihvaćen, a jedan dio koji je bio u korist i na korist građana koji žive na tom prostoru je bio usvojen i mi nismo imali s tom komunikacijom apsolutno nikakvih, nikakvih problema, a vjerujem i drugi stožeri na isti način, ne samo naš. Poštovani kolega, jedna od mjera koju čitavo vrijeme zagovaramo i jedna od stvari koju čitavo vrijeme zagovaramo i naglašavamo koliko je važno postići povjerenje građana i društveni konsenzus oko mjera, a posebno oko cijepljenja i jedna od stvari koju predlažemo duže od godinu dana kroz zaključke, kroz interpelacije, kroz govore, kroz ovo, one mjere kojima ozbiljnije se ograničavaju prava građana, dakle ne bilo koja mjera stožera, ne tehničke mjere, nego one kao što su Covid potvrde koje imaju taj potencijal da rade te društvene škare, da dijele društvo, da izazivaju sukobe i da još više stvaraju prostora za one koji na tome profitiraju kao MOST kroz referendumske inicijative, da to spriječite time da te odluke donosimo po Članku 17. …/Upadica: Hvala./… Ustava, da političkim konsenzusom dobijemo društveni konsenzus …/Upadica: Hvala lijepa, Poštovani zastupnik Ivanović. ipak imali doticaja sa tim, sjede dugo u Hrvatskom saboru, jedan od njih je sigurno i Branko Bačić. Čovjek koji, koji je i predsjednik i našeg kluba, kojem ja vjerujem u tom smislu apsolutno, koji jasno vam objasnio zašto, zašto u Ustavu Članku 17. ne traže eksplicite ovo što vi tražite. I ja smatram da je to, to su rekli mnogi koji se bave mi nismo nikada proglasili ono što tu piše u Članku 17. i zašto skroz inzistiramo na te 2/3 kao da će kad sutra donesemo i ako bi donijeli odluku o 2/3 nestati korone

Poštovani kolega Ivanoviću nije ova situacija lagana, u lockdown ne želimo, ne možemo iz gospodarskih razloga, obvezno cijepljenje nećemo jedini izlaz su Covid potvrde. Htjeli mi to priznati ili ne Covid potvrde potkopavaju temeljnu vezu odgovornosti, solidarnosti i ljudskih prava koja je ključna u upravljanju i u borbi s ovakvim zdravstvenim krizama. Pravo pitanje je zašto smo izgubili tu solidarnost i odgovornost koju smo imali na početku. Mi kao opozicija smo podržali sve je vlada u Ininoj zgradi u 2 dana, nije bio problem skupiti ni kvorum, ni 2/3 većinu da bi išli za zajedničkim ciljem, svi građani su gledali u stožer kao Boga, čekali obraćanje, pridržavali se mjera. Jel smo to morali izgubiti po putu da danas dođemo do ovoga gdje zapravo svi govorimo isto

Kad je HDZ ponovo pobijedio na izborima. Kad su se neki pripremali da budu novi premijeri RH, kad su govorili da će osvojiti 65 mandata, 70, 77 i onda je pobijedio ponovo HDZ. E onda taj isti stožer, a isti je stožer bio i prije i poslije, e onda taj stožer više nije bio vjerodostojan, onda je taj stožer bio produžena ruka Andreja Plenkovića, onda je taj stožer počeo donositi pogrešne odluke, e tada smo se mi razišli jel da je bilo drugačije sigurno bi Vili Beroš još uvijek bio na svim naslovnicama, gospođa Markotić, gospodin Capak, e kad je HDZ ponovo pobijedio, a to vi niste očekivali da će se dogoditi

Poštovani zastupnik Šimičević. Čekajte, kud bježite, lijepo ste to, premašili ste vrijeme, tiradu, dajte i kolegi Šimićeviću da vam replicira. **Šimičević, Rade (HDZ)** Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani kolega uđemo u ovu sabornicu kad se upale neonska svjetla da se nešto događa pogotovo sa oporbenim zastupnicima. Nama bi zapravo ovdje trebao biti cilj pokazivati empatiju, razgovarati, uljuđeno razgovarati i na kraju kao o svakoj demokraciji o nekoj stvari i glasovati. Mi smo pobijedili, mi nismo ukrali nikome izbore, ali kad bi mi svi razmišljali sad o bolnicama gdje leže bolesni ljudi, gdje leže ljudi u potrebi, gdje liječnici ne mogu stajati više na nogama onda doista ne bismo na ovakav način crpili i trošili energiju. Umjesto šaljimo poruku cijepite se ljudi, slavimo život, nemojmo slaviti smrt jer ono na koji način ovaj stožer radi i ljudi u zdravstvu

Poštujem sve koji se zalažu za cijepljenje, ali gospođo Raukar ja ne mogu, ne mogu gledati s kojom vi mržnjom nas saborske zastupnike HDZ-a doživljavate, kao da smo došli iz nekog polusvijeta, kao da ne znamo da smo u 21. stoljeću. Kad god govori netko s ove strane vaš podsmjeh govori sve. Ja se vama nikada nisam podsmjehivao ni vama, ni Sandri, koju cijenim na kraju krajeva kao vrijednu zastupnicu i vas koji sjedite u ovaj kasni sat u saboru, no pitam se odakle vam tolika mržnja prema ljudima koji časno i pošteno rade ovaj svoj posao. Ja ne mrzim nikoga i mrzio bi sebe kad bi mrzio druge, a vi ne možete smisliti HDZ, ne možete smisliti ove ljude jel oni vama,

vrijeđanje saborskih zastupnika jer ja nikoga ne mrzim, smatram da me se vrijeđa kad mi se govori da mrzim. Ja samo govorim činjenice koje vas smetaju pa vi to prevodite u mržnju. Ja bih vas lijepo molila gospodine predsjedavajući da upozorite kolegu Ivanovića. Dobro ja mislim da to nije povreda bila Poslovnika niti od strane, ali ja razumijem vaše osjećaje, neću vam dati za to opomenu, ali neću dati niti opomenu kolegi Ivanoviću. Mislim da bi svi trebali rabiti riječi, pogotovo kako iz ponekad u zanosu rabimo, a da prije razmislimo o tome sa svih strana. **Jelkovac, Marija (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega, drago mi je da ste razgoliti stvar do kraja u vašoj raspravi. Naime, od prvih izmjena ovog zakona slušamo pa do danas istu priču opozicije, u biti jedino što njih muči je zašto smo se mi odlučili na čl. 16. Ustava, a ne čl. 17. A i sam ustavni sud je rekao da tu nema nikakve greške, da smo mi imali dvije opcije i mi smo izabrali jednu jer nam je to Ustav kroz čl. 16. omogućavao obzirom na situaciju s kojom se nosimo. I to je sve ono oko čega se oni spore s nama, ne iz suštinskih razloga ne zato što bi bila bolja procijepljenost da smo išli na čl. 17. nego iz čisto politikantskih razloga što nije po njihovu nego je po našem. E da bi bilo po vašem morate prvo pobijediti na izborima. Što se tiče

To što ste sada rekli je točno, apsolutno i to oni znaju dobro svi, ne sad ne mislim samo na vas koji sjedite ovdje nego na sve. Ja sam pažljivo slušao u ime kluba što je govorio akademik Reiner gdje je nabrojio nekoliko zemalja koji su europski uzusi za Hrvatsku gdje su na čelu njihovih stožera general bojnik, general u pričuvi bilo ko drugi, nigdje nema ovoga što mi tražimo. Zašto ne tražimo rješenje u znanosti što nam znanost nudi u rješavanju ove pandemije nego tražimo nešto što nema veze apsolutno sa ničim. Ni druge zemlje nemaju dvotrećinsku većinu, ne zazivaju svoj parlament nego su odgovornim ljudima koji znaju što je struka i znanost prepustili da ih vode u epidemiji. Pa zar to nije bit borbe protiv covida-10? Ali ne, dvije trećine. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sad će govoriti poštovani zastupnik Josip Borić. Izvolite. Hvala vam lijepo. Uvaženi potpredsjedniče, uvaženi ministre sa suradnikom, kolegice i kolege. Pa evo jedna poruka gospođi RAukar s obzorom da nam je ovdje održala jedan dobar govor, samo u taj govor stavite umjesto stožer, staviti grad, gradonačelnik grada Zagreba Tomašević, a umjesto mjere, epidemiološke mjere stavite mjeru odgojitelj-roditelj i sve vam druge riječi odgovaraju da shvatite težinu ovog trenutka u kojem se mi nalazimo jer mi taj trenutak slušamo cijeli dan tamo ispred Gradske skupštine, da vi osjetite težinu i onda uvedite dvotrećinsku većinu da tu mjeru onda ukinemo, dvotrećinskom pa ćete vidjeti kako ćete je ukinuti. Jel možemo tako razgovarati? Čisto evo lijepa poruka za vas da shvatite zašto ovi ljudi još uvijek tamo zvižde. Nije radi nas, radi vas je. E sad što se tiče ovog zakona, nekoliko je važnih riječi obilježilo po meni ovu raspravu, zakon, mjere, dvotrećinska većina, srušiti stožer, stožerokracija, covid potvrde i referendum, ja mislim da se mi tu na neki način cijeli dan vrtimo. E sad kako to sve uvest i jednu raspravu da to ne bude ono kako kaže ovaj naš na Pantovčaku na ex teritoriju, mambo jambo rasprava koja onda dovodi do ovoga što imamo, a to je šum u kanalu, ne slušamo se, čak možda nije ni važno što govorimo, važno je kako mi to svi razumijemo. I sve naše poruke koje idu prema građanima isto je važno što mi to govorimo i zato su ovakve rasprave jer i oni koji kažu ja sam za cijepljenje, ali onda ono kako kaže jedan kolega u fus noti kažu sve ostalo jasno su slali poruke, ne danas, nego čitavih 10, 11 mjeseci koliko cijepljenje traje i zato imamo ovu situaciju. I ne možemo bježati od toga da postoji oporba koja želi u svakoj situaciji uhvatiti neki politički poen, ali što je najžalosnije da su to krenuli činiti nažalost na onome što je najgore, na ljudima koji na kraju završavaju na najgori način sa smrću u bolnicama i da tu pokušavaju naći svoju politiku s kojom bi se htjeli svidjeti jednoj grupaciji koja postoji i kojima odgovara to što oni govore, ali ne razumiju što oni ustvari tu čine. I zato su ovi pojmovi dvotrećinska većina kako je stvoriti u Saboru kad 30, 40 zastupnika uopće ne dolaze na glasovanje ni kad ruše ministra ne mogu doć do 40. kako da dođemo do 101? ko će garantirati da će oni taj dan doć svi ovamo? A onda ko će predlagat mjere ako ukinemo ovo što oni kažu stožerokraciju i stožer tko će bit taj predlagatelj mjera? Hoće li gospođa Benčić doći ujutro onako svježa i reć danas u Holdingu nema covid potvrda, ajmo sjest ovdje raspravit i da vidimo imamo li dvotrećinsku. Nemamo, nema ostaju potvrde u Holdingu. Mislim kakve su to razine rasprava? Tko su ti ljudi koji će predlagati mjere, mi saborski zastupnici? Kaže g. Raspudić da imamo 2.700 stručnjaka koji su ostavili svoj komentar na prijedlog zakona, ali da sve ovo što sjedi u stožeru nije stručno. Ovi su ove nekakve razine, struke, ovi su ove, ali svi drugi su stručni i onda su najstručniji oni u Mostu, oni su najstručniji i što su ponudili građanima? Onu sljedeću riječ, referendum. Zašto referendum? Jel su tu našli sebe, svoju neku političku agendu s kojima bi mogli malo porasti u nekakvim anketama jer su primijetili da postoji neka skupina i lažu ljude i kažu mi smo protiv covid potvrda, a onda svi sjednu ovdje s Covid potvrdama, svi redom, da li testirani, da li cijepljeni, svi sjednu. Onda kažu ukinut ćemo sve potvrde, a di ćemo onda otići iz ove države ako ukinemo potvrde? Ne postoji ništa, nema potvrda. Gdje putujemo? Nigdje, po Hrvatskoj možemo. Ali, što onda to radimo? Zbog čega to radimo? Koji su tu interesi? A kad ne ide ni jedno ni drugo, e onda ćemo dvotrećinskom mi to sve riješiti. Pa s kime? Sa Mostom? Pa mi smo s njima u onoj običnoj kvalificiranoj većini pokušavali funkcionirati, morali smo ih potjerati ča. Jednostavno ne možeš se s njima dogovoriti ni o čemu. I da to funkcionira, možda bi se mi u Saboru dogovorili i oko ručka. je danas za ručak. Ali postoji 2 kuhar, šef kuhinje, on kaže, hoćeš, nećeš, to ti je danas na meniju. Zamisli da se o tome razgovaramo ovdje u sabornici. E to su te njihove fore koje prodaju građanima, a u biti cijelo vrijeme i u današnjem prijedlogu zakona filozofiraju da bi zaštitili neke svoje političke agende, a građane tjeraju da se potpisuju da im to bude cjepivo u ovoj borbi da svaki njihov potpis bude cjepivo u borbi protiv koronavirusa. Sramota .../Upadica: Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče, uvaženi kolega Borić. Dugo ste već ovdje u Saboru i sigurno imate instinkta prepoznati i kroz rasprave u biti što Žalosno je da netko pokušava na ljudima koji su umrli, koji će možda i danas, dok mi raspravljamo ovog trenutka umrijeti samo zato što nismo, nisu poslušali znanost. No, iza ovoga se po meni svega krije upravo ono što ste naglasili. Ako ste danas pratili izjavu g. Miletića, saborskog zastupnika, onu Facebook objavu koju je on objavio, da se u biti ocrtati ono što Most čeka ako ne uspije u referendumskoj inicijativi, a ova podloga koju imaju danas ovdje, odnosno ovaj Zakon im je bio dobra podloga ne bi li još eventualno privukli dio ljudi da potpišu tu njihovu referendumsku inicijativu. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo kolega Ivanoviću. Oni to rade iz čistog svog nekakvog političkog interesa. Nema veće videoteke od njihove videoteke koji imaju na društvenim mrežama, odavde pa do Hollywooda. Oni svaki dan nešto snimaju i montiraju i s time se bave, njih samo lajkovi interesiraju, ništa drugo. Zaista lažu ljudi na svaki .../Govornik I to na najprizemniji način to rade i nema tog protivnika kojeg oni neće prozvati i ponuditi određena rješenja, a iza toga nikakvih djela nema. Vidjeli ste danas kolegu Bulja. čovjek je gradonačelnik i prvi kaže ja neću poštivati zakon. I kad ga donesete i ovaj Zakon, ja ga neću poštivati jer on ima svoju agendu. Kakve su to riječi, kakvi su to ljudi od riječi? Je li to Božo Petrov sa onom svojom .../Govornik se ne razumije./... javnom bilježničkom izjavom gdje je rekao da će dati ostavku ako formira vlast sa bilo kojom strankom? Ništa. Je li to Grmoja koji je rekao da će donijeti u ovaj dom nekakav antipedofilski zakon? Nema ničega. .../Upadica: Hvala. Hvala./... Sve što god rade, lažu i ne, iza njih nema nikakvih djela. Hvala lijepa uvaženi kolega. Danas smo u ovoj višesatnoj raspravi čuli dosta toga i vi ste u vašoj raspravi ponovili, podjele u društvu, .../Govornik se ne razumije./... rad dvotrećinskoj većini, referendumu, ali ja sam sigurna da je većina nas u ovoj sabornici složna zato da je 654. dan pandemije, da su Covid potvrde, testiranje, pridržavanje epidemioloških mjera i cijepljenje i još ću ponoviti cijepljenje jedini izlaz iz ove Covid krize. Čuli smo kako su nekima ugrožena ljudska prava, a da li su oni pri tome pomislili jesu li oni izvršili svoja moralna prava? Jesu li možda odgovornim ponašanjem mogli spasiti neki od ovih života koji su se ugasili? Zašto podcjenjujemo struku, zašto podcjenjujemo znanost kad samo tako možemo izaći samo slušajući struku možemo izaći iz ove Covid krize. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala vam lijepa. Nažalost kolegice Maksimčuk, podcjenjuje ljudi nažalost dok ne dođu do samih institucija, do bolnice, pa onda ide sasvim drugačija priča. To je istina. Čuli smo danas rasprave nekog kolege. I kod njih se javio problem nažalost i želim tim kolegama da se što prije ozdrave. Ali, je li to način? Je li način da slušamo od jedne stranke koja je odgovorna, SDP? Da mi nemamo nikakve mjere, da oni imaju mjere. A što govore? Znači oni mjere izgovaraju, nema napisanih mjera. Zašto? Jer kad nešto napišeš i kao znanstvenik iza toga stojiš. I o tome se da raspravljati. Kad ovako izgovoriš u zraku, ode to, izgubi se. Ali napiši pa onda donesi pa ćemo mi raspraviti i to će stajati kao trajni biljeg tvog zanimanja za tu mjeru ili za tvoje ili bolje mjere u borbi protiv korupcije. Ali oni to ne pišu, oni samo izgovaraju jer im to odgovara, politikantstvo i populizam. Poštovana zastupnica Grba Bujević. primjer koliko zapravo njih zanima sve ovo što se danas priča, sve ovo što se uvodi i sve ovo što Stožer stvarno radi. Ne žele čuti argumente jer ih to naravno, ne zanima. Svi oni koji su danas nešto komentirali vezano uz Stožer, danas ovdje više nisu pa ne slušaju ni ono što im se do sada reklo. A drugo, mene zanima nešto drugo, znači kad bi taj referendum uspio i kad bi se ukinule Covid putovnice, kako bi ja prešla u Sloveniju? Kako bi u Austriju, što bi u toj Austriji radila, što bi tamo? Je li bi mogla u neki kafić ući ili šta, šta ću uopće tamo, ja nemrem tamo ni doći? Šta vi mislite o tome? Je li to to? To je ta inicijativa koja želi ukinuti, kažu i srušiti Stožer i ukinuti Covid potvrde. Kad to napraviš, onda više mjera nema nikakvih u RH. Onda smo Onda smo u borbi protiv ove pošasti, ove epidemije bez ikakvih mjera i dogovaramo se ovdje dvotrećinski sa ljudima sa ljudima s kojima se ne možete dogovoriti oko ničega. Jer da smo mogli, već bi se dogovorili oko puno drugih stvari, ali ne možemo oko ničega. I to je .../Govornik se ne razumije./... Kako se ponašao HDZ kad je bio oporba? Bio je i tada jedan stožer, bila je migrantska kriza, završavali su vlakovi u Mađarskoj, zatvarale su se i granice sa Srbijom, svašta se događalo. To su vodili isto neki ljudi političari, bolji, gori itd., mi nikada nismo došli na ovu razinu da raspravljamo ovdje u saboru o tome, da tražimo 2/3 većinu itd. Smatrali smo i nudili svoja rješenja koja nisu prihvaćena …/Upadica: Hvala./… i radili su oni gore. Kako su prošli na izborima? Vidjeli smo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sad će govorit poštovani zastupnik Rade Šimičević. Izvolite.

Hvala g. prelaska na bit reći da me ljudi zovu, šalju mi poruke i kažu pa nećeš valjda glasovati za obavezno cijepljenje. Znači oni, ljudi uopće ne razumiju o čemu mi raspravljamo danas ovdje. Dakle, ne radi se ni o kakvom obaveznom cijepljenju i odmah da utješim odnosno umirim sve ljude da toga nadam se neće ni biti u Hrvatskoj. Od 25. veljače 2020. godine kad je zabilježen prvi slučaj zaraze u RH do danas je puno toga rečeno Covid vele pošasti na svim razinama oni koji su stručni i obrazovani da bi mogli govoriti te oni kojima to zapravo i nije, nije struka Onima kojima nije struka oni su obrazovani putem društvenih mreža i oni su zapravo danas prozvani govoriti o pandemiji i glasniji su od bilo čega. Razumijem kad u Hrvatskoj imamo 4 milijuna izbornika to je nekako i normalno, ali danas kad ljudi, ljudi umiru da mi imamo 4 miliona epidemiologa to meni baš nije, nije shvatljivo koliko se god ja trudio oko toga. A ono što je zapravo najgore od svega je broj umrlih i bolesnih naših sugrađana, naših ljudi. Mi nažalost svakodnevno imamo preko 3.000 novo zaraženih, preko 50 umirućih umirućih osoba što je preko 560.000 zaraženih i preko 10.000 odnosno već danas čuli smo i 11.000 preminulih u Hrvatskoj. Stoga je na odgovornim ljudima, stoga je na stožeru, na ministru poduzeti određene mjere u smislu izmjene i dopune Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti prema kojem Stožer civilne zaštite djeluje i odlučuje u suradnji s Ministarstvom zdravstva i zavodom i HZJZ-om pod neposrednim nadzorom Vlade RH. Ove Ove izmjene se predlažu radi brze provedbe i ostvarivanja dvaju temeljnih načela djelovanja i odlučivanja tijekom globalne velepošasti uzrokovane bolešću Covid-19. To su načelo brzog djelovanja i načelo razmjernosti što znači da predložene mjere postignu zadani legitimitet ishoda, zaštiti zdravlje i živote hrvatskih ljudi. Kako bi se spriječilo širenje Covida predložene su nove mjere, nove sigurnosne mjere kao što su dokaz o cijepljenosti, testiranju ili preboljenju bolesti radi ulaska u određeni prostor. Posebnu sigurnosnu mjeru može propisati ministar nadležan za zdravstvo na prijedlog HZJZ-a, a kad je proglašena pandemija zarazne bolesti isto može učiniti Stožer Civilne zaštite RH u suradnji u suradnji s ministrom nadležnim za zdravstvo i HZJZ-om. Ovaj zakon propisuje obaveze odgovornim osobama u javno pravnim tijelima da osiguraju provedbu predloženih mjera. Za nepoštivanje predloženih mjera propisuju se i prekršajne mjere koje će omogućiti suzbijanje širenja Covida-19 te zaštita ljudi i zdravlja. Izmjene Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti kroz 9 članaka jasno definiraju koje su aktivnosti i mjere predložene s ciljem da se zaustavi širenje pandemije Covida-19 i zaštite zdravlje i životi Hrvatica i Hrvata i svih građanki i građana RH. Ovim izmjenama zakona kojima se suspendiraju određene slobode što je sasvim razumljivo u ovoj pandemiji mi smo i dalje najliberalnija zemlja u pogledu ograničavanja slobode i prava i nije mi jasno kako to neki ljudi ne vide, a prozvani su govoriti istinu o okolnostima u kojima se nalazimo, a ne biti politički silovatelji svega, svoga priopćenja. Smatram kako je stožer od početka svoga rada uravnoteženim mjerama omogućio koliko toliko rad i život na svim područjima rada u neprirodnim uvjetima, samo pogledajmo ostale zemlje Europe i svijeta. Stoga, pridržavajmo se Zakona o zaštiti pučanstava od zaraznih bolesti i imamo izvrstan alat za cijepiti se i jasno učinimo sve, cijepimo se i molimo Boga da ovo što prije prođe. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Imamo jednu repliku, poštovane zastupnice Benčić. **Benčić, Poštovani zastupniče, a i svi ostali koji se ovdje nekoliko puta danas rekli argument koji apsolutno ne stoji a to je da i sve druge na ovakav način donose, znate kako su se donose odluke o mjerama u Njemačkoj? Jel znate da je u Njemačkoj 19 mjeseci na snazi bilo izvanredno stanje pandemije i da je to proglašenje tog izvanrednog stanja bilo temelj za donošenje mjera u posebnoj proceduri koja se zove, pazi sad, procedura za izvanredno stanje gdje je parlament u zakonu pobrojao pod kojim uvjetima i kada vlada može koju mjeru aktivirati, vrlo detaljno pod vrlo ozbiljnim uvjetima, a o tome vlada još k tome mora svako malo izvještavati parlament i dobivati njihovo naknadno zeleno svjetlo. A vi govorite da ovaj model koji mi imamo imaju i druge zemlje. Nemaju, ima ga Srbija. And thad's it.

ovlasti, a vlada je svoje ovlasti prenesla na stožer. Znači stožer je tijelo, stručno tijelo koje u svakom trenutku može predlagati i donositi određene mjere. Dakle, mi se možemo razlikovati u u donošenju odluka od nekih drugih zemalja, ali smisao i učinak djelovanja stožera u ovoj teškoj pandemiji doista je bio pravovremen i donesene su uvijek odluke na pravi način. Na kraju krajeva mi smo imali lockdown mislim ili 7 ili 15 dana, najliberalnija smo zemlja, a na kraju krajeva i zbog određenih ekonomskih učinaka tako se moralo postupiti i ponašati. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sada će govoriti poštovana zastupnica Katarina Peović. Izvolite.

evo odmah ću pitat, evo šta smo ovdje komentirale. Znači vama je to sasvim u redu, vi ne vidite vezu između te liberalnosti s kojom se tu hvalite i toga da smo 13-ti u svijetu po umrlim ljudima znači na 100.000 ljudi. Vi ne vidite vezu, no connection, znači to je problem što imate liberalne mjere pa ne možete se s tim hvalit i smirivat svoje birače s kojima ste kako kažete pričali, neće biti obaveznog cijepljenja, neće biti težih mjera sve je u redu, sve u redu, samo umiremo ko na traci. Pa to je problem shvatite to. Branko Bačić nam je rekao ovdje kaže oporba nije jedinstvena, pa nije, apsolutno nije i to biste trebali primijetiti i drago mi je da ste to primijetili. Ja ne želim biti zajedno s MOST-om, pa to je valjda jasno. Mi smo ovdje najrazjedinjeniji nego što smo ikad bili na bilo kojem pitanju. I to je dobro, dobro je da ima mala grupica onih koji misle da bi još više trebali liberalizirati ove mjere. Ajmo još jače, pojačajmo na najglasnije. Ali to je problem što vi prihvaćate od MOST-a tu ucjenu. I to nije ucjena samo od MOST-a to je ucjena od poduzetničkih lobija na što ste pristali nakon prvog vala, sve se nakon prvog vala nije dobro vodilo. I to je razlog zašto ljudi umiru. A vama MOST treba pa zato što vam on legitimira taj tip politike koju vodite jer niste vi krivi. Evo, neki se bune jako su glasni. Ti ljudi šire ozbiljne laži. Znači danas je Nino Raspudić između ostalog, mislim ima 1000 tih izjava, ali recimo dignuo je povredu Poslovnika da kaže da je laž da cijepljeni se mogu zaraziti 20 puta manje šanse imaju da se zaraze od necijepljenih i da prenose bolest. 10 puta imaju manje šanse da se zaraze. Ali njemu nije bilo bitno da on kaže krivo je 20 puta znači 10 puta imaju, ne, on, njemu je cilj da on muti vodu i da onda dođemo do toga da ne znam stvarno neki koji se nazivaju socijaldemokratima tu govore da i cijepljeni prenose koronu, stalno vrtimo taj refren. Zato kažem stvarno pozivam ove koji na tome misle dobivati izbore, a stvarno to je jako dobra ono strategija, ajmo sve koji žele voziti u alkoholiziranom stanju organizirat u neku grupu za njihova prava i slobode jer i oni koji su trijezni skrive nekad nesreću. To su ljudi koji žele da korona traje vječno. Ali oni su slika i prilika HDZ-ove politike. Nije tu samo stvar ove tu korone i ovog, ove krize, desetljećima vodite politiku koja uništava obrazovni sustav, koja uništava racionalno mišljenje, koji uništava zdravstveno, Orijentirate odgoj i obrazovanje prema samointeresno usmjerenom pojedincu sebičnom pojedincu koji treba obraniti svoja prava i koji treba jel ono na tržištu pobijediti sve druge jel, mentalitet igra. Stari i nemoćni pa šta sad ako još koja tisuća umre starih i nemoćnih, nije strašno, pomirimo se s tim. Evo danas smo od kolege Zurovca čuli Švedska je najbolji model, naprosto sve pustiš pa ih pomre koliko treba i onda se čestita njihovom ministru zdravstva, a zaboravio je reći da tamo 80% je procijepljenosti zato se čestita ministru zdravstva. Vi ste odmah burno reagirali i kolega Bačić i kolegice Murganić kad ste čuli da netko u opoziciji traži oštrije mjere. Ali nije puno opozicijskih zastupnika tražilo oštrije mjere, moram priznati. Uglavnom se sve svodi na tu priču o legislativnom okviru i ja sam za 2/3 većinu, a tu se i MOST s nama može složiti, ja se želim od MOST-a što više distancirati. Ja želim da bude jasno da ja zahtijevam da se ljudi zaštite, da se sluša struka, ali vama treba legitimacija MOST-ova a nastavite ovim tempom i dalje.

Kad vi tvrdite da je samo MOST pa je li vi pratite što su jutros govorili pojedini klubovi? Jeste li pratili što su pojedini klubovi jutros izjavljivali? Nije samo Most. Jeste li vi vidjeli prosvjede? Jesu tamo bili mostovci? Je li vi slušate što govore i drugi dužnosnici u Hrvatskoj? Nije samo Most. A vi ste ovdje potrošili gotovo čitavu 5 minuta kako biste rekli da HDZ-u Most treba. nama nije problem Most. Nama je problem razmišljanje koje osporava Covid potvrde u 21. stoljeću, koje osporava struku, koji osporava liječnike, medicinske sestre, s jedne strane, a s druge strane, kad se ne daje izričita potpora cijepljenju, nego se još doda 100 puta ali međutim, onda takva potpora bolje da je nema, bolje je šutjeti. **Peović, Katarina (RF)** Pa navela sam taksativno znači i Bartulicu iz Domovinskog pokreta u prošlom govoru, vi mene niste slušali i Zurovca iz Fokusa, pa čak i Bernardića, socijaldemokrata, niste me očito slušali, je l'? ovdje sam apostrofirala Most zbog kratkoće rasprave jer jasno da Most najviše poantira na tim Covid potvrdama pa i oni referendum raspisuju. Ali zašto je vama isto Most potreban? Možemo očekivati da ćete s njima opet ući u neku koaliciju, neće njima biti problem s vama u koaliciju. Možda nekima bi bio problem, njima neće. Tako da, mislim, nije to, ali evo, možemo, znači možemo i Domovinski pokret, možemo i druge uključiti u to, suvereniste, nije problem. Mislim, ima njih kolko hoćete, koji hoće profitirati na ovim Covid situaciji, ali kažem, njima je cilj zapravo da to traje vječno, a vi nemate, mislim niti argumente donekle, s druge strane, da vas se pritisne, da konačno počnete se boriti protiv Covid situacije. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sad će govoriti poštovana zastupnica Sabina Glasovac i potpredsjednica ovog Doma. Hvala g. potpredsjedniče, poštovani ministre, poštovane kolegice i kolege. Covid potvrde su već godinu dana stvarnost u nekim zemljama. Prvi je to krenuo u prosincu 2020. g. Cipar, nakon njega Grčka, nakon njega Danska, Francuska, itd., Covid potvrde kad su uvođene u određene zemlje, one su zapravo bile prozor u svijet i prostor sloboda jer većina tih zemalja je bila u lockdownu, bila je zatvorena, bila je izolirana i Covid potvrde su zapravo bila dodana vrijednost, odnosno dodana ljudska prava za osobe koje mogu dokazati, na neki način da, ili su cijepljene ili su preboljele infekciju ili su testirane i mogu dokazati da su negativne na infekciju. Kako smo mi u Hrvatskoj došli do toga da su Covid potvrde zapravo postale simbol gaženja ljudskih prava, to je pitanje za HDZ. Ne valja vam posao. Vi nama dolazite danas s prijedlogom zakona, kaznama, za odluke koje ste već donijeli na svoju ruku, provizorno, parcijalno, djelomično, neutemeljeno i za to tražite od nas ovdje podršku i kažete da sve ono drugo što spominjemo zapravo stvara nekakvu konfuziju i muti vodu. Mi smo u 6. mj., odnosno s obzirom da smo članica Izaslanstva u Parlamentarnog skupštini Vijeća Europe donijeli jedno bitno izvješće koje se upravo radi o Covid potvrdama, znači zaštita temeljnih ljudskih prava i pravne implikacije. Vijeće Europe je krovna međunarodna organizacija koja upravo bdije nad ljudskim pravima i ondje su dane određene preporuke zemljama članicama kada govorimo o Covid potvrdama, s ciljem osiguranja poštivanja standarda Vijeća EU, pa pa su tako, neke od preporuka zemljama sljedeće. Da treba nastaviti provoditi cijeli niz javnozdravstvenih mjera potrebnih da se Covid-19 trajno stavi pod kontrolu u skladu sa svojim pozitivnim obvezama prema Europskoj konvenciji o ljudskim pravima. Nadalje, preporuka da cijepljenje mora biti dostupno svima jednako, ako nije, postoji objektivno i razumno opravdanje koje ne bi trebalo uključivati platežnu sposobnost za davanje prioriteta određenim skupinama u odnosu na druge. Treća preporuka, dostupnost Covid propusnica na temelju nedavnih negativnih testova nije ograničena na one koji mogu platiti jer su testovi pretjerano skupi. Dalje, treba se uzeti u obzir situacija onih koji se iz zdravstvenih razloga ne mogu ili zbog osobnog mišljenja ili uvjerenja odbiju cijepljenje. Nadalje, Covid propusnice dostupne su u digitalnom formatu i na papiru. Treba osigurati da svaki sustav Covid Passa ima jasnu osnovu u zakonu. Osigurati da je svaki Covid Pass sustav u potpunosti u skladu sa standardima Vijeća EU o zaštiti podataka i privatnosti. Treba osigurati poduzimanje odgovarajućih mjera za sprječavanje krivotvorenja ili druge kriminalne zlouporabe Covida. Osigurati da bilo koji sustav Covid propusnica odnosno potvrda bude strogo ograničen u primjeni i trajanje u skladu s potrebama izvanredne situacije u javnom zdravstvu Covid-19. To su preporuka Vijeća Europe, između ostaloga i prema RH jer je ovo iznimno, iznimno osjetljivo, osjetljivo pitanje zbog toga što zapravo one mogu biti važne u omogućavanju tom nekom povratku na staro izbjegavanje lockdowna ili izlaska lockdowna u pojedinim zemljama. treba voditi računa da mogu predstavljati velike izazove u smislu slobode kretanja, diskriminacije, podataka zaštite, organiziranog kriminala, odnosno krivotvorina. Ono gdje smo mi na neki način pogriješili, gdje ja vidim problem je u načinu donošenja odluka, o tome se već danas puno i previše u HS-u pričalo, drugo, opet znači ako je ovo epidemiološka mjera i ako trebamo spriječiti na mjestima gdje se okuplja puno ljudi, kolanje, širenje virusa i dovođenje u ugrozu određenih osoba, ja ponovno postavljam pitanje, zašto se Covid potvrde odnose samo na ustanove i javnu lokalnu i državnu upravu, a ne odnose na kafiće, na restorane, na šoping centre. To su ponovno nekakvi dvostruki i trostruki kriteriji i ono što nikako nije dobro, da se ide tim putem i da se nas danas još uz sve to skupa ovdje optužuje da želimo nešto opstruirati ili nismo za to da se u Hrvatskoj uvede red i da svi zajedno prođemo kroz ove vrlo, vrlo vrlo tešku situaciju u kojoj nitko od nas ne želi biti i želi iz nje što prije izaći. **Reiner, Željko (HDZ)** Imamo i dvije replike, prva je poštovanog zastupnika Ivanovića. **Ivanović, Goran (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče, uvažena kolegice Glasovac, evo ja sam svoju posljednju repliku čuvao za vas da vidite da imamo mi te džentlmenske manire, da nismo ovoga neki polusvijet. A pitao bi vas nešto kao iskusnu saborsku zastupnicu, ženu koja sjedi ovdje i časno pošteno radi svoj posao, i cijelo ste vrijeme evo koliko sam ja ovdje godinu i pol dana. Imamo jednu od najliberalnijih mjera kada je u pitanju sve ovo što se događa oko korone. Imamo besplatno cijepljenje. Imamo besplatno testiranje. Znači ne govorimo da ćemo obavezno cijepiti ljude, što je po vama, a imamo problem zbog toga, što je po vama rješenje. Al suvislo da mi objasnite, ne da mi kažete da je to zbog Vilija Beroša, nepovjerenja stožeru nego da mi kažete što je rješenje. Ja koliko sam shvatio sada pred kraj bi bilo rješenje shopping centara i kafića, odnosno ponovo vraćanje u nekakav lock down, koji bi samo na trenutak spasio situaciju u kojoj se nalazimo. Ili je to ipak nešto, nešto sasvim drugo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala, poštovana zastupnica Glasovac. Ja sam za to da mjere imaju razumno opravdanje, legitiman cilj i da budu razmjerne. I uopće se ne zanosim s tim liberalno, manje liberalno. One trebaju biti jednake za sve, između ostalog sada imate i negodovanje u velikom dijelu, zato što, u čemu je razlika, što mi više se širi virus, ovdje zaista u Saboru ili u nekoj jedinici lokalne samouprave nego li se on širi u nekakvom kafiću ili u nekakvom restoranu. Znači to opet nije vjerodostojno. Vi opet ljude dovodite u sumlju samim time. Drugo, jeli testiranje baš svima dostupno. Treće, jesu li osobe koje će dokazivati svoj status kroz covid potvrde time što su preboljele, jesu li one u ravnopravnom statusu. Što je s onima ovo ljeto koji su prijavljivali da osjećaju simptome kojima se govorilo da ne trebaju doći na testiranje koji su preboljeli covid, nemaju potvrdu o tome, ne mogu dobiti potvrdu o tome, kako će oni doći do covid potvrde. Jesu li one u ravnopravnom položaju. Što je s ljudima koji trebaju ući u neku ustanovu umjesto cijepljenja biti testirani, nemaju novca za platiti testiranje, o tome ja govorim. **Reiner, Evo upozorila bih vas ono što je kolega Goran Ivanović želio ovdje postići a to je sve nas prestrašiti, buuu, vi izazivate neki novi lock down, padaju glasovi, mi nismo, mi hoćemo liberalizirati mjere, znači to je ono što se ovdje zbiva u sabornici. Pokušaj da se dobije što više birača i da se koketira znači s onima koji bi malo manje I to je ono što je on sada vama htio imputirati. A nešto drugo sam vas htjela pitati, znači kolegica Marić je pitala, znači na ono što je ministar Beroš rekao mi tu balansiramo dobro te mjere, s obzirom na gospodarstvo. Neprihvatljiva izjava zato ne samo s ovog humanističkog stajališta znači koliko košta jedan život, jesmo mi presiromašni da mi branimo te živote. Nego zato što 180 ljudi na respiratoru dnevno košta 5 milijardi, Hvala, poštovana zastupnica Glasovac. **Glasovac, Sabina (SDP)** Tu ste apsolutno u pravu. Mi nemamo u proračunu za sljedeću godinu planirana sredstva za eventualne kompenzacijske mjere ako bismo morali smanjiti kretanje ako bi situacija s brojem zaraženih izmakla kontroli i da to naš zdravstveni sustav više ne može podnijeti. Znači mi to nemamo. Ali ove covid putovnice, odnosno covid potvrde prikazujemo kao krucijalnu epidemiološku mjeru. To ja ne volim, to licemjerje. Znači ako je to epidemiološka mjera, ako mi nećemo u lock down, a ne želi nitko od nas u lock down, moramo se kretati, a onda ajmo ondje gdje je povećana koncentracija stanovništva s iznimkama, pristupom zdravstvenim i socijalnim uslugama, biračkom pravu, ili javnom prijevozu koje su neke esencijalne stvari onda nazovimo stvari pravim imenom i recimo tu svugdje moramo na 14 dana zaustaviti procese i osigurati covid putovnice a ne na ovakav način ponovno dovodit ljude da prosvjeduju jer im je nelogično zašto za jedno trebaju za drugo ne trebaju. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sada će govoriti

Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege, evo danas smo se napričali svega i svačega. Lako je raspravljati kada postoje ljudi otvorenoga uma, međutim teško je nekada raspravljati kada su ljudi zatvorenog uma i ne žele vidjeti širinu rasprave. mi je što je otišao, ministar je politički imenovana osoba. Ministar je u prvom redu političar jer provodi političke odluke Vlade, a onda iza toga je liječnik, a ako je liječnik ne znači da je i znanstvenik. Znači znanost je ta koja producira najnovija dostignuća a liječnici su ti koji implementiraju ono što znanost isproducira. Tako da svi liječnici nisu ni znanstvenici. Ne vrijeđam liječnike nego to je činjenica. Ono od čega se mi cijelo vrijeme, tj. kolege odmiču u raspravi je narod. Narod se podijelio u tri skupine. Prvi oni koji su se odmah cijepili, drugi koji su se cijepili nakon što su im postavljene prepreke ili se cijepe još uvijek zato što im je dosta čekanja i žele preskočiti prepreke, i treći koji se ne žele cijepiti unatoč svemu. To je činjenica. Sjednite vani, razgovarajte s ljudima pa će vam to biti jasno. Danas se postavljaju dvije mantre, testiranje, testiranje, testiranje, znanost, znanost, znanost. Nažalost, stječem dojam da posoji mainstream znanost koji slijede mainstream mediji koji dobivaju jako puno novca za svoj rad, a postoji znanost koja je pala u nekakav drugi plan i koja postaje nepoželjna znanost kao nezavisna znanost. Testiranje da, nije mi problem otić se testirat, ali ono o čemu sam govorio, a bilo je ovdje bačeno na mene kubik drvlja i kamenja da treba testirati i one koji su se cijepili i ulaze u zdravstveni sustav jer dokazano je, ne u Hrvatskoj, ali …/Govornik se ne razumije/…je napisao, ljudi s Oxforda su napisali, Oxford baš nije Bosanski Novi i diplome iz Bosanskog Novoga da i oni koji su se cijepili prenose virus. Pa po svemu tome znači da covid potvrda može vrijediti onoliko koliko test vrijedi i koliko im je testom zagarantirano da ta osoba neće biti zaražena virusom. Ovdje je bilo puno priče o zavaravanju naroda od strane pojedinaca. Pa draga gospodo pojedinci ne mogu zavarat narod, narod može samo zavaravati vlast koja u svojim rukama ima medije, novac i sve drži u šaci, znači oni imaju monopol na zavaravanje naroda. Narod je vidio sve što se dešavalo, od pobjede, pandemije, od svih neslavnih stvari koje su se događale, neću ih nabrajati, izgubio je jednostavno povjerenje i u politiku i u stožer i u mjere i čak je možda i pretjerao u tom gubitku povjerenja, tako da smo danas ovdje gdje jesmo. Kada osjetite simptome, čekate testiranje nekoliko dana, PCR test čekate nekoliko dana, iza PCR testa čekate nekoliko dana da vam se liječnik javi, a u tih nekoliko dana možete zapasti u jako teško stanje i onda budete hospitalizirani jer niste liječeni ničim u tih nekoliko dana i onda se dešava ovo što se dešava na covid odjelima. Nažalost liječnika imamo premalo, ljudi su iscrpljeni. Imamo ih premalo zato što nismo vodili brigu o njima, pa su otišli tamo gdje su uređenije demokracije i gdje se normalnije radi. Medicinske sestre su nam također otišle. Te ljude ne nagrađujemo adekvatno za to prekovremeno vreme što rade i što se iscrpljuju, ali nažalost ne pričamo ni o tome da nam ljudi umiru zbog toga što se ne liječe pravovremeno, što ne dolaze na pretrage, pretrage, što ne dobivaju pravovremeno terapije i što imamo raspad sustava u zdravstvu. O tome ne govorimo nažalost. Hvala. Ostanite časak, ostanite časak jer imamo repliku poštovane zastupnice Puljak. **Puljak, ako mogu reći vi ste među onima dakle koji misle da cijepljenje nije rješenje ove krize vjerujete, ne vjerujete u cijepljenje kao, kao ili u ovo cjepivo je li protiv covida kao efikasan način borenja protiv ovog koronavirusa. Dakle samo da protumačim, vi ste za to da se onda građani testiraju svakodnevno ili više puta dnevno. Ne znam je li to i smisao je li Mostovih ovih prijedloga, dakle ne cijepljenju, ali da testiranju, znači li to, dakle evo da pojasnimo građanima za, za što kad idu na one prosvjede zapravo šta oni žele, žele da se svi skupa testiraju više puta dnevno. Dakle ko će platiti i podnijeti troškove tolikih testiranja evo samo jedno pitanje za vas, vi ste dakle protiv cijepljenja, ali za testiranje.

da nikome ne govorim da se ne cijepi, da ne negiram postojanje virusa i uopće to što ste vi rekli nije točno. Imam čak i užeg člana obitelji koji se je cijepio, to je bila njegova volja, moja volja je moja volja. Na prosvjede dolaze ljudi koji su se cijepili i dva puta i dva puta dobili covid, znači i takvi ljudi dolaze na prosvjede. Dolaze ljudi koji su imali poteškoća, a i to sam imao u kući jer je bliski član obitelji bio na testiranju nakon simptoma, bio negativan, iza toga se cijepio i imala tu noć mislila da će umrijet. Znači nikada ja nisam rekao da sam protiv cijepljenja ili da se netko ne cijepi.

Hvala g. potpredsjedniče, g. Bukarica, državni tajniče. Čuli smo danas često puta ovde znanstvenici jesu znanstvenici, nisu znanstvenici, ko donosi mjere, šta to predlaže, pa ja bi malo da pričamo o HZJZ, da vidimo ko su ti ljudi, šta oni zapravo rade? Rade cijepljenja, mikrobiološke pretrage, ispitivanje hrane i vode, sanitarne preglede, imaju niz savjetovališta za mentalno zdravlje i ovisnosti, za pravilnu prehranu i tjelesnu aktivnost, vode sve preventivne programe u RH, rade i vode registre djelatnika u zdravstvu, u konačnici bave se zaraznim bolestima i kroničnim nezaraznim bolestima, zaštitom zdravlja na radnom mjestu, utjecajem okoliša na zdravlje i niz još drugih stvari. i niz još drugih stvari. U HZJZ rade stručnjaci i znanstvenici koji objavljuju znanstvene stručne članke, analize, rasprave u periodičkim izdanjima, međunarodnim, nacionalnim i rade promotivne kampanje na osnovu kojih struka štiti sve nas u zdravstvu kao i sve građane od nastanka bolesti kako nas štiti od toga da nam ne nastanu bolesti. U HZJZ-u rade 406 zaposlenih od čega 247 VSS, 96 doktora medicine, 24 specijalista epidemiologije, 7 specijalista javnog zdravstva, 36 doktora znanosti, 18 magistara znanosti, 7 profesora i 4 docenta. Kruno Capak je samo jedan predstavnik, s obzirom da je lider te ustanove ustanove je samo jedan predstavnik znanosti i stručnosti u stožeru, a iza njega stoje svih ovih 247 stručnih ljudi koje imaju dovoljno referenca u znanstvenim časopisima da mogu reći da su znanstvenici. Dakle, to je razlog zbog čega mislim da su svi ti napadi koji se sada ovdje predstavljaju pred sve nas da kaže se da nema tu znanosti, nema tu struke su potpuno neargumentirani i neutemeljeni. Evo hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Imamo nekoliko replika, prva je poštovanog zastupnika Stiera. Hvala g. potpredsjedniče. Kolegice, slažem se s vama u vašoj raspravi ste afirmirali zapravo važnost struke, naravno to ne sprečava zastupnike da kažu svoje mišljenje. Svako od nas osim toga ima i određenu stručnost ja se nekako bavim međunarodnim odnosima već dugi niz godina, zato me uvijek zaprepašćuje kada čujem te neke ideje da su neke svjetske urote. I onda gledam važne države koje itekako brinu o svojoj populaciji o zdravlju populacije i svi idu time da se mora cijepiti tu populaciju. Kako bi te države to bile važne kad bi radili protiv vlastitog stanovništva? Ali evo to je moja struka, međunarodni odnosi, vi ste naglasili baš vašu struku i mislim da na tome trebamo inzistirati, slušati upravo ono što nam stručnjaci mogu reći o meritornoj stvari. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana zastupnica Grba Bujević. **Grba-Bujević, Maja (HDZ)** Slažem se kolega Stier, ovo je medicinska struka, ali je još specijaliziranija medicinska struka upravo namijenjena epidemiolozi i javno zdravstvo su oni koji brinu o svemu ovome što sam maloprije nabrojala. To su vrhunski stručnjaci koji daju smjernice kako bi se mi trebali ponašati. I zato je znanost i struka nam daju rješenja, oni nam nude rješenja, na nama je samo da ih prihvatimo normalno zdravorazumski i da ne postavljamo samo jedne te iste sumnje i pitanja. Branka (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Kolegice Grba Bujević vi ste akcent stavili na znanstvenicima, doktorima znanosti i važnosti struke. Ja nisam ni imunolog, ni epidemiolog, ni genetičar, ali vi ste doktorica medicine. Recite mi kako objašnjavate i šta možete poručiti našim građanima koji slušaju pojedine doktore liječnike genetičare? Tako nedavno imamo izjave pa i male video klipiće koji su se dijelili hrvatskog genetičara Tomislava Domazeta Loše inače izvanrednog profesora i na Medicinskom fakultetu koji kaže da je cijepljenje opasno, štaviše da je to molekularna tetovaža? **Reiner, Željko genetičari nisu doktori medicine, a ponajmanje su epidemiolozi. Drugo mi se sviđalo na svemu tome što se čak i njegovi kolege iz Ruđera gdje radi kao pravi znanstvenici su se ogradili od takvih izjava, oni ljudi koji znaju o čemu govore, znaju daje to tako. A možda onako za šalu više, jedan me to me baš posjetilo na jedan slajd koji se vrti po društvenim isto mrežama kad smo već kod njih. Hitna i voze pacijenta i pita pacijent jel me vozite u klinički centar, a hitnjaci odgovaraju, ne gospodine vama su sada potrebni vrhunski stručnjaci nosimo vas u Facebook komentare. Evo toliko što mi mislimo o tome. **Reiner, Željko Poštovana kolegice. Danas je procijepljenost u Hrvatskoj 55, 56 …/Upadica Grba mi danas ne bi bili ovdje da je 85%, 87%. Ko je kriv za to što nije 87% nego je 55% je li neuk narod koji ne voli cijepljenje, je li možda stožer koji upravlja ovom krizom, je li Vlada, jesu sve vlade do sada 30 godina koje nisu obrazovale taj narod, dakle ko je kriv da smo na 57%, a nismo na 87%? Evo **Grba-Bujević, Maja (HDZ)** Svi bi mi kolegice voljeli da je procijepljenost 85%, ja bi onda sa sigurnošću ovdje skinula tu masku za ovom govornicom. Međutim vi ste pobrojali neke aktere koji su u svemu tome sudjelovali, možda smo zaboravili i nas koji imaju, mi imamo pravo javne riječi. Puno nevolja je izazvali su raznorazni prosvjedi, raznorazni facebook stručnjaci, raznorazni ljudi koji su si uzeli za pravo da umjesto struke tumače pojedine odluke, pojedine zakone, pojedina pravila, a i pojedine modele ponašanja.

Poštovani potpredsjedniče, predstavnik predlagatelja, kolegice i kolege. Govorimo o izmjenama i dopunama zakona kojem bi u biti trebalo štititi ja bih ipak rekao građane RH od zaraznih bolesti, ne pučanstva nego građane jer je ipak građanin ustavna kategorija, to čisto kao ispravak doduše nije predmet ovih izmjena i dopuna, ali ja bih mijenjao i naslov mislim čisto reda radi jer ipak smatram da RH republika koja republika koja je utemeljena na građanskom suverenitetu iako neki više vole onaj nacionalni, ali u biti kroz našu zakonodavnu arhitekturu imamo onaj dio koji je de facto jedan miješani, jedan mix svega toga kao i sve moderne države EU. Ima jedna stvar dakle koja je bitna jer sam citirao na neki način i ustav, a to je promatrajući ono što su primjedbe i amandmani koji su dali kolege u ovome saboru, činjenica je da i do sada smo imali na neki način ograničenje slobodu kretanja. Ona je uvjetovana dakako ovaj covid putovnicom, green passom ili kako, kako ju želimo zvati. Ja osobno ocjenjujem da što je širi konsenzus i što je veća odgovornost onda je i nama ovdje u saboru puno lakše eventualno braniti određene odluke. Tako da se slažem s time da ovu odluku moramo donijeti zajedno i to dvotrećinskom većinom. Ovdje baš raspravljajući prije sjednice Odbora za europske poslove koja je obilježila i 10.g. od potpisivanja sporazuma EU, ja ja neću ulazit u struku, evo kolegica prije mene je spomenula mi o covidu u ovoj pandemiji govorimo i čitamo od Facebooka itd., ali da je riječ o nekim drugim zdravstvenim tegobama sama zdravstvena struka će reći da se jako puno koristimo tzv. google doktorima i to je činjenica. Ali tu pomutnju je isto tako i alimentirao dio stručnog savjeta odnosno pojedini članovi stručnog savjeta koji su se našli za shodni za komentirati ovaj svoja neslaganja i dakako da onda to je kao da bacate, bacate vodu na benzin koji gori i to je nažalost činjenica. Činjenica je i ta na šta sam podsjetio, a i razgovarajući i sa bivšim predsjednikom Josipovićem i premijerkom bivšom Jadrankom Kosor koji često idu na međunarodne skupove, pa i ti međunarodnih skupova dan danas se jako puno govori, kolega Stier je bio, govorimo o post covidu, dakle pripremamo se o post covidu, a mi još ne znamo kolko će nam sam covid trajat. Tako da smatram da je dobro da se donese ovakav zakon. Smatram isto tako da je zakašnjio, da smo ga trebali donijet ranije, da to bude zakon, da to bude obaveza barem za, barem za onaj dio koji je, koji je Međutim, ono što je naš osnovni problem u ovoj državi, mi imamo sjajne zakone, često puta ih imamo sjajne, problem je u provedbi i u tijela koja ih moraju provoditi. Tako da kolko god mi i popravljali ovaj propis nama se može dogoditi da jednostavno nećemo, nećemo, I sad je pitanje sa ovim sankcijama koje u samom prijedlogu zakona govore o sankcijama koje idu prema odgovornoj osobi u pravnoj osobi, onda možemo licitirat amandmanima dal je ta kazna previsoka ili preniska, dakle nakon mrkvice nismo imali, al smo prešli, al smo prešli nažalost na batinu. I vidim po amandmanima i vidim po amandmanima isto ovaj svojih kolega da se to nadopunjuje da se i odgovorna osoba odnosno ne samo odgovorna osoba nego da se kazni i pravna osoba, ovaj to nije autokefalno, pa ću ovako malo se našalit, nužno, ali autofekalno. Iz kojeg razloga? Jer tako država će kažnjavat samu sebe i nažalost morat će kažnjavat samu sebe. Jer koga ćemo oštetit? Oštetit ćemo sami sebe ako smo mi, ako smo mi država. Tako da apeliram zbilja na provedbi tog zakona i da se te kazne uopće neće morati primjenjivati, ali za to moramo imati kredibilitet koji smo nažalost izgubili. Hvala. Hvala lijepa. Slijedeća će govorit poštovana zastupnica Marijana Pulja, izvolite.

drage kolegice i kolege. Kao što sam rekla ovdje u replici neko je već spomenuo, danas se ovdje nalazimo i pričamo o ovom zakonu, pričamo o covid potvrdama, o kaznama za one koji ne implementiraju provjeru covid potvrda u svojim ustanovama zato što nam je procijepljenost 55, 57% ako zaokružimo. Da je procijepljenost 87%, 89%, 90% ne bi uopće o ovome razgovarali danas, dakle ljudi bi bili procijepljeni, ne bi bilo ovoliko umrlih, ne bi se bojali opterećenja u zdravstvenom sustavu, bojali bi se možda evo ove omikron verzije, gledali bi šta, kako ona djeluje, ovo, ono, ali ne bi imali ovoliko smrti. Nisam evo ovdje sad stigla isprintati, ali svi smo pogledali onu statistiku iz Europe da broj umrlih direktno ovisi o procijepljenosti pučanstva. I postavila sam ovdje pitanje, evo tu je evo, evo, poskočit ću, evo kamere da vide, to je, to je taj graf jel, dakle kolko je procijepljeno ljudi toliko je, ako je, što je više procijepljenih manje je umrlih. I pitala sam ovdje kolegicu dakle ko je kriv za to što nemamo 89-90% procijepljenih već samo 55, 57, stalno i dakle odgovora nema jel. Kriva je valjda oporba, kriv je neuk narod, kriv je ne znam, krivi su ovi ili oni, samo nije kriv stožer koji upravlja krizom koji je trebao na pravi način dobro iskomunicirati ljudima zašto je cijepljenje najveće postignuće danas u povijesti medicine općenito i zašto je važno cijepiti se, zašto je važno olakšati život našim zdravstvenim djelatnicima, liječnicima, zašto je važno imati vjeru u znanost, zašto je važno vjerovati liječnicima kada kažu da je cijepljenje taj alat kojim će osigurati da zdravstveni sustav nije pod pritiskom i da ima što manje mrtvih. Sjećate se 3. hrvatske Vlade. Bila je to Vlada nacionalnog jedinstva. Bila je Vlada pod vodstvom Franje Gregurića, evo čitam formirana je u ratnim uvjetima od predstavnika svih parlamentarnih stranaka i stručnjaka, organizirala je obranu, skrbila za prognanike, uspostavila monetarnu samostalnost i izborila se za međunarodno priznanje Hrvatske. prema podacima koji su prikupljeni i znanstveno obrađeni od Hrvatskog memorijalnog dokumentacijskog centra Domovinskog rata do 2016. godine poznata su imena 14 tisuća 912 smrtno stradalih osoba na hrvatskoj strani u Domovinskom ratu. Od toga je branitelja 8 tisuća 262, a među civilima je evidentirano 6 tisuća 650 poginulih. Danas imamo 11 tisuća 455 umrlih od Covida u ove dvije godine od 3. 3. mjeseca 2020. 19. 03. 2020. Plenković: „Borba protiv korona virusa najveća je kriza od Domovinskog rata. Potrebna je odgovornost svakoga od nas.“ Obratio se javnosti poručivši kako svi trebamo biti svjesni da pandemija korona virusa naglo mijenja svakodnevni život i da će naredni dani, tjedni, a mjeseci pred nama biti teški, no da moramo poduzeti sve da bude što manje izgubljenih života. Mi danas imamo 11 tisuća 455 umrlih. Vrlo blizu je onom broju ukupnom broju umrlih u Domovinskom ratu, a svakako evo puno više od broja civila koji su poginuli u Domovinskom ratu. Tko je za to kriv? Prošle godine u 11. mjesecu predlagali smo umjesto ovog stožera kojeg imamo danas stožer nacionalnog jedinstva. Upravo ovo kako je funkcionirala ta 3. Vlada u Domovinskom ratu u kojem će, koji će obuhvatiti evo i sve predstavnike koji će biti jedan stožer baš nacionalnog jedinstva kojemu će na kraju ljudi vjerovati kada nešto govori, kada nešto nekakve mjere koje poduzima i koji bi je li sigurno doveo do toga da nemamo danas samo 57% već možda 87%. **Reiner, Željko Poštovana kolegice Puljak da li vi smatrate da i osobe koje su se cijepile mogu prenositi virus i da oni koji rade u sustavima gdje su najugroženije skupine kao bolnice, starački domovi također bi se trebali testirati kao i oni koji se nisu cijepili prilikom ulaska u te institucije? I da li ste u stanju možete prihvatiti da možda i niste u svim svojim stajalištima u pravu? Marijana (Centar)** Pa ja u tome tko prenosi virus ili ne prenosi nemam ja neko svoje mišljenje. Nisam vam ja epidemiolog i nisam te struke koji će sada kazati ovaj prenosi ili onaj ne prenosi virus, ili koji će sumnjat recimo u znanost. Dakle, ja vjerujem što znanost kaže. Znanost danas kaže ako kažem ne vjerujete našim znanstvenici, vjerujte svjetskim znanstvenicima koji kažu da je cijepljenje najveće dostignuće u medicini kad i prije Covid-a jel'. Dakle, evo vjerujte ako nećete našim znanstvenicima ako sumnjate u njih, ako su bili do sada kontradiktorni i možda imate nekog opravdanja da sumnjate u njih, vjerujte evo međunarodnoj znanstvenoj zajednici. Hvala lijepo. Sada će govoriti poštovani zastupnik Arsen Bauk. Izvolite. **Bauk, Zahvaljujem. Poštovane kolegice i kolege, krenimo najprije u stihovima na osobnom primjeru – tri puta sam primio Pfizer u rame cjepivo to. Prema tome, nemam dilema ni sa cijepljenjem, ni sa onime što je cijepljenje donijelo čovječanstvu i ako to netko nije izgovorio, u Hrvatskoj je uvedeno obavezno cijepljenje za neke bolesti … /ne razumije se/ …. ovdje raspravljamo o Covid potvrdama ukratko. Ja Covid potvrde ne doživljavam kao sredstvo epidemiološku mjeru, nego doživljavam ih kao soft prisilu, motivaciju ili ohrabrenje za cijepljenje i nemam problem niti s time. Meni to nije trebalo. Velikom broju ljudi iz moje okoline to nije trebalo. Nekima iz moje okoline će to možda potaknuti, a neke ni to neće uvjeriti da se treba cijepiti. Ja mogu jedino pozvati još jednom građane koji to još nisu napravili da se cijepe, a one koji žele potpisati za referendum neka se cijepe prije nego što potpišu. Cijepi se i potpiši, jel' što se mene tiče. Što se tiče načina donošenja odluka i dalje smatram da je Ustavni sud propustio dati određene mjere ograničenja, granice, upute izvršnoj vlasti, Vladi i Stožeru, a posebno i Hrvatskom saboru o tome. Mislim da Ustavni sud nije bio na razini zadatka u ovoj krizi posebno u dijelu ovih prvih mjera kada je mogao svojim odlukama jasno razgraničiti što može Stožer, što može Vlada, a što može Sabor i to što može Sabor s kolikom većinom Sabor treba. Što se tiče prijepora oko tumačenja čl.16 i 17. Ustava RH, uvažavajući ono da ni sudske presude nisu manifest sudbine, želim pročitati čl.16. i čl. 17. Čl.16. Slobode i prava mogu se ograničiti samo zakonom da bi se zaštitila sloboda i prava drugih ljudi, te pravni poredak javni moral i zdravlje. Svako ograničenje slobode ili prava mora biti razmjerno naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinačnom slučaju. Držim da odluka Stožera, Vlade ili tko je već donio o tome da se ograniči kretanje između općina koje bilo doneseno na proljeće i jednim dijelom, mislim da je na jesen bilo među županijama, nije bilo razmjerno ograničenju u pojedinačnom slučaju i da nju Ustavni sud, pa makar i naknadno trebao proglasiti nečim nečim što je bilo prekoračenje ovlasti bez dvotrećinske većine Hrvatskoga sabora. Čl. 17. U doba ratnog stanja ili neposredne ugroženosti i jedinstvenosti države, te velikih prirodnih nepogoda, za što smo svi suglasni da je u to uključena i ovaj slučaj pandemije i da ova dopuna Ustava je jedna vrsta onako dodatnog naglašavanja nečeg što već piše, dakle niti ne šteti, niti pretjerano koristi. Dakle govori se o pojedinim slobodama i pravima, o tome odlučuje Hrvatski sabor dvotrećinskom većinom svih zastupnika. Da sada ne, ovoga ne čitam dalje. Dakle, po mom stavu o svakoj mjeri se treba provesti evaluacija u koju razinu ograničenja spada i pod koji članak Ustava spada. Po mome mišljenju, barem ova jedna mjera spadala je pod čl. 17. i nisam od onih koji misle da kad jednom donesemo nešto dvotrećinskom većinom da Vlada ima bjanko podršku, bjanko pečat Sabora da radi šta hoće. Dakle, ja bih kao zastupnik u Saboru bio spreman podržati određene mjere, ali na određeno vrijeme. Pa ako se pokaže da ih treba ponovit, ponovili bi. Ali u onim granicama koji ovisi o strogoći mjera a ne o tome da sad mi sve trebamo, da trebamo dvotrećinskom većinom reći izvanredno stanje je i onda će to biti, to će biti bjanko pečat Vladi da radi što hoće. Ne nisam za to. Prema tome ja jako dobro razlikujem što treba dvotrećinskom većinom donijeti. U svemu ovome što je doneseno, to je po mom mišljenju bila do sada jedna mjera. Drugo pitanje je trebaju li covid potvrde kojima se nešto ograničava biti donesene takvom većinom. Dakle je li to ograničenje koje spada pod čl. 16. ili pod čl. 17. Ja mislim da je ta dilema za mene potpuno nepotrebna i da bi bilo nepotrebno da se time zamaram jer će Ustavni sud reći da je po čl. 16. Pa bi ja onda opet ispao /… ne razumije se, Uvaženi kolega Bauk, ako sam vas ja dobro shvatila mi svi skupa ovdje cijeli današnji dan samo gubimo vrijeme. Jer ako u konačnici niti Ustavni sud neće prosuđivati je li nešto doseg čl.16. ili 17. nego će prosuditi onako kako je to u skladu sa dnevno političkim potrebama HDZ-a, ako mi kao saborski zastupnici ne možemo ukazati gdje bi to dvotrećinska većina bila potrebna onda se postavlja pitanje zašto uopće trošimo sredstva poreznih obveznika i zašto danas evo u ovim trenucima nismo negdje s našim obiteljima ili radimo nešto drugo, pametnije i korisnije i zabavnije. mislim da trebamo promijeniti retoriku o odgovornosti svih državnih institucija počevši od Ustavnog suda, pa ako smo već sigurni da su fulali prvi put, pozvati ih da to ne ne čine i drugi put. A isto tako ukazati i saborskoj oporbi a i parlamentarnoj većini da se preko dvotrećinske većine u nekim pitanjima ne treba olako prelaziti. ovoga, razumijem dio vaše ovoga ironije i često se i sam služim tom vrstom opisivanja stavova, ali na nama je da ukazujemo ono što mislimo da treba, na svim zastupnicima je da glasanjem se odrede o tome što smo mi i neko drugi rekli, a na građanima je da u jednom trenutku kada dođu izbori ocjene tko je bio ili nije bio u pravu. Možda će jedan dio građana baš zbog ovoga podržati Vladu a možda će drugi dio podržati opoziciju. A možda nekim građanima uopće neće biti bitno. Prema tome svak bira svoje prioritete, prioritete u životu. I naravno, onima koji su se cijepili ili koji su preboljeli u životu se ništa neće promijenit.

predlagao sam, tad smo bili zajedno prije nego što su nas boljševici iz SDP-a istjerali van, predlagao sam da imamo dvotrećinsku većinu u odlučivanju o proglašenju pandemije elementarne nepogode. Predlagali smo to zajedno. Zašto, zato da bi upravo HS uključili i da otklonimo nedoumice oko ograničavanja sloboda Ustavom zajamčenih sloboda. I to je nešto što je trebalo tada napraviti. Tada to nije napravljeno. I svi problemi proizlaze od prenošenja upravo ovlasti na Stožer koji je odlučivao politički, zbog kojih se jedan dio ljudi uopće ne želi cijepiti zato jer nemaju povjerenja u Stožer i Vladu i koji de facto je danas kad kad je poslao ovaj zakon u proceduru, ustvrdio da je napravio svinjariju. Svinjariju jer je prije toga de facto uvjetovao covid potvrde za ulazak u zgrade države, a sada to želi popeglati i ispraviti svinjariju koju je sam napravio. Ovaj dio unutarstranačkih stavova ćemo na hodniku. Sutra će nas boljševici preglasat nas zajedno sve skupa kako ste rekli. No dobro. Dakle, to što smo govorili tada bi sasvim sigurno imalo za rezultat po mom mišljenju veće povjerenje građana u odluke Stožera, Vlade pa i Sabora, veći broj cijepljenih i manji broj umrlih. Ovako, Vlada nas je uvjeravala da su na vrhu, a ustvari su 3. ili 4. od europskog dna, ili da to kažem sportskim rječnikom rečeno, željeli su biti Manchester City i Liverpool, ispali su Watford i Southampton, a da su nas slušali, možda bi barem bili Arsenal i Tottenham. Sada idemo na završna izlaganja i prva će u ime Kluba zastupnika HSS-a i Radničke fronte govoriti poštovani zastupnik Željko Lenart. Izvolite. Poštovani kolegice i kolege, evo vidim da svaki puta iznova u svakoj raspravi moram objašnjavati da ne govorim nikom da se ne cijepi, da ne kažem da ne postoji koronavirus, da ne postoje problemi sa koronavirusom, ali sam i za to da se ljudi ne segregiraju, da se ne obilježavaju, da ne postoje oni koji nisu po nečijem mjerilu čudnovati kljunaši i preporučujem svima da se spustite dolje među raju, među narod, tamo gdje ste vi jednaki među njima, gdje ste vi ime i prezime, a ne zastupnik, ne veličina. Razgovarao sam nedavno i sa studentima, što oni misle o ovome. Pročitat ću vam što kaže jedan student koji se 2 puta cijepio. Kaže, više jer sam morao nego što sam želio, iz razloga što, ako nisi cijepljen si diskriminiran i uskraćeno ti je dosta stvari. Moje neko mišljenje je da se mladi ne bi trebali prisiljavati na to jer sam čuo puno ljudi s faksa koji su preboljeli, da nikome nije bilo ništa. Stariji i ugroženi nek se cijepe, cjepivo je došlo prebrzo i sa premalo istraživanja da bi bilo idealno i sigurno za sve. Evo, citiram jednog studenta iz jedne rasprave sa nekoliko mlađih ljudi, što oni misle o tome. Ne ulazim u to da li su u pravu, nisu u pravu, ali oni su naša budućnost. Naša budućnost su i djeca. Gđa. Markotić je rekla istinu, svi su bacili drvlje i kamenje na nju zbog istine. Rekla je ona mnogo stvari za što je možda i zaslužila, ali istina je nešto iza čega nema ničega. Neće se više testirati na djeci u Africi nego će se testirati među nama. Ali, zašto moramo forsirati nešto među populacijom koja najlakše prolazi to? Ajmo razmisliti o tome. Ajmo razmisliti o tome. Neću duljiti jer je svima više dosta rasprave, razmislite o ovom studentu što je napisao, razmislite o novim generacijama koje trebaju doći iza nas. Žao mi je svih onih koji su umrli, dali direktno ili indirektno od Covida, ali za mnogo toga je zaslužan i naš loš zdravstveni sustav koji ne reagira promptno, na vrijeme i sa pravim lijekovima kojima bi mogao da pokuša smanjiti tegobe onih koji su se zarazili i razboljeli. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Sad će završno u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a govoriti poštovana zastupnica Dalija Orešković, izvolite.

Hvala predsjedavatelju. Evo, ponovno ću istaknuti da je danas 10 godina od potpisivanja pristupnog ugovora za EU. Danas me netko pitao gdje je Hrvatska 10 godina kasnije. Pa na jednom tužnom mjestu na kojem ne bi bili da, ne samo ovih zadnjih 10 godina nego već posljednjih 30 godina HDZ nije u potpunosti upropastio sustav i s punim pravom to sada ovdje kažem, to je danas pokazala i ova rasprava. Da se samo osvrnem na ono što je govorio prije mene g. Lenart citirajući jednog našeg studenta pa ću ja postaviti pitanje što je svih ovih silnih godina radilo naše obrazovanje, sustav obrazovanja? Koliko smo mi uložili u te mlade da uopće objasnimo čemu služi cijepljenje u zaštiti populacije? Ne. U našem sustavu obrazovanja bili su, dragi HDZ-ovci, očito bitnije neke druge teme. Trebalo je što manje educirati stanovništvo kako bi što manje, slabije educirano stanovništvo biralo što lošije političare. Sve jednog dana dolazi na naplatu. A to koliko ste bili neodgovorni po pitanju svih ostalih dijelova zdravstvenog sustava također, danas pokazuju brojke. I taj zdravstveni sustav gdje broj umrlih ne proizlazi samo iz broja novozaraženih od same korone, nego i od kvalitete i razine zdravstvene skrbi i zaštite, koja je iz godine u godinu, iz desetljeća u desetljeće, sve gora i gora. Između ostalog, zahvaljujući nesposobnim, neambicioznim, nehrabrim HDZ-ovim ministrima koji se nisu bili kadri upustiti u reformu sustava zdravstva. A kada govorimo o tome kako funkcionira država kao sustav i tijela koja su odgovorna za donošenje pojedinih odluka, e to pokazuje i ova rasprava. Kada netko čita naš Poslovnik, kada vidi da imamo prije svega, nekakve uvodne govore od strane klubova zastupnika, pa onda pojedinačne rasprave pa ponovno završne rasprave u ime klubova, čovjek bi pomislio da se u ovom HS-u o nečemu raspravlja. Ne. Ova govornica služi za održavanje čitavog niza monologa nakon kojih svatko od nas odlazi kući sa potpuno istim stavovima kakve je imao na početku dana. E, to je ono što je loše. Nitko se nikome ne obraća niti itko ikoga sluša jer da ste išta čuli, a ne samo danas, nego tijekom rasprava i rasprava i rasprava i rasprava na ovu temu, čuli bi čitav niz dobrih prijedloga koji su dolazili od strane oporbenih zastupnika. Između ostalog, to su bili oni prijedlozi koji bi pomogli podizanju povjerenja građana i u sustav cijepljenja i u kvalitetu cjepiva i to da se ipak vodi računa o tome da postoje i nuspojave o kojima sustav i zdravstveni djelatnici vode računa. To je poruka koju smo trebali poslati našim građanima. Trebalo je reći da pratimo rješenja i način na koji se s koronom bore puno naprednije i bolje organizirane države od ove naše. Trebalo je pokazati sluha za sve probleme koje muče i tište naše građane, umjesto svega toga HDZ je htio pokazati da sa institucijama upravlja onako kako je njih volja. Imamo vlast, imamo poziciju, imamo dovoljan broj ruku, a sve ostalo je samo puka farsa. Znate li što je posljedica takvog vašeg stava i ponašanja? Ne to da ćete vi izglasati zakon ovako kako ste si i zamislili, ne, posljedica je ovaj broj dnevno zaraženih, oboljelih i umrlih. Zbog vaše bahatosti, zbog toga što ste stvorili otpor prema svim epidemiološkim mjerama od strane jednog kompromitiranog, politiziranog, a ne stručnog stožera umrla je i jedna djelatnica HS-a, isto nije bila cijepljena. Dakle, razina vaše bahatosti odražava se na sudbine tzv. malih ljudi i u trenutku kada čitava oporba pokazuje jednu razinu međusobnog uvažavanja i sličnosti u rješenjima koja predlažu i koja zagovaraju kad vam jedan Zekanović kaže da cjepiva štite života vi i nadalje niste u stanju poslušati ama baš nikoga i ništa. Hvala. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka poštovana zastupnica Sandra Benčić. se. Znači poštovane kolegice i kolege, pokušala sam zajedno sa svojom kolegicom Uršom Raukar ukazati na dimenziju koja dugoročno jednako važna pri upravljanju ovom pandemijom, a to je dimenzija vladavine prava i pitanja pitanja zaštite ljudskih prava da u onom trenutku kada ih ograničavamo jer postoji društvena neophodnost da ih se ograniči da to zaista bude onako kako je to naš ustavotvorac predvidio. Cjelokupni dosadašnji odgovor na pandemiju u našoj zemlji izaziva sumnju, ozbiljnu sumnju da li političke elite ali i one pravosudne odnosno koje se tiču Ustavnog suda dovoljno brinu i da li razumiju koji je ključni zahtjev vladavine prava na koju smo se odlučili, a to je zahtjev da uvijek u svakom trenutku postoji sistem provjera ili kočnica i ravnoteža i ustavotvorac ga je predvidio na zapravo dobar način, on je predvidio da mi ovdje kao zakonodavac u trenutku izvanrednog stanja u trenutku najveće pogođenosti našeg društva da smo mi ti koji ako je potrebno i neophodno ograničiti ljudska prava da bi se postigao neki legitimni cilj zaštite, da mi to donosimo ovdje dvotrećinskom većinom i za to nas ustavotvorac ne traži onaj visoki kriterij iz čl 16. koji inače vrijedi, a to je kriterij razmjernosti nego puno niži kriterij, kriterij Ne traži nas da dokažemo neophodnosti da nismo mogli blažom mjerom postići taj cilj, traži nas da izaberemo ono što je primjereno, ali nas i traži da je to na određeni rok i traži parlament da ima odgovornost prema društvenom trenutku i da političkim konsenzusom utječe na dobivanje društvenog konsenzus i to je ono što meni iz nejasnog razloga zašto vi to odbijate. Oporba ili barem značajan dio oporbe vam u tome nudi ruku. Zašto vam nudi ruku u tome? Nudi vam ruku zato što vidimo da je nedostatak političkog konsenzusa ovdje doveo do društvenog nedostatka konsenzusa, a taj društveni nedostatak konsenzusa i povjerenja se manifestira sa jednom od najnižih stopa procijepljenosti u EU i sa jednom od najviših stopa smrtnosti posljedično. Dakle, činjenica da ste vi izabrali najlakši put, a to je Sabor će dati mandat Vladi pa će ga Vlada prenijeti na neko svoje tijelo, pa nema parlamentarne kontrole i nema rasprava taj put nije ostvario elementarni zahtjev, a to je makar efikasan jer on nije ni efikasan. Najgori ste po procijepljenosti, najgori ste po smrtnosti skoro, dakle ni taj zahtjev nije ostvaren. Uporno govorite, uporno tvrdite da ste vi izabrali, vi ste izabrali ići po čl. 16. vi potvrđujete ono što je temelj mog zahtjeva za ocjenu ustavnosti, a to je da vi demokraciju i načelo vladavine prava smatrate i razmatrate u kontekstu majorativne demokracije gdje većina arbitrarno vlada bez ikakvog ograničenja i to je potvrdila vaša kolegica Jelkovac danas, ja ću je citirati u tom zahtjevu jer ona je rekla „i vi ćete tako moć ograničavati ljudska prava kad pobijedite na izborima“, a to nije tako. I vi ćete moći točno je rekla to, dakle rekla je i vi ćete moći običnom većinom donositi ovakve propise kad pobijedite na izborima, ali mi to ne želimo. Mi želimo sada postaviti pravilo da kada ograničavamo ljudska prava da to radimo onako kako je ustavotvorac predvidio i da poštujući načelo vladavine prava jer vjerovali ili ne ono je važno, ono je važno za buduće generacije i buduće krize. Ovo kako se sada ponašamo

rasprava, završna rasprava u ime Kluba zastupnika SDP-a poštovana zastupnica Andreja Marić. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Mislim da smo u današnjoj širokoj raspravi jasno kao Klub SDP-a dali do znanja da podržavamo cijepljenje, podržavamo testiranje, nemamo problema sa Covid potvrdama kao takvima. Ne služimo se populizmom i politikanstvom. Cilj nam je zajednički da što brže izađemo iz pandemije. Podržavamo da se sluša struka. Ponovno govorim, 5 liječničkih udruga je jasno reklo još 4. 11. koje mjere bi se trebale dovesti odnosno prihvatiti. Niste to poslušali. Dakle, ranije uvođenje bi sigurno dovelo do toga da bi bilo manje zaraženih, manje umrlih. Oni su to predložili ne da zaštite svoj ceh kako je kolega bio rekao, nego da zaštite čitav zdravstveni sustav i sve naše građane. Kažete da nismo dali ništa na pismeno, pa da raspravljamo u Saboru. Da li smo mi konkretno ovdje raspravljali u Saboru o mjerama Stožera koje su donesene 15. 11. o tome gdje se sve treba podastrijeti Covid potvrda? Nismo. Dakle, nemojte izvrtati ono što mi tražimo. Mi ne kažemo da ovdje moramo raspravljati o svakoj dnevnoj odluci Stožera koliko mora biti razmak klupa između jedne i druge kumice na placu to ne tražimo. Ali o ključnim zakonima poput ovoga da tražimo da se donese 2/3 većinom upravo zato jer iz ovakvog ključnog zakona izviru dodatne odluke Stožera koje i sami ste priznali ipak smanjuju određene slobode i ograničavanje kretanja naših građana. Dakle, obzirom na izvanredno stanje koje traje preko godinu i pol i zbog kojih je i zdravstveni sustav još uvijek mobiliziran dakle vodite se onda člankom 17. Ustava koji jasno kazuje velike prirodne nepogode i da onda to izglasamo 2/3 većinom. Nadalje, oko naših prijedloga i rješenja koje smo davali, davali smo mi napismeno i zaključke, i prijedloge, i amandmane i sve ste to odbili. O pismenim apelima struke da ne govorim iza kojih smo i mi stali, usmena rješenja, zastupnička pitanja itd. znači, puno toga ste imali napismeno ali U čemu je, nismo uspjeli shvatiti, problem da prihvatite ono što kažemo da se izglasa 2/3 većinom? Evo ponavljam ono što sam bila govorila i u replikama. Uspjeli ste valjda shvatiti koji dio oporbe vam što govori. Dakle, imamo vrlo jasne stavove oko ključnih stvari. Dakle, nemamo figu u džepu. Lijepo smo vam rekli što podržavamo, što nam je sporno, zbog čega tražimo da se nešto donosi 2/3 većinom. I valjda shvaćate nakon svega ovoga što samo vam mi ukazali i ako malo slušate vani što se događa izvan ove naše institucije zašto je toliko nezadovoljnih građana. Naravno da tu ima i onih koji su zavedeni, i antivakseri, i populista itd. Ali ima ljudi koji su jednostavno zbunjeni i revoltirani zbog određenih nekonzistentnih i nejednakih odluka Stožera koje smo s pravom kritizirali i mi ovdje odnosno cijela struka. Nadalje, da ste nas ranije poslušali o svemu ovome o čemu govorimo ma garantiram da ne bi bilo toliko nezadovoljstva vani i prosvjeda, potpisivanja referenduma itd. samo da ste nas na vrijeme poslušali, a dugo već o tome govorimo. Sljedeća stvar. Kako znate sa sigurnošću što će reći Ustavni sud? Znači Ustavnom sudu se obraćaju mnogi jel' tako? Pučkoj pravobraniteljici, ljudi pišu. Neki su potpuno u krivu, ali neki imaju i utemeljena pitanja i nedoumice. Kako vi znate da će baš to i to donijeti Ustavni sud? Nadalje, da ste sve ovo skupa bolje iskomunicirali ne bi bilo ovoliko nejasnoće i nezadovoljstva. Evo citirat ću kolegu Radu Šimičevića kojega zaista cijenim. On je sam rekao da ljudi uopće ne shvaćaju o čemu mi ovdje raspravljamo. Jel' tako rekao? Znači rekao je što mu pišu prijatelji njegovi itd. Pa upravo je poanta u tome da ljudi nisu dovoljno informirani. Dakle, trebate pravovremeno, potpuno i dati jasne informacije o svakoj odluci i mjeri koja je namijenjena suzbijanju epidemije kojom se pogotovo kojom se utječe na prava građana. Jedino tako se može graditi povjerenje javnosti u svrsishodnost donesenih odluka i osigurati njihova učinkovita primjena i naravno manje nezadovoljstava. I na kraju. Kao Klub smo podnijeli amandman koji se odnosi na adresate koje ovaj zakon dotiče i zaključak, pa se onda nadam da ćete prihvatiti ovo što smo vam predložili upravo u duhu te zajedničke težnje da što prije izađemo iz pandemije i da imamo utemeljene sve odluke. Hvala lijepa. I posljednja završna rasprava. U ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovani zastupnik Branko Bačić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege. Završno ću u ime Kluba još nešto reći kao dodatak onome što sam danas rekao. Cijeli dan raspravljamo o tome od jednog dijela stranaka do čijeg mišljenja mogu reći više držim da je potrebno 2/3 većinom donositi zakone. Mi se prvi puta susrećemo sa ovakvom epidemijom, a zakon je donesen prije dosta godina. E sada, da smo kojim slučajem tada kada smo taj zakon donosili prije krize popisali sve mjere, popisali sve mjere koje smo izmjenama iz travnja prošle godine uvrstili, a ja ću vas podsjetiti tada smo u travnju govorili o izolaciji, uveli smo pojam izolacije u mjere, izolacija u stanu. Uveli smo drugu mjeru popis zaraznih bolesti. Do tada nije bilo te bolesti i ovlastili smo sanitarnog inspektora da može reagirati i vršiti nadzor. Dakle to je bila prva izmjena zakona. Druga izmjena zakona je bila u prosincu, krajem prošle godine, tada smo propisali pravilno nošenje maski, tada smo propisali broj osoba koji mogu biti u privatnim okupljanjima i propisali kazne. E sada, da smo, to vas molim da zapamtite, to je vrlo važno, da smo prije 3 godine kad nije bilo korone, te mjere odmah upisali u zakon, te mjere odmah upisali u zakon i da nismo kroz ovu epidemiju morali mijenjati zakon, o čemu biste vi odlučivali dvotrećinskom većinom, kolegice Marić? Vi kažete ovdje lijepo, vi ovdje lijepo kažete da vi ne biste propisivali provedbene mjere. To ste sada ovaj čas rekli. E, kad tako nastupate, a to je cilj, meni se čini, možda ne vaš, iznimno cijenim kad govorite o ovoj temi i o zdravstvu, ali ako ne biste propisivali provedbene mjere nego biste dvotrećinskom većinom mijenjali zakon, vama kao liječnica, sada vam postavljam pitanje da vidite koliko ste u raskoraku, da smo prije godinu mjesec dana prije nego što je počela pandemija, sve ove mjere koje smo promijenili u proteklih godinu dana kada smo, ovo treći put mijenjamo zakon, imali utkane, upisane u normativnom dijelu zakona, o čemu biste vi onda odlučivali dvotrećinskom većinom? O čemu? A mi smo propisali prije godinu i po, prije 10 godina, kad smo donosili zakon, niz mjera koje danas koristimo, niz mjera jer je struka na toj razini bila, vaša struka, da je znala što su to zarazne bolesti i kako se njih braniti. Uostalom, u mom Dubrovniku se je s 3. srpnja uvela karantena. Prema tome, struka je znala i imala iskustvo. Pada u vodu vaše pozivanje na dvotrećinsku većinu samo za Tu bi se očito ušlo u provedbene mjere, i onda bi gđo. Marić, to se vama sada obraćam, doista došli u jednu bizarnu situaciju, da bi Sabor dvotrećinskom većinom odlučivao udaljenosti kumica na placu, itd., itd. jer bi, jer bi, slušajte me dobro, jer bi zakon koji bi bio na snazi, da je kojim slučajem ovo što smo sada promijenili, već bilo i egzistiralo u zakonu i ne bi vi imali što odlučivati dvotrećinskom većinom. To vam je potpuno, potpuno jasno. Prema tome, ja to cijenim što vi želite, ali sam uvjeren da je ovaj način kojega smo izabrali, prije svega on je apsolutno u skladu sa zakonom, Ustavom i druga stvar, on reagira brzo. On reagira brzo i te su mjere i dobre i mi s njima balansiramo na određeni način između, prije svega, očuvanja zdravlja, a s druge strane, jasno želimo da država ne uđe u lockdown. I to je ono što je ovim mjerama postignuto. I ova izmjena zakona koja sankcionira nositelje određenih dužnosti i odgovornih poslova u Hrvatskoj koji su odgovorna osoba u pravnoj osobi za provođenje ovog zakona, da ako krše zakon, da budu sankcionirani. Hvala. Hvala.

da potpuno izokrećete ono što vam mi govorimo. Potpuno izokrećete. Znači Stožer ima određenu mogućnost, sve smo citirali i članke i ovaj 47., ovo ono, ima određenu mogućnost za određene odluke. Ali, za ove ključne zakone, ne koliko će biti razmaka između kumica na placu, pa ne raspravljamo o tome niti vas to tražimo, znači ključni zakon tražimo dvotrećinsku većinu .../Upadica: Vrijeme./... Ovo je bila čista povreda Poslovnika. Dobro, imate opomenu treću. Živio Poslovnik. Izvolite. Zahvaljujem se. Evo, riskirat ću i ja. Poštovani kolega Bačiću, mene vrijeđa po čl. 238 činjenica da vi ne prvi puta u ovom Saboru prejudicirate odluke Ustavnog suda, govorite sa velikom sigurnošću da je, mada se radi o različitim situacijama i različitim mjerama i ova mjera u skladu sa Ustavom, a istovremeno svi znamo jer ste se vi time hvalili na Facebooku, da vam je predsjednik Ustavnog suda

Zahvaljujem. 238. poštovani kolega Bačiću, vi svojim izvrtanjem cjelodnevne današnje rasprave vrijeđate sve nas s ove strane pa onda i mene osobno. Zahtijevanje dvotrećinske većine, ponovili smo 1000 puta je zahtjev da bi se donošenje mjera imalo veću demokratsku snagu,

i ne samo na Ustavnom sudu i jako puno ovdje mojih kolega s lijeve strane imaju isto tako i jako dobre prijatelje na Ustavnom sudu. Tako da znate, jako dobre prijatelje. To ništa ne znači niti će ti suci utjecati na rad mog kluba, nit će ovaj klub utjecati na rad Ustavnog suda. To su ljudi s imenom i prezimenom. A niste odgovorili na temelju stvar, a to je da je zakon prije ovoga saziva Sabora propisao mjere, mi o ničemu ne bi mogli odlučivati jer ne bi bilo potrebe kada smo ovlastili Stožer da to što je taj Sabor donio i propisao mogu aktivirati jer je njihova stvar, a ne moja ili vaša. Jer se mi ne bi nikada dogovorili i nismo stručni ni ja, ni vi u onome što je struka epidemiologa. **Sanader, Ante (HDZ)** S ovim zaključujemo raspravu. Glasovat ćemo kada se steknu uvjeti.

Predlagatelj je Vlada RH na temelju čl. 85. Ustava RH i čl. 172., 204. Poslovnika Hrvatskog sabora.

Slijedeća replika poštovana zastupnica Barbara Antolić

završna rasprava. U ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovani zastupnik Branko poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Mislim